Kohalolijaks registreerus 63 Riigikogu liiget, puudub 38.Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Seda soovi ei ole. Urmas Reinsalu, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta, palun! Aitäh, hea istungi juhataja!

Minu küsimus on: a) kus on härra Tiit Riisalo hetkel ja b) kas see umbusaldusavaldus siis tuleb täna? Ma viitan teile, et osundus oli, et me ei taha luua pretsedenti, et need umbusaldusavalduse [arutamised] venivad väga pika aja peale. Kui on objektiivne põhjus – mis osutus valeks põhjuseks –, et ta ei ole Eesti Vabariigi territooriumil, ära langenud, siis oleks võimalik see läbi viia. Aitäh, Aitäh, hea kolleeg! Tõepoolest, seda küsimust eile ka Riigikogu juhatus arutas oma korralisel istungil. Esiteks, sellist väljendit pole mina kindlasti kasutanud, et on "ülekaalukas tõenäosus", et selle arutamine toimub täna. Kui ma eile istungit juhatasin, siis ma jätsin kaks võimalust: see toimub kas täna või siis, nii nagu varasemalt oli kokku lepitud, 3. juunil. Tõepoolest, juhatus seda oma istungil arutas ja arvestades ikkagi väga pikka päevakorda ennekõike, mis tänasel päeval on, ja arvestades asjaolu, et neljapäeval on OTRK ja sinna ilmselgelt ei mahu selle küsimuse arutelu, ja kolmandaks veel ka seetõttu, mida ma ka eile rõhutasin, et kuna Riigikogu esimees esmaspäeval päevakorra kinnitamise juures ütles väga selgelt, et Tiit Riisalole umbusalduse avaldamise nõude arutelu toimub esmaspäeval, 3. juunil – neid kõiki asjaolusid arvestades asus juhatuse seisukohale, et on igati sobilik ja kõige õiglasem antud juhul, et Tiit Riisalole umbusalduse avalduse nõude arutelu toimub esmaspäeval. Kuigi juhatus paneb kokku päevakorra neljapäeval, siis eilsel juhatuse koosolekul me juba leppisime kokku, et see punkt on esmaspäevases päevakorras. Nii et sellise ettepanekuga tuleb Riigikogu juhatus kindlasti välja. Aitäh! Head kolleegid, saame minna tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 437 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli regionaalminister Piret Hartmani.

Lugupeetud Riigikogu juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Vabariigi Valitsus esitas Riigikogule esimesele lugemisele maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 437. Maamaks on täna ainuke kasutuses olev varamaks. See on riiklik maks, kuid laekub täies ulatuses omavalitsuse eelarvetesse. (Helistab kella.) Palun Varamaksude koormus Eestis on OECD riikide seas konkurentsitult väikseim. OECD on aastaid Eestile soovitanud varamaksude osakaalu suurendada. Maamaks on püsinud muutumatuna alates 2013. aastast, aga näiteks kohalike omavalitsuste teehoiukulud on sel perioodil kahekordistunud. Maamaks on omavalitsusele üks olulisimaid tuluallikaid, kuid omavalitsuse õigus otsustada maamaksu suuruse üle on piiratud. Eelnõu laiem eesmärk ongi suurendada omavalitsuste otsustusõigust maamaksu suuruse määramisel. Seda on ka omavalitsused ise soovinud. Kui omavalitsus saab maksude üle otsustada, saavad elanikud ja omavalitsus arutada, mis teenuseid soovitakse ja kui palju ollakse valmis maksudena nende teenuste kvaliteeti panustama. Selline kohaliku võimu ja kogukonna koostöö võimaldab kohalikke teenuseid ja elukeskkonda paremaks muuta. Seda kinnitab ka rahvusvaheline praktika. saavad omavalitsused otsustada maksumäärade üle kolmes grupis: elamumaa koos õuemaa kõlvikuga, maatulundusmaa ning põllu-, rohu- ja metsamaa ning muu maa, nagu äri- ja tootmismaa. Eelnõuga suurendatakse alates 2025. aastast elamumaa maksu maksimaalset määra 0,5%-lt 1%-le maa maksustamishinnast. puhul suurendatakse maksimaalne maksumäär 1%-lt 2%-le. Need muudatused aitavad eelkõige neid omavalitsusi, näiteks ka Harjumaal, kus maade hindamise järgselt maamaksu laekumine vähenes. Maatulundusmaa maamaksu maksimaalset määra eelnõuga ei muudeta ja see on jätkuvalt 0,5%.Alates 2026. aastast suureneb omavalitsuste õigus maamaksu üle Nimelt saavad nad määrata maamaksu aastase kasvu piirmäära vahemikus 10–100% eelmise aasta maamaksu summast. Alates 2026. aastast asendub endine pindalapõhine vabastus summapõhise vabastusega. Muudatusega saab kohalik omavalitsus otsustada vahemikus 5–1000 eurot, kui suures ulatuses koduomanikud maamaksust vabastatakse. Alles jääb võimalus vabastada pensionäre kodualuse maa maksust. Eelnõus täpsustame ka riigi omandis olevate ühiskondlike ehitiste maa maksuvabastusega seotud sätteid. Tervikuna saavad omavalitsused juurde paindlikkust, sest piirkonniti on kohapealsed olud ja vajadused väga erinevad. Inimestel ja ettevõtetel võib tekkida hirm eelnõuga kaasneva võimaliku kiire ja hüppelise maamaksutõusu ees. Mõningane tõus lähiaastatel võib tulla, kuid hüppelise tõusu vältimiseks on nii praeguses seaduses kui ka eelnõus vajalikud kaitsemehhanismid olemas. Paljud omavalitsusjuhid on öelnud, et nad lähiaastatel maamaksu tõstma ei hakka. Lõpetuseks. Eelnõu annab omavalitsustele senisest laiemad raamid ja tööriistad, kuidas maksukoormust optimaalsena hoida, et võimaldada kohalikele elanikele kvaliteetseid teenuseid Eelnõu mõjuanalüüsis oleme leidnud, et maamaksu potentsiaalse tõusu mõju ettevõtjatele, sealhulgas põllumajandustootjatele, on väike. Usaldame omavalitsusi, kes teevad tarku ja vastutustundlikke otsuseid. Palun Riigikogul eelnõu toetada! Suur tänu! Aitäh ettekandjale! Teile on ka küsimusi. Aivar Kokk, palun! Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Komisjonis te valetasite ja nüüd te tulete siia saali ning ka selle eelnõu koha pealt valetate. Te ütlesite siin lause, et annate kohalikele omavalitsustele õiguse mitte maksu tõsta. Seaduses on väga selgelt, must valgel kirjutatud, et alla 10% ei saa olla maamaksu tõus igal aastal. 10–100%! Te ütlete siin, et maamaksuvabastust on võimalik teha. 2026. aastast maamaksuvabastust ei ole võimalik teha. On ainult võimalik toetada rahaliselt, öelda, et pensionäridele ja erivajadusega inimestele 5–1000 eurot, aga mitte ei ole võimalik loobuda maamaksust. Miks te ei usalda omavalitsusi? Miks te valetate nii rahanduskomisjonis kui ka siin Riigikogu [saalis]? Siin te ütlesite ka, et 0,5% tõuseb. Lugege palun oma eelnõu läbi! On võimalik tõsta 1% peale. Kolm valet ettekandes – kuidas see on võimalik? Aitäh selle emotsionaalse küsimuse eest! Täiesti mõistan, et see eelnõu võib tekitada teatud arusaamatust. See ongi väga keeruline, sest on väga palju erinevaid muutujaid, mis lõpuks seda maamaksu mõjutavad: maa maksustamishind, maksumäär ja piirmäärad. Praegu teie küsimuses olid need kõik segamini läinud. Mina ei valeta, kindlasti ka inimesed, kes minuga on kokku puutunud, ei valeta.Praegusel hetkel see, millest te rääkisite, see 10% ja 50%, mis on järgmisel aastal – tegemist on kasvupiiranguga ja see on pandud selleks, et maamaks ei tõuseks liiga kiiresti.

osades omavalitsustes on see väiksem – vastavalt sellele, kuidas otsustab kohalik omavalitsus maksumäärad. Maamaksu hind kujuneb nii: maksustamishind, mis on maa hindamisel [pandud] väärtus, pluss maksumäär. Ja mis veel puudutab seda vabastust, siis kohalikul omavalitsusel on võimalik teha otsus, kas ta rakendab maamaksuvabastust või ta ei rakenda seda. Kui ta rakendab maamaksuvabastust, siis on see [soodustus] 5–1000 eurot. Aitäh

Võtame järgmise küsimuse. Andres Metsoja, palun! Andres Metsoja, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud minister! Tõepoolest nii on, et Pärnu käis tegelikult COVID‑i ajal selle praktika läbi. Me proovisime anda oma ettevõtetele maamaksuvabastust, et sellel ajal oleks neil lihtsam toime tulla. Ja siis selgus, et seda tegelikult ei ole võimalik teha. See seadus on üsna jäik oma olemuselt, nii et seda [vabastust] ei ole võimalik lihtsalt rakendada, kui omavalitsused isegi tahaks.Aga minu küsimus tuleb tegelikult looduskaitsealuste

Kui rääkida sellest, et omavalitsuste tulubaasi oleks vaja tõsta, siis see on nagu esmane lubadus, mis lõpuks tuleks ellu viia, et see saamata jäänud maamaks looduskaitsealustelt maadelt saaks omavalitsustele tasutud. Te ei maininud ettekandes, mis plaan sellega on.

Samas me teame, et on neid kohalikke omavalitsusi, kus tegelikult metsamaa hind oli 2023. aastal kõrgem kui 2024. aastal. Tegelikult omavalitsused said tulla vastu.Miks meil täna on need maksud suurenenud? See ei ole mitte selle eelnõu või nende piirmäärade pärast, vaid eelkõige on see suurenemine tulnud seetõttu, et toimus maade hindamine. 20 aastat ei ole seda toimunud ja nüüd see toimus. 2024. aastast on maksustamishinnad võetud selle järgi, kuidas see maade hindamine toimus. Ja sealt on väga suured või võib-olla enamus tõuse põhjustatud. Aga just selle tõttu, et et see maksustamishind kasvas, kohalikud omavalitsused tõesti vaatasid asja üle ja tegid need korrektuurid. Oli päris palju kohalikke omavalitsusi, kus tõesti kas ei tõusnud maamaks või jäi väiksemaks. Selles mõttes on ikkagi piisav piisav autonoomia olemas ja selle eelnõu eesmärk on just nimelt tegelikult kohalike omavalitsuste autonoomiat suurendada.Me oleme ka linnade ja valdade liiduga läbi rääkinud, olen ise juba käinud kolmes maakonnas, sellel nädalal sõidan just Pärnumaale. Olen kohalike omavalitsustega maas istunud ja ka sel teemal rääkinud. Meie eesmärk selle eelnõuga ei ole ju kuidagi kellelegi teha liiga, vaid vastupidi, teha regionaalpoliitikat ja anda võimalus kohalikel omavalitsustel kas sissetulekuid suurendada või teha kõik selleks, et nii ettevõtjad põllumajandussektoris, metsaomanikud kui ka muud inimesed jääksid sinna elama. Teie ise olete ka kohaliku omavalitsuse [taustaga] ja ma arvan, et te usute seda, et kohalik omavalitsus teeb selles küsimuses parimad otsused, et oma inimesi hoida. Nii et ma väga loodan, et tänu sellele eelnõule tekib veel rohkem võimalusi kohalikul omavalitsusel. Aitäh Urmas Reinsalu, palun! Austatud minister! Eriti imal oli maaomanike protestimeeleavaldusel näha, kuidas koalitsiooni esindajad lubasid, et inimeste seisukohtadega arvestatakse. Nüüd on praegu veel nii-öelda eelnõuna see laip soe, mida me asume praegu menetlema.Mu küsimus teile on selline. Te ütlesite, et mõju on väike – nii-öelda üleolevalt –, aga see ei vasta ju tõele. See on järjekordne vale. Selles seletuskirjas on ju prognostiliselt toodud ära tõenäosuslik

ja millega liitusid ka põllumehed. Nagu ma ütlesin, fookuses oli pigem see, et mis juhtub metsaomanike maadega, maadega, mis võetakse keskkonnakaitselise maana arvesse ja tehakse teatud piirangud, mis metsaomanike võimalusi piiravad. See oli fookuses, aga tõesti, maamaksuteema käis ka läbi. Ma isiklikult isiklikult suhtlesin ka kõikide põllumajandusorganisatsioonidega, keda see maamaks mõjutamas on. Eelmisel nädalal toimus infotund. Ma võtan tegelikult

Urmas Reinsalu, minister sai küsimusest aru. Ta vastab. Ma vastan, just. Kui te olete seda juba lugenud, siis te olete seda näinud. Aga ma ütlen seda, et seda mõju, milliseks kujuneb see hinnatõus, on täna keeruline öelda, sest kohalikud omavalitsused teevad 1. oktoobriks

Ma tean seda väga suurepäraselt, sellepärast et mul on siin pakk pabereid kaasas. Aga ma tahangi öelda seda, et lõpuks sõltub see sellest, milline on kohalike omavalitsuste otsus.

Üks hetk! Anastassia Kovalenko-Kõlvarti kord on küsida. Palun! Aitäh! Austatud minister! Te ütlete, et omavalitsused on seda eelnõu soovinud. No tegelikult omavalitsused on eelkõige soovinud tulubaasi suurendamist.

vastutuse neile. Omavalitsused tegelikult ei taha inimeste elu veel raskemaks teha ja seda maamaksu tõsta.Nüüd arvudest ka. Järgmisel aastal saab maamaksu tõsta kuni 50%, sealt edasi kuni 100%. Mida see tähendab? Öelge, kas see arvutus on õige: kui tänavu on maamaks näiteks 100 eurot, siis järgmisel aastal saab selle tõsta kuni 150 euroni ja ülejärgmisel aastal kuni 300 euroni ja üleülejärgmisel aastal kuni 600 euroni. Palun kinnitage, kas need arvutused on õiged.

rahastamise muutmise selliselt, et see rahastamine oleks Eestis õiglasem. Aga mida on kohalikud omavalitsused palunud ja mida ma ka oma kõnes ütlesin: autonoomia otsuseid teha peab

Näiteks kui 2023. aasta maamaks oli 100 eurot ning 2024. aastaks arvutatud maamaks oleks 200 eurot ehk siis [maa] maksustamishind korrutatud maksumääraga annaks 200 eurot, rakendub kaitsemehhanism ning 2024. aasta tegeliku maamaksu suurus on 110 eurot ehk pluss 10%. Lisaks arvutatakse maamaksu summast maha maamaksuvabastus ja erinevad soodustused. Tuletan meelde, et sellel ja järgmisel aastal kehtib jätkuvalt kodualuse maa maksusoodustus ka, mis [hõlmab] hajaasustuses 2 hektarit ja linnalistes piirkondades 0,15 hektarit. Aitäh kiiresti teeme. Aga korraks ma veel ütlen siia juurde, et juhul kui teil on sellised konkreetsed küsimused, siis ma usun, et täna selle valdkonna ametnikud on ka meid kuulamas, me saame need arvutused üle vaadata

"Alates 2025 suurendatakse elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlviku maksimaalset maksumäära 0,5%-lt 1%-le ..." Te ütlesite, et jääb 0,5%-le.

ära. Aitäh nende küsimuste eest! Kordan veel kord, mis ma ütlesin kõnes. Eelnõuga suurendatakse alates 2025. aastast elamumaa maksimaalset määra 0,5%-lt 1%-le. Samuti suurendatakse muu maa maksimaalset määra 1%-lt 2%-le. Maatulundusmaa maamaksu maksimaalset määra eelnõuga ei muudeta ja see on jätkuvalt 0,5%.See, 0,5%.See, millest te räägite, et meil on need kasvupiirangud – see on tegelikult mehhanism, mis on kaitsemehhanism selleks, et maamaks ei tõuseks ühes aastas väga palju. Kui me vaatame erinevaid rahvusvahelisi kogemusi, siis tegelikult sellist kaitsemehhanismi mujal rakendatud ei ole. See on üsna erakordne. Ja ma veel kord pean ütlema, et maamaks ei pea tõusma ka 10%, maamaks saab jääda samaks või minna väiksemaks. Juhul kui toimub tõus, siis ütleb seadus, et see tõus saab olla järgmisel aastal maksimaalselt 50%.

Teil on õigus, loomulikult, meil on eriarvamusi juba selle seaduse mõttest tulenevalt ja sellest tulenevalt on ka nii tuline see diskussioon juba küsimuste voorus. Ma täiesti mõistan ja saan sellest aru, aga jääme viisakaks. Teil on loomulikult võimalus ka teise lugemise käigus tuua välja need asjaolud, kus minister eksis, on ju.Ja teine siiras palve on see, et

Head kolleegid, nõustun märkusega selles osas, et tõepoolest võib-olla antud juhul oleks võinud ettekanne olla pikem. Sellega nõustun, ent tegelikult mina pigem tunnustan ministrit. Minister on vastamisel olnud väga konkreetne. Mina ei saa väita ega kinnitada, et kõik vastused ja faktid on olnud täpsed. Mina seda tõepoolest ei söanda kinnitada, aga minister on püüdnud olla väga konkreetne oma vastustes. Nii et selle koha pealt ei ole mul tegelikult ministrile ühtegi etteheidet. Ta on kursis selle eelnõuga. (Urmas Reinsalu jätkab kohapealt.) Head kolleegid, lähme palun edasi. Helir-Valdor Seeder, palun! Helir-Valdor Seeder! Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Minu arvates on inetu ja alatu vastandada omavalitsusi ja inimesi, maaomanikke, mida te praegu tegelikult teete, rääkides, kuidas omavalitsused seda ootavad, kuidas te suurendate kohalike omavalitsuste autonoomiat, vähendades tegelikult selle [muudatuse] mõju reaalsetele koduomanikele ja ettevõtjatele, kes toodavad maal, eriti põllumeestele, ja nii edasi. Ja see mõjude hinnang, millele te viitasite, loomulikult ei vasta absoluutselt tegelikkusele. Kes vähegi olukorda tajub, [mõistab seda]. Mulle tundub, et te ei taju suurusjärkudes seda olukorda. rakendab minu andmetel 79 omavalitsusest 12 maksimummäära maamaksu puhul. Nüüd, kui me anname 2026. aastast vabad käed kohalikele omavalitsustele, siis loomulikult mitte ühe aasta jooksul, aga mõne aasta jooksul see määr mitmekordistub ja mõju ei ole mitte kümnetes miljonites, vaid sadades miljonites erinevatele omanikele. Ja siit minu küsimus: miks te vastandate ja miks te vähendate ja miks on teil nii ebaadekvaatne analüüs selle eelnõu juurde toodud? Aitäh,

mille peale me saatsime ka täiendavaid materjale, et selgitada, mida see muudatus täpselt tähendab. Omalt poolt ütlen ka seda, et kui on soov sellel teemal küsida ja saada täpsemalt aru, siis ma olen valmis istuma eraldi maas, tulema ka teie fraktsiooni rääkima sellel teemal, võtma kaasa inimesed, kes on seda ette valmistanud. Ei ole mingi probleem seda teha. Eeldasin lihtsalt, et selle materjaliga ollakse juba tutvutud, sest see tõesti on väga palju tähelepanu saanud. Ja kindlasti ma ei tulnud täna siia valetama, mul ei ole selleks mitte mingisugust põhjust. Ja me ei vastanda siin kohalikke omavalitsusi ja inimesi. Ka teie olete väga lähedalt seotud kohalike omavalitsustega ja ma usun, et omavalitsused teevad igal juhul parima oma kogukonna jaoks. Ma ei näe, et see seaduseelnõu kuidagi vastandab. Jah, ma olen nõus, et kohalikud omavalitsused võiksid saada ressursse juurde, et nad ei peaks makse tõstma. Sellele ma ei vaidle mitte kuidagi vastu. Praegu töötame ka ministeeriumis nende eesmärkide nimel, et ka maapiirkondades sissetulekud kasvaksid. Sealhulgas me räägime ka Euroopa Liidu erinevatest meetmetest, et rohkem jõuaks ressurssi kuldsetest ringidest väljapoole.

Reaalsus on see, et nii euroregulatsioonidest tulenevalt kui ka uutest seadustest tulenevalt kasvab pidevalt kohalike omavalitsuste bürokraatlik koormus. Neil on järjest rohkem tarvis ressursse, et saada hakkama seadusest tulenevate ülesannete täitmisega. Samas neile ressursse selleks juurde ei anta. Ja nüüd siis valitsus sisuliselt ütleb, et teate, me anname teile võimaluse ise koorida oma inimesi. Kui on vähe raha, siis võtke neilt juurde, ja ongi kõik. Meie ei pea oma käsi määrima. Mulle jätab see kangesti sellise mulje.Aga asi, mille kohta ma küsin, on see. Te ütlesite, et teie võtate äärmiselt tõsiselt seda meeleavaldust, mis siin lossi ees praegu toimub. Kuidas? Mulle tundub, et see on järjekordne näide sellest, kuidas retoorika on üks, aga reaalsus on sootuks teistsugune. Maaomanikud on praegu lossi ees – ma ei tea, kas enam on, aga olid vähemalt hommikupoolikul –, öeldes, et valitsus ei võta arvesse nende muret, et nende omandit pidevalt koormatakse, aga selle eest ei maksta kompensatsiooni. Ja mis on teie vastus: koormame neid veelgi rohkem. Kus see tõsiselt võtmine siis on? Aitäh selle küsimuse eest! Nagu ma juba ütlesin, tegelikult see eelnõu ei tähenda automaatselt maamaksu tõstmist. See eelnõu annab võimaluse suurendada kohalike omavalitsuste autonoomiat. See ei tähenda seda, et maks automaatselt kuskil kasvab. Nüüd, kindlasti probleeme on päris palju ja ma ei saa kõiki neid enda õlule Selle nelja nädala jooksul, kui ma olen ametis olnud, olen ma tõesti enda valdkonna esindusorganisatsioonidega kohtunud. Ka nende põllumajandusorganisatsioonidega –

Ma omalt poolt olen proovinud teha kõik selleks, et see dialoog oleks sisukas. Ma mõistan ka metsaomanike küsimusi, siin on mitmed teravad probleemid olemas. Nagu ma juba viitasin, ma loodan, et minu hea kolleeg Kliimaministeeriumist need küsimused lauale võtab. Loodan ka tema endaga teha sisulist koostööd. Aga igal juhul ma omalt poolt annan kõik selleks, et see dialoog oleks hea

tõusud ja see tunnetus, kui valusalt maamaks nüüd lööb, on paljuski ka seetõttu, et 20 aasta jooksul jäid need asjad tegemata. Kas mu arusaam on õige ja kuidas see maa korralise hindamise tegemata jätmine tegelikult tänast eelnõu puudutab? Aitäh! Kindlasti mõjutab maade hindamine eelkõige maamaksu, aga see ei mõjuta väga palju tänast eelnõu. Aga tõesti see, et maamaks kasvab, on seotud sellega, et hindamine ära tehti ja see nüüd kehtima hakkas. Ma ei oska öelda, mis põhjustel ei ole 20 aasta jooksul seda hindamist toimunud.

mingeid struktuurseid asju rahaliselt. Samas pannakse kohalikele omavalitsustele ülesanne, et kui te tahate raha võtta oma inimeste käest, siis võtkegi, me anname selle võimaluse.

Aitäh! Miks ei tehtud väljatöötamiskavatsust, selle põhjus oli see, et tegemist ei ole uue eelnõuga. Me muudame olemasolevat eelnõu. Loomulikult need analüüsid

kui praegu need muudatused jõudsid valitsusse ja valitsus tegi otsuse, siis me rääkisime nendest teemadest kohe. Selles mõttes teie tähelepanek on õige, et meile tuli põllumajandussektorist teistsugune ettepanek, mis on seotud järgmise aasta kasvupiiranguga. Põllumajandussektori ettepanek oli see, et maksukasv ei tohiks olla 50%, vaid 10%. Aga kõikide muudatuste või otsuste puhul tuleb arvestada erinevate osapooltega ja see oli lõpuks see nii-öelda kompromiss, mis valitsuses tehtud sai, et selle eelnõuga edasi minna.

kolmes piirkonnas, kohtunud põllumeestega, kohtunud kohalike omavalitsustega, küsinud nende tagasisidet ja proovinud ka vastata kõigile küsimustele. Nüüd, kui kellelgi on tõesti tekkinud mure, et see tõus on olnud kas sellel või eelmisel aastal kõrgem kui 10%, siis kindlasti tasub meie poole pöörduda. [Teeme selgeks,] mis probleem sellise juhtumi puhul oli. Kindlasti ei tohiks seda olla. Aga jah, selles mõttes te mõistate eelnõu õigesti, et kohalik omavalitsus saab otsustada, kas see kasv on näiteks 10% või 100%. Ja tõesti, nad ei saa otsustada, et see on väiksem. Aga reaalselt see tõus ei pea olema ei 10%, 50%,

Näide põllumaa kohta. Põllumaa 2023. aasta maamaks oli 180 eurot. Uue maa maksustamishinna alusel arvutatud maamaks peaks olema 220 eurot. 2024. aastal kehtib aastase kasvu piirang 10% ja 5 eurot. Seega ei saanud 2024. aastal tõusta maamaks rohkem kui 18 euro võrra ehk 10% 180-st. 2024. aastal maamaksu summa on seega 180 pluss 18 ehk 198 eurot. Auväärt minister, nüüd on tõepoolest küsimus selles, kuidas on see aastal 2025. Aastast 2025 on võimalik see, et maksimaalne tõus on 50%. Just, maksimaalne tõus! Aga see ei pea olema juhul, kui maa maksustamishind korrutatuna piirmääraga ei ole kõrgem. Kui maamaksu hind ei ole kõrgem, siis seda ei tule.

aga raha juurde ei anna. Kulud tulevad kohustustega, aga raha juurde ei anta. Aga teie hakkate rääkima meile siin seda, et kohalikele omavalitsustele autonoomia andmise sildi all te annate tohutu võimaluse neile hakata ise kägistama oma inimesi ja tõstma maamaksu. See loogika natukene tundub samasugune, et varsti antakse politseinikele ka võimalus panna märgid välja. Et raha meil teile eelarvest anda pole, pange kusagil sobivasse kohta märk välja ja teenige ise omale raha. Kas te tõesti peate sellist suhtumist mõistlikuks, et omavalitsustele kohustusi antakse,

probleemid ja väljakutsed on väga suured. Kõik kulud kasvavad, aga tulude pool mitte nii palju. Sellest tulenevalt me selle tõe ja õigluse muudatuse olemegi teinud – osal kohalikel omavalitsustel on need tõusud olnud märkimisväärselt suuremad kui teistel –, et kogu rahastamissüsteem oleks õiglasem. Aga võib-olla viimase viimase punktina ma teen siin saalis üleskutse. Siin on väga palju inimesi, kes ei ole pärit Tallinnast ja Tartust. Teie olete need, kes otsustavad riigieelarve, kes [langetavad] selle viimase otsuse. Palun tulge appi! Me vajame toetust selleks, et regionaalpoliitika saaks rohkem ressursse. Ka teie käes on võimalus neid otsuseid teha ja neid küsimusi küsida. Omalt poolt ma seda ministrina kindlasti teen, ka koostöös teiste ministeeriumidega.

suuremate linnade ümber, näiteks siin Tallinna ümber, on oluliselt kõrgem kui kuskil kaugel piirkondades omavalitsustes. Seega omavalitsuste tulubaasi erisused

vastu maamaksuseaduse muudatuse, kus me kinnitasime, et see ei saa tõusta rohkem kui 10% aastas järgnevatel aastatel, ja andsime maaomanikele selge kindluse, ka ettevõtjatele. Ja nüüd me läheme seda murdma. See on vastuolus põhiseadusest tuleneva õiguskindluse põhimõttega. Miks seda ei ole siin analüüsitud ja välja toodud? Milline on teie seisukoht? Aitäh

Aga tänasel hetkel pidime erinevate osapooltega läbi rääkides jõudma kompromissini. See oli see kompromiss. Me proovisime maksimaalselt arvestada neid kokkuleppeid, neid läbirääkimisi, mis eelmiste perioodide jooksul on tehtud, mis eelnevalt on tehtud. Aga hetkel on see eelnõu sellisel kujul siin välja pakutud. Kindlasti alati tahaks arvestada kõikide osapooltega, aga teinekord see lihtsalt ei ole võimalik. Aitäh Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh! Austatud regionaalminister! Kas te tegelikult saate aru, et te panete kohalikud omavalitsused väga ebamugavasse olukorda, ja eriti

Muud tuluallikat te luua ei soovi.Muidugi, teine väga põhimõtteline küsimus on kodualuse maa maksuvabastus, millest te soovite ka loobuda. Kodu on iga eestlase kalleim vara, kodu on püha ja peaks olema puutumatu. Ja sellest põhimõttest on riik alati lähtunud ja seda väärtustanud. Selle eelnõuga soovitakse ka sellest põhimõttest loobuda. Kuidas siis, kust tuli selline põhimõtteline muutus? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest! Siinkohal kordan veel korra üle, et kohalik omavalitsus ei pea tõstma maamaksu, kui ta näeb, et see kohalikus kogukonnas ei ole võimalik, kui tema inimesed seda vastu ei võta. See ei ole kohustus, see see on võimalus, kui see on võimalik. Kodualuse maa maksu muudatus – nagu ma ütlesin, sellel aastal ja järgmisel aastal jääb kehtima seesama põhimõte, mis on olnud.

maamaksu tasuda on erinev. Siin me anname võimaluse soodustusi teha vastavalt sellele, kuidas kohalik omavalitsus näeb, et see on vajalik ja võimalik. Aitäh Head kolleegid! Kordan veel kord, et vastusõnavõtud selles faasis ei ole ette nähtud ega lubatud. Tulevad läbirääkimised, siis on võimalik rääkida ja siis on võimalik ka vastusõnavõtt teha, kui teie seisukohti puudutatakse. Mart Maastik, palun!

Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Te olete nüüd panemas kohalikke omavalitsusi sellisesse väga raskesse seisu. Esiteks, tulubaas mitte kuskilt otsast ei suurene. Te justkui ütlete, et see on võimalus tõsta maamaksu, see pole kohustus. Aga samas omavalitsustel raha napib. Öelge mulle palun, kui maamaksu ei tõsteta kohalikes omavalitsustes, siis milliste ressursside abil omavalitsus peaks hakkama saama? Te teate väga hästi, teie erakonna minister, teie eelkäija, tahtis teha

Numbritest mäletan eriti Tallinna puhul, et see protsent on ikkagi päris suur.Eks me proovime leida erinevaid lahendusi ja võimalusi, kuidas kohalikke omavalitsusi toetada. Üks allikas on see, mida saadakse tulumaksust kohalikes omavalitsustes. Maamaks on üks võimalus ja tekib juurde veel võimalusi erinevaid kohalikke makse kehtestada, kui nähakse, et see on võimalik. Aga me omalt poolt pakume mitmeid erinevaid meetmeid selleks, et kohalikud omavalitsused hakkama saaksid. Praegu on ministeeriumis väljatöötamisel taristumeede, et just nimelt kohalikud omavalitsused investeeriksid sellistesse hoonetesse, mis oleksid efektiivsemad, kliimasõbralikumad ja nii edasi. See meede on ettevalmistamisel eelarvega 110 miljonit eurot. Neid erinevaid meetmeid Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis on päris mitmeid. Proovime

omavalitsusi puudutavates valdkondades. Aga loomulikult, nagu ma ütlesin, seis on kohapeal keeruline: kulud kasvavad, ebakindlus kasvab. Ent ma olen väga avatud kõikidele ettepanekutele, kuidas olukorda muuta. Selge on, et meil rahalised võimalused on eelarves piiratud, me räägime kärbetest. Me suutsime ära hoida sellel aastal kohalikele omavalitsustele

Ma veel kord rõhutan, et see 10–100% ei ole mitte tõstmine, vaid juhul, kui toimub tõus, siis on see kasvupiirang.

et me anname kohustusi juurde ja eelarvet ei anna. See selge põhimõte on kohalike omavalitsustega kesktasandil kokku lepitud, et kui me anname kohustusi ja ülesandeid juurde, siis me peame andma ka ressursid kaasa. Kui on selliseid kohti, kus see kokkulepe

et nad saaksid selliseid otsuseid teha? Mina küll olen nendega väga palju kohtunud ja alati olen saanud neid usaldada. Aitäh väga hea küsimuse eest! Kõik need kohtumised on olnud siirad ja otsekohesed.

hirmud –, aga mitte kohalikelt omavalitsustelt. Nemad on oodanud seda autonoomiat, mille nad nüüd ka saavad. Head kolleegid, ka mina ministrina oleksin öelnud, et see viimane oli väga hea küsimus. Aga nüüd, Anti Allas, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Sealt vasakult tiivalt Isamaa ridadest tuleb järjest väga [ehtsat] populismi. Ma Ma kuidagi ei saa sellest aru, et siin on väga palju Riigikogu liikmeid, kes on aastakümneid siin istunud ja näinud, et kaugemate piirkondade omavalitsused jäävad aina vaesemaks, aina vaesemaks, nii et tegelikkuses ei suuda nad miinimumtasemel ka oma teenuseid pakkuda, aga kõik on vaikinud. Ehk siis täna oleme jõudnud väikese sammukese sellele lähemale, et et saaks omavalitsusele anda võimaluse pisut tulu juurde saada. Las iga omavalitsus, iga kogukond ise otsustab, kas tal on selleks jõudu või ei ole. Ma tean, et minu kodupiirkonnas maamaks ei tõuse, ei ole vaja muretseda.

et meil on ikkagi 20 aasta jooksul midagi väga valesti läinud, et sotsiaalsed lõhed regioonide vahel on kasvanud. Ma ei taha vaadata kellelegi konkreetselt otsa, aga praegu me peame tegema kõik selleks, et need regionaalsed ja sotsiaalsed lõhed erinevate piirkondade vahel ei suureneks.

ma loodan, et me teeme selle ära. Ma olen kindel, et tegelikult need muudatused on samm õiges suunas. Aga selleks, et me neid protsesse suudaksime hoopis teistpidi panna käima, [tuleb veel palju teha]. Selles osas me oleme ikkagi päris teekonna alguses. Aitäh!

Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Kõigepealt ma tahan öelda Anti Allasele, kes istub tõesti vasakul tiival: Isamaa ei ole vasak tiib, Isamaa on ikkagi parem tiib. Ja teiseks on see. Muidugi on huvitav, et Võrus on selline valgustatud monarh nagu Anti Allas, kes otsustab üksinda maamaksu üle. Meil Saaremaal teeb seda volikogu. Aga nüüd ikkagi veel kord: selle 2026. aasta maamaksumäära tõstmise juures on tõesti kirjas 10–100%. Priit Sibul küsis ka enne, te ei vastanud.

Aga ma lihtsalt kordan üle, et see ei tähenda mitte seda, et maamaks kindlasti vastavalt sellele protsendile tõuseb, vaid see on piir, mis pannakse ette, et rohkem see ei tohi tõusta. Aga kas see võib olla ka 0? Ma arvan, et seda on võimalik komisjonis arutada, kas see on mõistlik.

sättida sellist maksu, millest tulu laekub kõik neile. Minu küsimus on pigem retooriline. Siin saalis istub pikaajalisi Riigikogu liikmeid, valitsuse liikmeid. 2001 oli aasta, kus oli viimane korraline hindamine, enne kui [2022] tuli uus hindamine. Ma arvan, et üks põhjus on see, et riigi keskvalitsus lihtsalt jättis oma kohustused täitmata. 2001 teadsid kõik, et nelja aasta pärast tuleb korraline hindamine. Seda seaduses kahjuks kirjas ei olnud ja see jäeti tegemata, ja jäeti nii kaua tegemata, kuni tuli aasta 2022. Ja sellepärast me räägime sellest, et hüpe on liiga suur ja nii edasi, peame igasuguseid pidureid peale panema. Kui see oleks loogiliselt läinud, siis tõenäoliselt me ei peaks sellest rääkima. Nii et minu küsimus on: kas teie arvates on keskvalitsuse kohustus sellise asjaga nagu maade hindamine tegeleda regulaarselt? Aitäh selle küsimuse eest! Kindlasti on. Praegu oleme ka selles mõttes teistsuguse plaani juures, et järgmine hindamine toimub juba 2026 ja hinnad kehtestuvad 2028. Nii et see periood saab olema lühem. Ma juba eelnevalt oma vastustes ütlesin, et minu arvates hästi suur murekoht on olnud,

Arutelu ja otsuseid juhtivkomisjonis tutvustab hea kolleeg, rahanduskomisjoni liige Jürgen Ligi.

Aga tänast juttu meenutades ma ikkagi juhiksin tähelepanu, et makse kogutakse tegelikult

Ja kui riik annab juurde, on hästi, aga kui ta ei suuda ise makse kehtestada, siis kindlasti ei ole asjakohane süüdistada keskvõimu, et too ei anna raha. Miks peab keskvõim saama makse koguda ja ja omavalitsus ei tohi? See oleks nagu midagi erilist. Aga ma meenutan ka ajalugu. Kui see kodualuse maa maksuvabastus tehti, siis oli koalitsioonis kaks erakonda ja mina rahandusministrina ei olnud nõus seda asja toetama, see tehti ära Riigikogus. Paljud inimesed on öelnud, et see on üks väga rumal maksuvabastus.

maamaksusoodustusel alampiiri. See tundub olevat mingi möödarääkimine. Ei saa olla loogiline, et sa pead [tõstma] vähemalt 5%, ja see niimoodi kirja panna. Üks asi, mis on praktiline, aga teine asi on nõuda juriidiliselt, et vähemalt 5% peab andma

all. Komisjonis arutati, küll mitte täies koosseisus, seda, kas ei peaks siduma neid asju: omavalitsuse kohustused eraomaniku ees ja maksukogumine.

Aga jah, protseduurilised asjaolud on nimetatud. Komisjoni enamus arvas ikkagi, et

samuti rahandusminister Ligi ja osa Reformierakonnast. Nüüd mul on hästi võõrastav näha selliseid võitlevaid komnoori, kes ütlevad, et igasugune maksukogumine tuleb ära keelata. Aitäh!

samas väga palju räägiti ajaloost ja isiklikest seisukohtadest. Kas seda saab korraga lugeda ka fraktsiooni sõnavõtuks? Kas on selline praktika ka, et kui komisjonipoolne ettekandja edastab sellist isiklikku seisukohta ja fraktsiooni seisukohta, et seda korraga loetakse nii komisjoni- kui ka fraktsioonipoolseks sõnavõtuks? Küsimus on igati terane, aga kindlasti ei saa seda lugeda fraktsioonipoolseks sõnavõtuks. Veel kord: minu ootus juhatajana on, et keskendutakse sellele, millest räägiti komisjonis.

ma arvan, et see oli asjakohane. Jürgen Ligi, küsimus istungi juhatajale. Küsimus juhatajale: kas võis olla nii, et ma jätsin tõmbamata

minutit. Aitäh! Mina seda ei märganud, aga ma ei pruukinud olla piisavalt tähelepanelik. Aga nüüd, head kolleegid, avan läbirääkimised. Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Kaheksa minutit. Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Tegemist on järjekordse uue maksuga, millest ei räägitud kordagi enne valimisi, mida ei lubatud, aga nüüd on see siin meie ees arutlusel. Ja muidugi, nagu ikka, menetletakse seda maksuküsimust kiireloomuliselt.

arvamuse esitamiseks kiri, siis seal seisis selline märkus: sisus on poliitikud kokku leppinud. Nii anti märku, et mingite muudatusettepanekutega ei arvestata. Ja mida siis antud maksumuudatus ette näeb? On päris palju segadust, aga põhimõtteliselt – kõige lihtsamal kujul selgitan – kohalikud omavalitsused saavad järgmisel aastal maamaksu tõsta kuni 50% ja sealt edasi igal aastal kuni 100%. Mida see tähendab? Kui tänavu on maamaks näiteks 100 eurot, siis järgmisel aastal tuleb maksta 150 eurot, ülejärgmisel 300 eurot ja näiteks 2027. aastal võib-olla lausa 600 eurot. Ja nii edasi, kuni tuleb ette piir 1% maa väärtusest. Aga tegelikult on olnud kokkulepe, et maamaks ei tohi kasvada rohkem kui 10% aastas. See on veel üks kokkulepe, mida on murtud. Teine väga põhimõtteline küsimus on kodualuse maa maksuvabastus, mis on kehtinud üle 10 aasta. Selle eelnõuga soovitakse ka sellest põhimõttest loobuda. Miks see maksuvabastus on olnud oluline? Inimesed on teinud juba väga suure investeeringu, oma maa välja ostnud, seetõttu ei tuleks seda täiendavalt maksustada. Kodu on iga inimese kõige kallim vara, kodu on püha ja peaks olema puutumatu. Sellest põhimõttest on riik alati lähtunud, seda väärtustanud. Selle uue maksumuudatuse korral võime kahelda selles, et kodu puutumatuse printsiip on tagatud. Inimesed võivad olla olukorras, kus nad pole suutelised suuri makse tasuma ja peavad oma kodust loobuma.

Saamegi olukorra, kus omandist loobutakse, seda on veel raskem soetada ja ebavõrdsus kasvab. Vara ja jõukus koondub meil ühtede ja samade inimeste või fondide kätte. kohta on omanike keskliidu aseesimees öelnud väga huvitava mõtte: Eesti võiks jääda laiapõhjaliselt väikeomanike riigiks, kus omaniku maalapp või metsatükk oleks talle ka pensionisammas. Muidugi valitsus kõige selle peale ütleb: aga seadusemuudatus ei tähenda ju automaatselt maamaksu tõusu. Maksumäärad kehtestab iga omavalitsus ise ja kes soovib, ei pea üldse neid maksumäärasid muutma. Esiteks, keegi ei vaidle vastu, et omavalitsustel võiks olla suurem autonoomia, suurem otsustusõigus. Aga mis tegelikult on kõige selle laiem mõte? Kohalike omavalitsuste tulubaasi suurendada valitsus ei soovi, ei soovi leida täiendavat ressurssi. Ja siis pakutakse omavalitsustele välja: aga looge endale täiendav tuluallikas maamaksu näol. Valitsus koorib inimesi erinevate maksudega ja teie, omavalitsused, võiksite sama teha.

Nagu meil juhtus hooldusreformiga. Ja kui omavalitsus hakkab neid vahendid paluma, siis ütleb valitsus vastu: aga me tegime teile selle seadusemuudatuse, tõstke maamaksu 100%. Mis teie probleem on? Omavalitsusi kaudselt hakatakse sundima maamaksu tõstma. Nagu ma juba ütlesin ministrile: omavalitsused pannakse ebamugavasse olukorda. Inimeste toimetulek on niigi keeruline, ebakindlus väiksematel omavalitsustel on kõige keerulisem. Omavalitsustel ei ole soovi täiendavalt inimesi koorida, nad näevad, mis olukord on.

See võib luua täiesti prognoosimatu olukorra ja kasvatada inimestes ebakindlust. Kujutage ette, et kuskil omavalitsuses näiteks maamaksu ei tõsteta üldse, teises omavalitsuses tõstetakse seda Siis võib ka küsida, kas siis ühe omavalitsuse kodud peaks olema kuidagi vähem väärtustatud kui teise omad. Kas ühes omavalitsuses on kodu püha ja teises mitte? Maaomanikke, eriti väikeomanikke, tuleb väärtustada. See on meie ressurss, väärtus. Ja kõik need küsimused: maamaksu tõus, kodualuse maa maksuvabastuse kaotamine, kohustuse panemine omavalitsuste õlule, ebakindluse süvendamine … Selleks pole praegu kindlasti õige aeg ja seetõttu esitan Keskerakonna fraktsiooni poolt ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Aitäh! Suur tänu! Isamaa fraktsiooni nimel Aivar Kokk, palun!

saavad KOV-id otsustada ise maamaksu aastase kasvu piirmäära protsendi üle. Ja siin on kirjas: maamaksu summa aastaseks kasvuks võib kehtestada minimaalselt 10% ja maksimaalselt 100%. Kust te võtate, et on võimalik maamaksust loobuda? Mul on ääretult kahju, et nii minister kui tema ametnikud käisid kahel korral rahanduskomisjonis ja lihtsalt valetasid komisjoni liikmetele. Õnneks teisel päeval see teema tuli uuesti lauale. Ma ei saanud kahjuks esimesel päeval osaleda, olin Eesti Panga Nõukogu istungil.

Ei ole mõtet loopida siin valesid laua peale. Räägitakse, et on võimalik vabastada pensionärid ja erivajadustega inimesed maamaksust. Siin on väga selgelt kirjutatud, et rahalise numbrina võib vähendada maamaksu.

ehk kaks korda. Pluss see, et võib 10–100% tõsta. 2025 suurendatakse muu maa maksimaalset maksumäära 1%-lt maa [maksustamis]hinnast. Te unustate ära, et maa hind tõusis praktiliselt üle Eesti keskmiselt kaheksa korda, mitte protsenti.

See on selle seaduseelnõu eesmärk teil, sotsiaaldemokraadid, kolm inimest, kes te siin väga kõvasti kaitsesite seda eelnõu. Mul on piinlik ja mul on häbi. Vähemalt kaks meest on omavalitsuse väga tublid inimesed. Lugege eelnõu! Ärge usaldage ametnikke, vaid lugege eelnõu ise rida-realt läbi! Tõmmake punased jooned alla seal, kus tekivad küsimused! Ma saan ka aru, et ministrile on seda eelnõu selgitatud ja võib-olla te olete tõesti tahtnud seda sellisena, nagu te räägite, aga must valgel paberi peal on teistmoodi. Ka minul endal on Riigikogust komisjoni esimehena see kogemus, kui ametnik tuleb viimasel minutil ja ütleb: üks lause on vaja eelnõusse sisse panna.

Tõstad järgmisel aastal 100% Võrus ja ütled, et järgmised viis aastat ei tõsta ühtegi protsenti. Väga normaalne! Aga siin on selge see, et tõstad vajadusel korra hästi palju ja järgmine aasta pead veel 10% tõstma. Piir on ees küll, aga piiri tõstetakse ju ka kaks korda.Ärme räägime omavalitsustest, räägime inimestest ja ettevõtjatest. Kust tuleb see raha, mida me jagame siin riigis ja mida me jagame omavalitsustes? lisaks. Peale omavalitsuste ühendamist on enamus omavalitsusi käpuli. Mitte sellepärast, et raha ei ole,

Enne seda oli vanas väikeses Jõgeva vallas neli kooli, kuus lasteaeda, seitse spordihoonet, ujula, spaa, mõisahoone. Kõik olid korda tehtud ja suudetud teha oma eelarvega. Ja see ei olnud mitte linn, vaid oli vald

ma saan aru, et te tahate sõltumata sellest, kas te olete võimul või ei ole, et igas omavalitsuses maamaks tõuseb. Ausalt öeldes, ma ostan maa, ehitan sinna maja peale, pean koristama kõnniteed igal hommikul kella seitsmeks, ma pean niitma muru, mis on kõnnitee, sõidutee ja mu maja vahel, ilma rahata. Sellega peaks proua minister tegelema, et riigis sellist jama ei oleks, et ma pean tasuta omavalitsusele teenust pakkuma. Tasuta! Ja mulle pannakse kellaaeg püsti! Nüüd pannakse mulle maamaks otsa selle eest, et ma hoian linna maad korras, linna kõnniteed korras, oma koduümbruse korras! Ma olen selle maa eest maksnud.

Ja neile antakse võimalus oma inimeste röövimiseks. Sõbrad, meid on valinud inimesed, mitte kohalikud omavalitsused! Me peame oma inimeste ja ettevõtjate eest seisma, sest nad maksavad makse. Ei tule raha Eesti Pangast ega riigieelarvest, vaid tuleb ettevõtlusest ja ettevõtjate ja [muude] inimeste makstud maksudest. Kui keegi arvab,

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea minister! Ideeliselt võib see tõesti olla hea, et anname kohalikule omavalitsusele finantsautonoomiat juurde ja nad saavad ise otsustada, mida selle rahaga teha.Aga ma tulen ikkagi selle juurde, millega Aivar alustas: et maksu tõstmine 10% on miinimum. Sa isegi ei pea minema seletuskirja esimesele lehele, vaid sellesama seadus[eelnõu]

ei ole õige. Ja seletuskirja selgitus ütleb samamoodi, just sulgudes lahtiräägituna, et maamaksu summa aastaseks kasvuks võib kehtestada 10–100%. Ei ole selgelt öeldud, et võib kehtestada kuni 100%. 100% vahele jääb ka 0.Mis

Aga nendele piirangute ja maksu kehtestamine ei vääri seda, et teha väljatöötamiskavatsus. Küll on öeldud, et hakatakse järelhindamist tegema ning järelhindamise toel püütakse

kohaliku omavalitsuse eelarvest. See tundub marginaalne, aga see on summa, mis on võimalik kohalikul omavalitsusel kokku korjata, nii et saab teha olulisi asju kohaliku omavalitsuse piirides.

Ja põhjendus on see, et omavalitsus saab siis arvestada Rahandusministeeriumi maksuprognoosi, mis on väga korrektne, ja veel täienduste ning riigieelarve kuluootustega. Ehk siis riik annab juba kohalikule omavalitsusele [teada], millised kulud ta saab kaela ja kui palju on vaja tõsta maamaksu, et need kulud saaks kaetud. Sellest lähtuvalt saab öelda, et see on järjekordne,

puhtaks pesta. Eelmise maamaksuseaduse muutmise tulemus oli see, et paljudes omavalitsustes vähenes maamaksu laekumine.

Nüüd ettepanekutest, mida küsiti huvigruppidelt. On äärmiselt kahetsusväärne, et jäeti välja

See on ehe näide, et talupidajate keskliit, üks toidujulgeoleku tagajaid ja põllumeeste esindajaid, oli sellest välja jäetud. Sellest lähtuvalt nad ei saa kuidagi sellega rahul olla. Eelkõneleja [ütles], et tegelikult maamaksu muudatus annab täiesti uue signaali: näitab seda, et kes oma omandit kõrgete maksude tõttu pidada ei suuda, see müügu see ära. Noh, tegelikult ka põllumeeste esindajad on öelnud, et suure rahakotiga väliskapital on juba ostuvalmis, valmis omandama kõik need maad, mille pealt maaomanikud ei suuda maamaksu maksta. Kui me räägime kaitsetahtest ja kaitsejulgeolekust, siis tegelikult toidujulgeolek on üks

summa võrra ning see mõjutab nii majanduslikku hakkamasaamist kui ka toiduainete hindade kallinemist. Kui me räägime siin ühisest põllumajanduspoliitikast ja selle nõndanimetatud positiivsest mõjust, mis peaks katma nii rendihindade tõusu kui ka maamaksu tõusu, siis see on väga lühinägelik ja seda kindlasti praegune tendents ei näita. Põllumehed on selles suhtes äraootaval seisukohal oma pikaajaliste investeeringute ja ettevõtlusotsuste tegemisel. See aga näitab seda, et riigi tahe oma inimeste eest seista ei ole tõsiselt võetav. Mis puudutab veel

elamuid. On välja toodud, et eestlaste kodud on remondivõlas ja ootavad massilist rekonstrueerimist energiatõhusateks, mis nõuab veel lisaraha. Kodukulud on muutunud väga kõrgeks ning omanikke koormatakse ka kõikide muude koormistega. Kõike seda juttu kokku võttes teeb Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 437 esimesel lugemisel tagasi lükata. Aitäh! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Madis Kallas, palun!

ja otsustusvabadust. Seadusemuudatuse peamine eesmärk ongi olnud anda kohalikele omavalitsustele suurem finantsautonoomia ja rohkem otsustusvabadust. Selleks on avaldanud soovi väga paljud kohalikud omavalitsused ja lisaks on juhtinud sellele tähelepanu ka mitmed rahvusvahelised organisatsioonid erinevate auditite

Nüüd mitmed tähelepanekud sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt. Kõigepealt, talupidajate keskliiduga me veel minu ministriksoleku ajal kohtusime ja tegelikult saan avaldada tunnustust, et nendel oli väga selge ja ühene sõnum, et me maatulundusmaa ehk siis põllu- ja metsamaa maksumäära ei muudaks. Ja kui te olete põhjalikult seda eelnõu lugenud, siis te näetegi, et maatulundusmaa ehk metsa- ja põllumaa maksustamise määr jäi samaks.

teha riigina mingeid otsuseid ette ja öelda, et kohalikud omavalitsused peaksid küsima nii palju vahendeid sellest rohkem või vähem. Seetõttu on väga keeruline prognoosida, kui palju mingid kohalikud omavalitsused võiksid täiendavalt maamaksu küsida või

Toon sellise näite, et tänavu neljandikul katastriüksustest maamaks langes või ei muutunud, kuigi kasvu piirmäär oli 10%.

nii-öelda lahtikirjutamine on tekitanud küsimusi, kui see on tekitanud erinevaid arusaamu, siis see tuleb kahe lugemise vahel täpsemaks kirjutada, veel rohkem näiteid tuua, et ei oleks kahetisi arusaamu ja erinevat mõistmist.Paar tähelepanekut veel. Kindlasti on tervitatav, et linna- ja vallavolikogud saavad maamaksu määramisel otsustusaega juurde. Hetkel on see nii, et enne suurt suve 1. juuliks [oleks] vaja ära teha, aga see on alati väga kiire aeg, väga

Suuremad vahemikud maamaksu protsendi määramisel on ka tervitatavad just sellest lähtuvalt, et iga piirkond saab ise otsustada. Ei otsustatud taaskord Toompealt või Tallinnast, mismoodi Võrumaal, Mulgimaal,

või ei muuda. Nagu juba rõhutatud, maatulundusmaa ehk põllu- ja metsamaa maksustamise protsent jääb samaks. Palun ka kolm minutit lisaaega. Kolm minutit lisaks. Isegi soovi

on minu jaoks kogu selle seaduse peamisi lähtekohti. Kohapeal on kõige parem ülevaade, mida mingi piirkonna inimesed vajavad, mis investeeringuid nad vajavad. Ja vastupidi: kui on vaja mingitel aastatel vähendada maamaksust laekuvat summat, siis ka seda on kõige lihtsam neil oma inimestele igas Eestimaa piirkonnas Lõpetuseks. Meie selge soov on, et kohalikud omavalitsused saaksid finantsautonoomiat juurde, et nad saaksid rohkem otsustusõigust, et nad saaksid rohkem võimalusi oma eelarve

Eesti Keskerakonna fraktsioonilt, Isamaa fraktsioonilt ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonilt samasisuline ettepanek eelnõu 437 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume nende ettepanekute hääletamise ettevalmistamise juurde.

panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Isamaa fraktsiooni ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni samasisulise ettepaneku eelnõu 437 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt oli 18 Riigikogu liiget, vastu 52, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust.

Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Täna olen teie ees lastekaitseseaduse muutmisega ja selle seadusega koos, nagu ka eelnõu pealkirjast nähtub, on ka mitme teise seaduse muutmine kavandatud. Kõikide eelnõus olevate

karistusregistri seadus, psühhiaatrilise abi seadus ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus.Nüüd ülevaade eelnõust. Nagu öeldud, on põhiliselt tegemist lastekaitseseaduse muudatustega. Eelnõu olulisemad muudatusettepanekud on abi vajavate laste märkamise süsteemi parandamine ja nende laste senisest parem jõudmine lastekaitsetöötajate vaatevälja. Luuakse selgemad alused lastekaitsetöös isikuandmete kasutamiseks ja vahetamiseks last abistavate spetsialistide vahel. Samamoodi reguleeritakse tugiteenuste osutamine nii lapsendaja-, eestkoste- kui hooldusperedele, et toetada sellise vastutusrikka ülesande võtnud perekondi. Samuti luuakse võimalused automaatseks andmevahetuseks tervise- ja sotsiaalsüsteemi vahel, aga ka kohalikel omavalitsustel ja Sotsiaalkindlustusametil nende perede proaktiivseks abistamiseks, kus kasvab laps, kes vajab terviseseisundist tulenevalt ... Härrad Randpere ja Seeder, teie vestlus võib olla huvitav, aga me kuulaksime ministrit. Palun! … püsivat tuge.Ja täpsemalt. Eelnõu nimetab ära need lastega töötavad spetsialistid, kellel seaduse jõustumisel on eriline hoolsuskohustus märgata abi vajavat last ja sellest kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat teavitada. Kehtiv õigus [paneb] abi vajavast lapsest teavitamise kohustuse meile kõigile ühetaoliselt ehk igaühele meist. Kõik lastega töötavad spetsialistid, märgates abi vajavat last, peavad sellest teavitama lastekaitsetöötajat või ka tegema teavituse lasteabi telefonile. Edaspidi on kavandatud, et alus-, põhi-, kesk-, kutse- ja huvihariduse ning lastehoiu õpetajad, samuti tugispetsialistid nendes lasteasutustes, [laste]hoius töötavad lapsehoidjad, laste hoolekandeasutuse töötajad,

öeldud, ei ole see kohustus uus. Aga oluline on siin aru saada, et kui lastega töötavate spetsialistide kohustus on tingitud sellest, et nad on saanud spetsiaalse ettevalmistuse, ja me täiendavalt pakume ka [asjaomaseid] juhiseid, väga lihtsaid küsimustikke ja vajadusel ka koolitusi, et lastega töötavad spetsialistid oleks kompetentsed, hindamaks lapse olukorda, et ka kaaluda, kas teavitus on vajalik või mitte, siis meil kodanikena tegelikult seda kompetentsi ei ole.Ja meile on ka kehtivas seaduses antud teatav eelis: jah, me peame teavitama, aga meile on jäetud võimalus teha see teavitus anonüümselt. Ja see on eeskätt ikkagi jälle laste kaitseks, sest kui teavitaja, kes on lapse pärast mures, on naaber

Selline anonüümsus ei ole loomulikult võimalik lastega töötavate spetsialistide puhul. Ühtlasi peab lapsega töötav spetsialist andma kohe täpsema informatsiooni, milline on siis lapse olukord, mille pärast muret tuntakse, ja ka andmed nii lapse abivajaduse kui ka lapse enda kohta, mis aitab lastekaitsetöötajal juhtumiga kiirelt edasi tegutseda. Nagu öeldud, spetsialistidele luuakse abistavad vormid ja juhendid, mis ei ole pikad ja keerulised hindamisinstrumendid, vaid lihtsad küsimustikud, mis aitavad otsuseid langetada. Kõik spetsialistid ja organisatsioonid on olnud eelnõu koostamisse kaasatud, toetavad seda muudatust ja ka rakendamine toimub erinevate osapooltega koostöös. See muudatus ei too kaasa otseseid lisakulutusi ei kohalikele omavalitsustele ega tegelikult ka riigieelarvele. Nimetatud juhised, küsimustikud, koolitused, vajadusel ka supervisioon tehakse Euroopa

Nüüd, järgmine plokk muudatusi on plokk, kus reguleeritakse täpsemalt isikuandmete töötlemist lastekaitse valdkonnas. Kahetsusega peab ütlema, et see ei ole praegu väga selgelt ja ühemõtteliselt reguleeritud ja see tekitab küsimusi, eelkõige muidugi tundlike andmete puhul, milleks on kindlasti ka terviseandmed. Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, olgu see kogumine, dokumenteerimine, säilitamine, päringute tegemine, nende andmete kasutamine, edastamine, kustutamine ja nii edasi, ja seda siis Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üld[määruse] artikkel 4 tähenduses. Lastekaitse eesmärgil võivad kohalikud omavalitsused ja Sotsiaalkindlustusamet töödelda lapse, lapsevanema ja last kasvatava isiku ning lapse pereliikme isikuandmeid, samuti lapse sotsiaalsesse võrgustikku kuuluva isiku andmeid, mis on vajalikud lapse abivajaduse hindamiseks ja sobiva abi osutamiseks. Iga isikute kategooria puhul on töödeldavate andmete hulk erinev ja täpsed andmekoosseisud on ka eelnõus loetletud. Töödelda võib ka lapse ja tema lähedaste terviseandmeid seadusega piiratud ulatuses. Tegu on üksnes lapse abivajadusega seotud ja tema abistamiseks vajalike andmetega. Sellest raamistikust üleminemine ei ole ka muudatuste tulemusel lubatud ega võimalik. Samamoodi ka selle [plokiga] lisakulutusi ei kaasne, kuivõrd ka nende vajalike andmete kogumine on seni ekspertide koostöös olnud korraldatud ja sagedasti on ka seda andmevahetust tehtud alles selles etapis, kui kui laste mured on jõudnud kohtusse ja kohtult saadud vastavad suunised. Ka selleks kasutame Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid kuni aastani 2027. Kolmandana luuakse eelnõuga alus raskema terviseseisundiga lapse kohta info varasemaks edastamiseks kohalikule omavalitsusele. Esialgse kokkuleppe kohaselt on terviseseisundid, mis käivitavad andmevahetuse, mõlema silma pimedus, vähidiagnoos, harvikhaigus, tserebraalparalüüs ja vaimne alaareng. Diagnoosi kinnitamine raviarsti poolt algatab andmebaasidevahelise andmevahetuse, mille tulemusena saab kohalik omavalitsus teadlikuks perest, kus on sellise diagnoosiga laps, kellel on suure tõenäosusega ka abivajadus. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on perega 10 päeva jooksul ühendust võtta ja tutvustada erinevaid abi saamise võimalusi, et peret toetada. Kui pere tuge ei vaja, on võimalik selline kontakt peatada. Pere saab esmase kontakti peale öelda, et me oleme tänulikud selle pöördumise eest, aga meil on kõik kas korraldatud või me saame ise hakkama. Kui me meenutame ka üleeilset riigieelarve kontrolli erikomisjoni arutelu erivajadustega inimeste temaatika üle, sedapuhku küll täisealiste koha pealt, siis just see oli domineeriv küsimus ja Riigikontrolli murekoht, et kas

kehtiv lastekaitseseadus, 10 päeva jooksul perega ühendust võtta, juhtumiplaan koostada ja lapsele ja tema perele abi osutada. Sotsiaalhoolekande seaduse muudatused on keskendunud asendushoolduse valdkonnale, me reguleerime seal perepõhise asendushoolduse tugiteenuste osutamist. Kui seni me oleme asendushoolduse tugiteenuseid pakkunud projekti raamistikus, ja seda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, siis käesoleva aasta algusest tänu Riigikogule ja riigieelarve seadusele, millega anti Sotsiaalministeeriumi käsutusse 120 120 000 eurot, on meil võimalik ka pakkuda teenuseid nüüd juba riigieelarve vahenditest. Me reguleerime need teenused ka seaduses, kõikidel osapooltel oleks selgus, missuguseid teenuseid pakutakse. Ja ma pean ennast parandama, sest ma tegin [arvu]vea. See ei ole mitte 120 000 eurot – numbrid 1 ja 2 olid mul õigesti meeles –, vaid 1,2 miljonit eurot, mis me käesoleval aastal riigieelarvest nende teenuste osutamiseks saime.

ja otsustust – on võimalik teha automaatselt ja väiksema halduskoormusega. Olgu öeldud veel, et neid teenuseid juba osutatakse ja peamised teenuseosutajad on mittetulundussektoris tegutsevad lastekaitseorganisatsioonid, kellel on väga pikaaegne kogemus asendushoolduse valdkonnas. Ühtlasi me täpsustame kohaliku omavalitsuse kohustusi asendushooldusteenuse korraldamisel ja hooldusperede leidmisel. Kohalikele omavalitsustele nähakse ette kohustus aidata kaasa hooldusperede leidmisele.

puhul keeldu lastega töötada. Sätestatud on võimalus, et Sotsiaalkindlustusamet saab isiku taotlusel ümber hinnata isiku suhtes kehtiva lastega töötamise piirangu ja teatud tingimustel selle ka kehtetuks tunnistada. Seda näiteks siis, kui isiku poolt kunagi toime pandud tegu ei ole kehtiva õiguse järgi enam karistatav tegu. Piirangu kehtetuks tunnistamisel peab see kajastuma ka karistusregistrisse isiku kohta päringu tegemisel. See muudatus jõustub üldises korras. Psühhiaatrilise abi seaduse muudatused on seotud lastekaitseseaduses isikuandmete töötlemise regulatsiooniga. Laiendatakse kaitstud teabe määratlust, mida võib isiku kohta avaldada üksnes seaduses sätestatud juhtudel. Edaspidi on isiku eraelu saladus tema psüühilist seisundit, ravi ja diagnoosi puudutav teave. Kehtivas õiguses on see vaid psühhiaatrilist ravi ja diagnoosi puudutav teave ehk me räägime nüüd natukene laiemast koosseisust. Kui teavet on vaja edastada väljapoole raviprotsessi isiku abistamiseks, siis on oluline lisaks diagnoosile ja ravi saamise faktile teada ka seda, kuidas inimene oma haigusega toime tuleb ning millist täiendavat abi võib ta vajada. Kehtiva kohtupraktika järgi ei tohiks aga psühhiaater avaldada midagi muud peale diagnoosi ja ravi saamise fakti, seda ka näiteks kohtupsühhiaatrilise ekspertiisi tegemisel. Lisatakse seaduslik alus edastada lapse ja lapse vanema või last kasvatava isiku psüühilise seisundi, ravi ja diagnoosi kohta teavet kohalikule omavalitsusele ja Sotsiaalkindlustusametile ainuüksi laste kaitse eesmärgil. Muudatus jõustub üldises korras. Ja lõpetuseks puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muudatused. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses luuakse alus, et Sotsiaalkindlustusameti ekspertarst saab alustada iseseisvalt puude raskusastme tuvastamist. Teadupärast on see praegu ainult lapsevanema või seadusliku esindaja algatusel võimalik. Kui nüüd kohalik omavalitsus on saanud lapsevanemalt vastava nõusoleku ja tõepoolest on tegemist raskes tervislikus seisundis oleva lapsega, vanemal aga puudub oskus, kompetents

Meil on tegelikult juba praegu kohaliku omavalitsuse taotlusel võimalik suure abivajadusega lastele pakkuda rehabilitatsiooniteenust. Selline muudatus on meil ammu õigusruumi viidud ja siin me laiendame seda võimalust: lapsevanemale saab kohalik omavalitsus ja Sotsiaalkindlustusamet täiendavalt appi minna. Suur aitäh! Aitäh väga põhjaliku ettekande eest! Aga teile on ka küsimusi. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Kas ma saan õigesti aru, et me liigume Skandinaavia mudeli poole, mille puhul iga kaebuse peale võidakse laps perest ära võtta

lapse perekonnast eraldamist. Need sätted on seotud eeskätt perekonnaseadusega, kus me muudatusi ei tee. Me räägime ainult lapse abivajaduse märkamisest ja võimalikult kiiresti ja operatiivselt lapsele abi osutamisest. Me räägime siin raske terviseseisundiga lastest ja ka nendest lastest, kes on sattunud vägivalla, sealhulgas ka hoolimatuse ohvriks.Me saame öelda seda, et statistika [põhjal] on peale 2017. aastal jõustunud lastekaitseseaduse vastuvõtmist ja seeläbi praktika muutumist laste perekonnast eraldamine jõuliselt vähenenud. Ja veelgi enam:

et me näeme järjest vähem teise perre lapsendamist, kuna need lapsed ei ole õiguslikus mõttes vabad lapsendamiseks. Aga seda enam me vajame neidsamu eestkoste- ja hooldusperesid, kellele see eelnõu annab tulevikus kindlustunde, et nad saavad tugiteenuseid. Rain

nendel erialadel töötavatele inimestele nähakse ette mingi, ma ei tea, rangem järelevalve, mingid karistused? Natuke arusaamatuks jääb selle punkti mõte, kui täna nagunii lai kohustus on. Aitäh, härra Täna see lai kohustus on ja see lai kohustus jääb ka selle seaduse vastuvõtmise korral kehtima. Aga ma nimetasin: alus-, põhi-, kesk-, kutse-, huvihariduse, lastehoiu õpetaja, tugispetsialist, lastehoius töötav lapsehoidja, laste hoolekandeasutuse töötaja, noorsootöötaja, treener, huviringi juhendaja ja nii edasi, eks ole, see ring on veelgi laiem. Kui me mõtleme, et me läheme hommikul ise tööle ja usaldame oma lapse nende inimeste hoolde, siis me tegelikult ju tahame uskuda ja loota, et nende inimeste kompetents, märkamisoskus ja adekvaatse reageerimise [võimekus on suurem].See oli alles paar päeva tagasi, kus me tegelikult arutasime ju sarnastel teemadel, et kui meil juhtub ikkagi asutustes selliseid lugusid, mida me ei soovi. Tõime Lille Kodu näite – samamoodi väga raskes terviseseisundis lapsed olid kannatajateks. Ja vaat see on põhjus, mille pärast meil neid täiendavaid hoolsuskohustusi on asutustes töötavatele inimestele tarvis panna. See annab tegelikult, tõsi, teistsuguse aluse ka uurimisasutustel toimetada, kui selleks peaks vajadus olema. Ma loodan, et ei ole seda vajadust. Kui te küsite, kas me läheme riikliku järelevalve korras karistusi [määrama], siis vastus on ei. Me oleme lähtunud sellest, et me pakume maksimaalselt tuge juhendmaterjalide, küsimustike, koolitustega, pluss lisame ka erinevate valdkondade töötajate täiendkoolitustesse lisamooduleid lastekaitsest. Aga me ei lähe sanktsioneerimise teed, sest me usume, et me saame parema tulemuse, kui me jõustame inimesi nende töös, aitame aitame neid. Me ju räägime väga suurel määral nendest inimestest, kelle töö on nii füüsiliselt kui emotsionaalselt keerukas. Nad tõepoolest vajavad pigem tuge, mitte karistust. Rain

USA-s on sisuliselt nii, et kui sa lubad kaheksa-aastasel tänavat mööda mõni maja edasi jalutada, siis juba võibki lastekaitse su uksele koputada, sest kaheksa-aastane ei tohi ilma saatjata tänaval liikuda. Ja ta muu hulgas tõi esile ka selle, miks see nii-öelda generatsioon Z on suures ärevuses. Tema teooria, hüpotees oli see, et nad on ärevuses sellepärast, et lapsi kaitstakse reaalses elus üle ja virtuaalses maailmas ala. Asi peaks olema vastupidi. Aga mu küsimus on hoolimatuse ohvrite kohta. Kust see hoolimatuse definitsioon meil Eestis tuleb? Kas see võib ka ujuda sinna välja, et kui mul poeg kõnnib sõbrale külla, siis keegi juba teatab, et vanemad on hoolimatud? Jaa,

Kui me räägime kaheksa-aastasest, siis vanema kohustus on tagada, et kaheksa-aastane magaks piisavalt, sööks tasakaalustatult, läheks hommikul kooli – koolikohustuse täitmine, eks ole – ja tegelikult ka, et oleks järelevalve. Eks see on kõik laiem, seal on tervishoiuküsimused ja kõik muu, eks ole, aga järelevalve järelevalve kontekstis ka, et vanem teab, kus tema laps asub. Aga samamoodi peab vanemal olema see turvatunne, et kui ta teab, et laps on trennis või koolis, siis selles keskkonnas on tal turvaline. Nii et ma olen hästi nõus selle teie jutu esimese poolega ja näitega Ameerikast, kus on igas osariigis erinevad seadused ja vanusepiirid. Olen ise tuttavatel külas olnud ja 12-aastasele pidanud koolibussi vastu järgi minema.

Tõepoolest, maailmas räägitakse ka teadusajakirjanduses järjest enam generatsioonist, kes on nii-öelda lillekestena üles kasvatatud. Elumuresid, raskusi neile ei näidata. Ma arvan, et see on põhimõtteliselt vale. Last tuleb kasvatada täpselt nii, nagu meie perekonnaseadus ka ütleb: vastavalt vanusele ja arusaamisvõimele tuleb ka vastutust kasvatada, samas panemata lapsele üle jõu käivat vastutust. Piirid on hägusad, ma olen nõus. Aga hooletusse jätmine on muidugi hoopis teine teema, see peab kaasa tooma juba kas mitteõppimise, lapse tervise murede suurenemise või midagi muud taolist. Aitäh! Ka mina olen väga tänulik, aga seekord ministrile väga täpse ja sisuka sõnavõtu eest. Aitäh!

need ülevaated ja vastused olid meil samad. Kuid komisjoni liikmed uurisid, kas mõni huvigrupp või huvigrupi esindaja ei ole toetanud eelnõuga planeeritavaid muudatusi ja ega muudatused ei suurenda bürokraatiat. Minister sõnas, et kõik huvigrupid on muudatusi toetanud, küll aga toodi välja, et omavalitsustel on suur mure, mis puudutab lastekaitsetöötajate vähesust ja nende läbipõlemist. Bürokraatia kohta kinnitas minister, et see ei suurene. Tehtavad juhendid, millest siin ka juttu oli, on pigem abivahendid spetsialistidele, et nende tööd hõlbustada. Lisaks kaasneb STAR-i ja teiste registrite arendusi info paremaks liikumiseks.

pööratakse tähelepanu võimuliialduste ja kuritarvitamiste juhtudele ning kes seda kontrollib. Minister selgitas, et teenistuslikku järelevalvet teostab kohalik omavalitsus ja kui klient

kasutata. Küsiti ka psühholoogilise nõustamise kohta. Oli juttu sellest, et asendusperedele pakutakse tugiteenuseid, aga

kuidas siis plaanitakse rahastust korraldada. Sellele vastas minister, et juba sel perioodil saadi Euroopa Liidu fondidest vähem vahendeid ja järgmisel perioodil need [summad] vähenevad veelgi. Perepõhise asendushoolduse pakkujate jaoks on riigieelarves riigieelarves 1,2 miljonit eurot. Ministri hinnangul võiks ülejäänud teenused olla pigem materjalide koostamine, koolitamine, teadlikkuse tõstmine ja vajalikud IT-lahendused, mida saaks hiljem vajaduse korral riigieelarvest rahastada. Ja seejärel me tegime konsensuslikud otsused, mis olid järgmised: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda täna, 29. mail,

Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Mõnevõrra ootamatult leian ka iseend siit puldist. Kolleeg, kes selle valdkonna ja ka seaduseelnõuga hästi kursis on, pidi lahkuma, kuna me oleme siin teatavasti käsitlenud mõnda teist eelnõu pikemalt, seda täiesti arusaadavatel ja mõistetavatel põhjustel.Aga elus on häid kokkusattumisi. Nagu ma ministrile küsimust esitades ütlesin, siis ma täna, võib öelda, võrdlemisi juhuslikult kuulasin intervjuud

peaaegu kaitseta. Noh, siitsamast saalist meenub hiljaaegu, et ühes eelnõus öeldi, et kui lasteaed peaks olema puitküttega, siis kolle ei tohi asuda selles ruumis, kuhu lapsed ligi pääsevad, ja nii edasi. Nii et me liigume kahtlemata sinnapoole, kuhu Ameerika on juba jõudnud. Me õnneks veel seal ei ole. Seda ka minister ütles, et meil siiski on tervet mõistust säilinud. Tema tõi näiteks, üks meetod asja parandada on see, et teha nutiseadmevabad koolid. Idee, ma arvan, ei ole sugugi paha. Aga vaatame veel maailmas ringi. Florida võttis vastu seaduse, kus selgelt öeldakse, et alla 14-aastased lapsed ei saa

selge kohustuse tuvastada nii isikud kui ka nende vanus. Seadus on alles värskelt vastu võetud, nii et elame-näeme,

saaks ligi vägivaldsele ja pornograafilisele sotsiaalmeedia sisule või üldse meediasisule. See loomulikult lükati tagasi. Nii et kui ma jõuan selle seaduse juurde, siis siin siin mõned asjad ikka tekitavad küsimusi. Kui meil on kõigil kohustus teavitada abi vajavast lapsest, siis nüüd lisatakse paragrahv, kus öeldakse, et on veel üks teatud erialadel töötav grupp inimesi, kellel on

töötajate õigusi töödelda väga erinevaid isikuandmeid, muu hulgas näiteks lapse sotsiaalsesse võrgustikku kuuluva isiku isikuandmeid. Ja siis on siin terve loetelu nendest andmetest, mida selle käigus töödelda võib. Mulle tundub, et selle asemel, et püüda teha teha mõnevõrra lihtsamini arusaadavaid, aga siiski selgeid otsuseid, mis lapsi kaitseks ja aitaks, tegelikult bürokraatia kasvab ja bürokraatide õigused kasvavad. Ühe kolleegi küsimus osundas sellele, et kas me oleme teel Skandinaavia ühiskondade suunas, kus riigi õigused lapse elu korraldamise üle otsustada kasvavad ebaproportsionaalselt võrreldes perekonna enda õigustega selles vallas. Minul on mulje, et täpselt nii see on. Nii et küsimusi

ehk laste riigistamise suunas, öelgem siis niimoodi lühidalt. Sellega seoses teen ma fraktsiooni poolt ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Aitäh! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Helmen Kütt, palun!

(427 SE) seaduseks saamist. Tegelikult on väga sümboolne, et just lastekaitsepäeva eel me selle seaduseelnõu menetlemist alustame ja tegeleme nii olulise teemaga.Lastekaitseseadust muudetakse siis selleks, et parandada abi vajavate laste märkamist ja abistamist. Tõepoolest, ka praegu peab iga inimene teavitama kohalikku omavalitsust abi vajavast lapsest, kuid siiski jõuavad paljud juhtumid lastekaitse vaatevälja liiga hilja ja seetõttu suurendatakse lastega töötavate inimeste rolli abi vajavate laste märkamisel. Eelnõus nimetatakse spetsialistid, kellel on eriline hoolsuskohustus lapse abivajaduse märkamisel ja sellest ka kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja teavitamisel. Muidugi täpsustatakse kohaliku omavalitsuse ja Sotsiaalkindlustusameti õigust lastekaitseülesannete täitmisel isikuandmeid Sotsiaalhoolekande seaduse muudatus puudutab hooldus‑ ja eestkoste‑ ja lapsendajaperesid, kus 2022. aastal kasvas 2055 last, samuti puudutab see perede tugiorganisatsioone ja kohalikke omavalitsusi.

proaktiivselt peresid aidata ning toetusmeetmeid pakkuda, ilma et lapsevanem või eestkostja peaks ise abi taotlema. Muudatus puudutab aastas kuskil sadat peret. Miks ma täna tulin just nimelt saabuva lastekaitsepäeva eel siia kõnepulti kõnelema? Paslik on heita pilk ka sellele, mida sotsiaaldemokraadid, juba olles opositsioonis, aga eriti just valitsuses olles on teinud laste ja perede heaks – mõistagi koos heade ametikaaslastega. Väike ülevaade sellest. 2012. aastal, olles tollal opositsioonis, algatasid sotsiaaldemokraadid eelnõu, et sügava ja raske puudega laste vanemad vabastataks õppelaenu tasumisest. Tõsi, siis sai toetust ja jõustus 2014. aastal vaid sügava puudega laste vanemate õppelaenust vabastamine, aga aasta hiljem tuli juurde ka raske puudega laste vanemate õppelaenust vabastamine. 2014, kui sotsiaaldemokraadid vaid aasta enne 2015. aasta Riigikogu valimisi said valitsuse liikmeks, õnnestus tõsta lastetoetusi enam kui 10 aastat muutmata olnud ja ammu ajale jalgu jäänud 19 eurolt juba 2015. aastast 45 euroni. Sel ajal oli mul suur au ja privileeg olla sotsiaalkaitseminister, see oluline muudatus viia valitsusse ja seejärel Riigikokku, kus see tugeva toetusega vastu võeti. Tänaseks on esimese ja teise lapse toetus 80 ja alates kolmandast 100 eurot. Järgmises valitsuses, kuhu kuulusid ka sotsiaaldemokraadid, loodi lasterikka pere toetus, mis on samuti tänaseks tõusnud. 2019. aastal algatas minu juhitud Riigikogu sotsiaalkomisjon – suur tänu tollastele sotsiaalkomisjoni koosseisu kuulunud Riigikogu liikmetele! – eelnõu, mille kohaselt tõusid enam kui 13 aastat muutumatuna olnud puuetega laste toetused. Eelnõu puudutas ligi 13 000 last. Tõsi, eelnõu algatas tollal Vabaerakond, aga nende eelnõu oli koostatud suurte vigadega just rahalise arvestuse osas ja selle jõustumine 1. juulil 2019 poleks olnud kuidagi kuidagi vastuvõetav riigieelarve seisukohalt, mis oli juba vastu võetud. Seda eelnõu Vabariigi Valitsus ei saanudki toetada. Sotsiaalkomisjon aga ei jätnud seda olulist muret lahendada proovinud eelnõu nõnda-öelda riiulisse, kuigi selle algataja oli opositsioonierakond. Komisjon ise otsustas algatada korrektse rahalise arvestusega ja loogilise jõustumise ajaga ehk 1. jaanuar 2020 eelnõu, mis Riigikogus ka toetust leidis, ja puuetega laste toetused tõusid mitmekordselt. 30. detsembril 2019. aastal pöördus 19 organisatsiooni viie Riigikogus esindatud erakonna ja sotsiaalkomisjoni poole ühise pöördumisega, et 1. juuni, lastekaitsepäev, oleks riiklik tähtpäev ja lipupäev. Ja juba 13. jaanuaril 2020. aastal algatasid sotsiaaldemokraadid sellekohase eelnõu ja hiljem, kui kolme algataja eelnõud olid üheks võeti 12. novembril 2020. aastal 83 poolthäälega vastu pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmise seadus, millega 1. juuni sai lipupäevaks ja riiklikuks tähtpäevaks. Vastuvõetud seadusega sai lipupäevaks ka septembrikuu teine teine pühapäev ehk vanavanemate päev. Miks ma sellest täna, lastekaitsepäeva eel räägin? Aga ikka sellepärast, et 29. aprillil pöördus 36 organisatsiooni – ja tänaseks on nendega liitunud veel üks mittetulundusühing – Riigikogu poole ettepanekuga nimetada 1. juuni lastepäevaks ja muuta see päev ühtlasi riigipühaks. Seoses selle pöördumisega seisavad meil ilmselt arutelud alles ees. Head emad ja isad, vanaemad ja vanaisad, lapsed ja kõik need inimesed, kes töötavad lastega ja laste heaks, kõik mittetulundusühingud ja vabatahtlikud! Ma soovin kõigile kaunist saabuvat lastekaitsepäeva ja loodan või tegelikult olen kindel, et lastest ei räägita mitte ainult ühel päeval aastas, kuid 1. juunil räägitakse neist rohkem ja tunnustatakse neid, kes igapäevaselt lapsi kasvatavad või peavad imelist ametit, kus tegeletakse lastega. Aitäh!

kolleegid, panen hääletusele EKRE fraktsiooni ettepaneku eelnõu 427 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 11 Riigikogu liiget, vastu 50, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust.

Eero Merilinnu, Õnne Pillaku, Mait Klaasseni, Valdo Randpere, Meelis Kiili, Siim Kallase, Maido Ruusmanni, Kalle Laaneti, Karmen Jolleri, Luisa Rõivase, Maria Jufereva-Skuratovski, Maris Lauri, Toomas Uibo, Kalev Stoicescu, Igor Taro, Signe Kivi, Riina Solmani, Rain Epleri, Evelin Poolametsa, Arvo Alleri, Ants Froschi, Andres Metsoja, Andrei Korobeiniku, Marko Mihkelsoni, Margit Sutropi, Leo Kunnase, Jürgen Ligi, Rene Koka, Alar Lanemani, Anti Haugase, Liisa-Ly Pakosta, Mati Raidma, Timo Suslovi, Jaak Valge, Kersti Sarapuu, Enn Eesmaa, Hendrik Johannes Terrase, Juku-Kalle Raidi, Henn Põlluaasa, Katrin Kuusemäe, Anti Poolametsa, Toomas Kivimägi, Jaanus Karilaiu, Kristo Enn Vaga, Erkki Keldo, Martin Helme, Liina Kersna, Yoko Alenderi, Jüri Ratase ja Kristina Šmigun-Vähi esitatud Riigikogu otsuse "Tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine" eelnõu 431 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Mario Kadastiku. Aitäh, lugupeetud juhataja! Kallid kolleegid, ka kaamerate taga! Täna oleme siin esimesel lugemisel Riigikogu otsusega tuumaenergia kasutuselevõtu kohta. See otsus ise on tekstina äärmiselt lühike: Riigikogu otsustab toetada Eestis tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamist ning selle jaoks sobiva õigusraamistiku loomist.Mida see otsus sisuliselt tähendab? Seda, et me tahame liikuda edasi põhjalikumate analüüsidega ja raamistiku loomisega. See tähendab, et me säilitame tehnoloogianeutraalsuse tuleviku suunas. Juhin seejuures tähelepanu, et tuumaenergia on asi, mis kestab pikalt. Reaktorite keskmine eluiga on ikkagi 60+ aastat. See tähendab, et kui see on ükskord rajatud, annab ta meile soodsat emissioonivaba energiat üle poole sajandi. [Järelikult] tasub meil kaaluda seda ühe võimaliku energialiigina oma energiaportfellis. Kas, mis mahus, mis täpsetes kasutuskohtades seda reaalselt kasutama hakatakse, on juba hilisemate detailsemate analüüside küsimus, kaasa arvatud asukohad. Samamoodi ka see, mis otstarbel seda kasutama hakatakse, sest ega tuumaenergia ei ole ainult elektri tootmiseks.Loomulikult, tuumaenergia abil kõige klassikalisemalt toodetakse elektrit, aga näiteks väga palju toodetakse samamoodi nagu praegu soojuselektrijaamadega tuumaenergiaga ka soojust. See on üks põhjus, miks osa riike on oma söejaamu asendamas just tuumajaamadega, et toota ka keskkütte jaoks soojust. Ehk siis me ei saa rääkida ainult elektrienergiast.

Selleks, et me neid otsuseid saaksime üldse teha, on meil vaja raamistikku. Meil on vaja paika panna, kes reguleerib, kes menetleb, millistel tingimustel, millistel kaalutlustel, mida arvesse võttes saab potentsiaalselt jaama rajada. See tähendabki tuumaohutuse seaduse väljatöötamist, selle raamistiku väljatöötamist, regulaatori rolli paikapanemist, ja seda kõike kooskõlas rahvusvaheliste kõrgemate standarditega ehk IAEA juhiste järgi. Ühiskondlik arvamus, muide, on äärmiselt pooldav. Just sel nädalal sain Kliimaministeeriumi koostatud hiljutised raportid uuringutest, mille järgi kõigist vastajatest üle 60% toetab tuumajaama rajamist Eestisse. Seejuures, kui vaadata sinna detailsemalt sisse selle järgi, kui palju tuumaenergiast teatakse, siis neist, kes on nüanssidega rohkem kursis, üle 70% toetab,

Samamoodi küsimused keskkonna ja kliimamõjude kohta. Euroopa on väga selgelt võtnud seisukoha, et tuumaenergia on osa rohetaksonoomiast. Tuumaenergia on selgelt kliimaeesmärkidesse panustav tehnoloogia, sest ta on väga madala keskkonnamõjuga ja ilma emissioonideta. Seejuures on näiteks (Sumin ÜRO Euroopa Majanduskomisjon teinud väga põhjaliku raporti, mille põhjal on uuritud erinevate energialiikide mõju ökosüsteemidele. Selle raporti järgi on kõige väiksem mõju kogu ökosüsteemile tuumal.

suhteliselt selgelt emissioonivaba rohetehnoloogiaga, mis on maailmas järjest rohkem kasutusse tulemas. Seetõttu on praegu olukord, kus kõik erinevad instantsid ootavad, et Riigikogu võtaks vastu põhimõttelise otsuse, kas tuumaenergiat tulevikus saab üldse kaaluda Eestis. Põhimõtteliselt. Selle järel, kui see otsus on olemas, saab üldse energiamajanduse arengukavas hakata kaaluma, kas seda valikut seal saab käsitleda, sest muidu meil on vankri rakendamine hobuse ette: me teeme käsitlused valmis ja siis ütleb riik, et ei, seda asja me üldse ei tohiks kaaluda. Nii et oluline on põhimõtteline otsus, kas põhimõtteliselt saab sellist asja kaaluda, ja siis saab detailsemalt analüüsida ja väga selgelt paika panna, mis raamistikes, mis juhtudel, milliste reaktoritüüpide puhul näiteks võib-olla peaks parlament seda iga kord otsustama, milliste puhul ei peaks, kas see jääb regulaatori otsustada. Need on arutelud, mis tulevad kõik tuumaohutuse seaduse väljatöötamisel. Ja selleks antud juhul mandaadi valitsusele üldse annamegi. Nii et tänan teid kuulamast ja loodan, et te toetate seda eelnõu. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid! Teile on ka küsimusi. Head ametikaaslased, ma palun saalis natukene vaikust, on lärm.

See on küsimus, mis väga palju sõltub sellest konkreetsest tehnoloogiast, mis valitakse lõpuks, nagu ma rääkisin. Ma rääkisin nii soojusest kui ka elektrist. Elektri puhul me võime võtta mingil määral analoogiaks ümbruskonna riigid. Tõsi, seal on kasutusel suured tuumajaamad, mistõttu võib eeldada, et nende hind megavatt-tunni kohta on väiksem. Aga nii palju, kui mina olen maailma erinevatest instantsidest küsinud, kaasa arvatud Soomes Olkiluotost, nende niinimetatud opereerimiskulu, see, millega nad börsile pakuvad, on kuskil suurusjärgus 20 eurot megavatt-tunni

energiatihe, ta suudab toota väga palju energiat, siis see toob selle energia hinna alla, sest turule pakutavas hinnas ei ole algse väljaehitamise kulu. See on tuumajaama puhul kallis. Tema opereerimiskulu ei ole suur. Uraan ei maksa väga palju, tööd, personali ei ole seal nii tohutus koguses nende megavatt-tundide kohta. Ehk opereerimiskulu, millega seda börsile pakutakse, ei ole väga kõrge.Nüüd, küsimus on loomulikult alati, kuidas jaama operaator oma kapitalikulu tagasi teenib. Aga see on tegelikult küsimus investorile, kes hakkab seda jaama ehitama, ja tol hetkel, kui ta hakkab seda kaaluma. Lõpptarbija hinnale see on igal juhul ainult opereerimiskulu. Minu prognoos on suurusjärgus 30 eurot megavatt-tund ehk kolm senti kilovatt-tund. Loomulikult võib see mingil määral muutuda, aga ma ei näe ühtegi meetodit, kuidas ta turule pakkumise hinnas tuleks sellest kordades kõrgem. Näiteks täna meil ei ole ühtegi tundi, kus elekter oleks nii odav, ja seda suuresti seetõttu, et meil ühendus Soomega on praegu pärsitud ja Soome tuumaelekter ei pääse siia turule. See

Ma küsin, mille pärast sina algatajana ei kaalunud seda, et see ettevalmistatud eelnõu oleks märksa sisukam, mitte lihtsalt loosunglik. [võiks olla] kohe ära öeldud see, et otsesed ja kaudsed kulud tuleb tulevikus katta tuumajaama omanikul, ja see, et riik, elektritarbijad ei maksa tuumajaama omanikele toetust ei täna ega tulevikus. Miks sa ei kasutanud neid võimalusi ja neid häid ettepanekuid, mida erinevad eksperdid, spetsialistid on välja toonud ja mis võiksid selle eelnõu juures tegelikult olla markeeritud, et pinget oleks ühiskonnas pisut vähem? Aitäh, Aitäh küsimuse eest! See on nüüd selline koht, kus ma ei leia, et täna [saab] öelda, mis tingimustel ehitada jaam kümne aasta pärast. Igasugused toetused igasugused toetused! – peaksid olema alati minimaalsed, sellepärast et tegelikult me tahame, et töötaks vabaturumajandus, on ju. See tähendab, et me üldjuhul eelistaksime üldse mitte maksta toetusi riigi poolt ühelegi asjale, kui nad suudavad sellega ise hakkama saada. Kui mingil põhjusel on kuskil turutõrge ja on vaja tõepoolest kaaluda mingit riigipoolset toetust, siis alati tuleb kaaluda ka sotsiaal-majanduslikku mõju: kas see on mõistlik, mis kujul see on mõistlik, kui palju on talutav. Seetõttu kirjutada täna sisse mingid konkreetsed piirangud, et vot kõik ülejäänud energialiigid võivad saada subsiidiume, kui palju tahavad, aga tuum ei tohi saada mitte mingil meetodil – see tundub jabur, olgem ausad. Täna lihtsalt meil ei ole seda "20/20 tulevikuvaadet", meil on parimal juhul tagasivaade, aga meil ei ole tulevikuvaadet, me ei tea, mis on kümne aasta pärast. Kirjutada kümne aasta pärast igasugusel kujul nii Riigikogu kui ka valitsus lukku ei ole minu meelest mõistlik. Need otsused, need otsustuskohad kõik tulevad tulevikus, ma lihtsalt ei näe, et seda oleks vaja ilmtingimata teha täna. Aitäh küsimuse

Praeguses olukorras, nagu hästi teate, me oleme eelarve vaates pigem miinuses ja otsime kärpekohti, kokkuhoiukohti. Ehk kui praegu Riigikogu annaks mandaadi hakata nüüd selgelt edasi liikuma tuumaenergia kasutuselevõtuga, siis kuidas see läheb kokku riigi üldise suunaga leida

Aitäh! Jaa, ma mõistan seda punkti ilmselgelt, aga siin on vaja mitmest aspektist aru saada. Esiteks on see, et täna

julgeoleku treenimise ja personali taustakontrolli tegemine absoluutselt aktuaalne. See on järgnevas või ülejärgnevas faasis alles oluline. Ehk siis lähima

Ehk tegelikult meil on täna juba teatud kohustused, mida me peaksime täitma. Kui palju me täidame või ei täida, on omaette küsimus. Aga selles konkreetses võtmes need küsimused tulevad ikkagi alles pärast seda, kui hakatakse menetlema konkreetse jaama Sest alati on ka küsimus, mida ja kui palju on vaja kontrollida, millised on need julgeolekuküsimused, mis tekivad iga konkreetse jaama valiku korral. Tehnoloogiad on erinevad, ehitusmeetodid on erinevad, asukohad on erinevad. Seetõttu see on üks põhjus, mille pärast ei tehtud näiteks seda julgeolekuhinnangut väga detailselt, vaid tehti maksimaalse hinnanguga hästi suurte jaamade järgi.

palun! Aitäh, auväärt eesistuja! Hea ettekandja! Teie jutt on hästi huvitav ja siin on veidrad vastuolud. Kui me vaatame seda otsustust, mida me tahame teha, see annab volituse riigile, valitsusele, välja töötada seadusandlus tuumaenergia kasutusele võtmiseks, aga oma jutus te ütlete, et seda on vaja analüüside teostamiseks ja seda on vaja kaalumiseks. Miks me siis seda selliselt ei sõnasta vastavas otsustuses, et me anname õiguse neid asju teha? Ja lisaks sellele hakkate te rääkima pärast seda kogu aeg ainult sellest, kui kasulik on tuumaenergia. See on kummalises kontrastis selle otsuse sisuga. Ja viimaks: miks on vaja sellist otsust vastu võtta enne, kui meil on olemas energiamajanduse arengukava, mis peaks lähiaegadel välja tulema ja mis vaataks järgi selle, kuhu tegelikult meie energiamaastikul kas sobib või ei sobi tuumaenergia? Aitäh, Aitäh! Seal oli mitu küsimust, ma üritan neid meeles pidada. Ma alustan lõpust. Energiamajanduse arengukava kohta on väga selgelt öelnud ka Kliimaministeerium, et tööversioonis on seda mingisugusel kujul juba kaalutud variandina. Sellest on minu arust ka siin, kui meil oli energeetika OTRK, räägitud ühe variandina. Detailsemalt seda kaaluda saavad nad siis, kui Riigikogu võtab vastu põhimõttelise otsuse. Ehk meil on muna ja kana situatsioon. Sellepärast on see ka niivõrd üldsõnaline, et meil on vaja võtta vastu põhimõtteline otsus, kas seda saab kaaluda, ja siis saab ENMAK‑is seda detailsemalt kaaluda ja vaadata, mis kujul. Ja selleks on pärast ka see seadus. Kõik see, mis puudutab – ma nüüd üritan seda esimest osa küsimusest meelde tuletada seda positiivsust või seda, elementide analüüsid on kõik vajalikud selle ohutuse seaduse väljatöötamiseks, ehk siis see on oletuslikult selles juba sees, seda ei olnud vaja eraldi otseselt välja tuua. Need analüüsid on vajalikud seadusandluse paikapanemiseks.

Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea kolleeg Mario Kadastik! Minu küsimus on natuke sarnane siin eelnevalt kõlanud küsimustega. Võib-olla kommentaarina lisan omalt poolt, et miks see eelnõu nii pealiskaudne tundub ja miks on kiirustatud: ehk on asi selles, et käimas on parasjagu Euroopa Parlamendi valimised. Aga minu küsimus on selline. Kas ma sain teie ettekandest õigesti aru, et teie väidate, et selleks, et riik saaks kaaluda tuumaenergia kasutuselevõttu, tuleb enne luua regulaator? Alustame üles. Ei, sel ei ole mitte mingit pistmist europarlamendi valimistega. Mina hea meelega oleksin selle eelnõu andnud sisse juba

või paneme siin pidurit. Regulaator on vajalik selleks, et juba detailsemalt hakata analüüsima võimalikke projekte. Mart Maastik, palun! Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Teatavasti meretuuleparkide projekti tegemiseks ei ole olnud vaja samasugust toetuse eelnõu, küll aga on jõutud sellega juba niikaugele, et on päris kaugele planeeritud. Juba planeeritakse elektrivõrku näiteks Saaremaale.

Me rapsime ühes suunas, teises suunas, tohutud ressursid peaksid minema meretuuleparkidele. Meil tekib tohutu energia ülejääk, kui kõik need asjad, mida täna planeeritakse, valmis saavad. Küsimus on see: mis takistaks praegu tuumaenergia kasutuselevõtu arendamist või uurimist, kui me ei võta seda otsust vastu? Millised on need takistused? Miks on vaja sellist otsust? Aitäh Aitäh küsimuse eest! Me ei saaks ette valmistada seda seadusandlikku poolt. Ja kui meil ei ole olemas seadusandlikku raamistikku ja põhimõttelist valmisolekut, siis ei ole meil ka mingeid konkreetsemaid projekte, mida analüüsida, sest kõik järgmised etapid mõnes mõttes sõltuvad juba tehnoloogia valikust. See on üks osa sellest. Aitäh küsimuse

Te oma eelnõu tutvustades räägite võimalikest analüüsidest, uuringutest, sellest, et vaatame, kuhu me siis jõuame. Aga samas selle avalduse pealkiri ütleb väga selgelt: tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine. Ehk siis see analüüsimine justkui ei ole põhiküsimus. Tegelikult ju ütleb see avaldus, et tuumaenergiat me toetame. Ometigi, nii nagu siin on välja toodud, võiks olla ju vastupidi, et meil on ikkagi mingisugused uuringud, analüüsid, teadmised, kuhu me oma energia suuname energia[plaanide] väljatöötamisel, selleks, et meil oleks energeetikaga kõik korras. Miks me niipidi ei tee? Miks see peab olema niipidi, et toetame ja siis hakkame uurima, et kas me ikka toetame? (Juhataja helistab kella.) Meil on olemas konkreetne analüüs, mida tehti mitu aastat. See ütleb väga selgelt, kas Eestisse saab tuumajaama rajada. Nüüd on otsuse koht, kas me sellega ka edasi liigume, kas me kaalume selle rajamist. Ja selle käigus on vaja kindlasti teha veel uuringuid.

Aitäh! Siin on küsimus natukene pööratud, sellepärast et kas ta on hädavajalik, ei tähenda seda, et seda ei võiks kasutada. See on nagu küsimuse valet pidi püstitamine. Minu meelest on küsimus selles, kas me võiksime seda kasutada, et rakendada oma kliimaeesmärke, kas me jätame tehnoloogia neutraalseks. Selle kohta, et seda saab siia

juba selle ajanihke tõttu midagi me arendame niikuinii, seni kuni tuumaenergia valmis saab, ja siis teeme tuumaenergia otsa, siis Eesti maksumaksjale läheb see lihtsalt kokkuvõttes kallimaks. Miks me ära ei oota seda majanduslikku arvestust? Aitäh! Majanduslik arvestus sõltub väga paljudest faktoritest, kaasa arvatud konkreetsest tehnoloogiast ja kasutusest, ja selles osas on kuidagi fookus läinud väga ainult ühele asjale, sellele elektriosale. Tegelikult Soomes näiteks plaanitakse väga palju just keskküttele hakata panustama. Hoopis teistsugune majanduslik arvestus. See on raamistiku loomine energeetika ühele liigile. Üks Eesti suuremaid probleeme, mida on ka korduvalt välja toodud, on otsustamatus.

Kuidas te suhtute seisukohta, et võib-olla Eesti ei vajagi tuumaenergiat, sest me suudame ise taastuvenergiaga ehk siis päikese ja tuule abil tagada kogu Eesti vajaduse? Aitäh, Ütleme niimoodi, et ka selle puhul ma tahaks näha seda väga põhjalikku arvutust, mida tegelikult ei ole veel siiamaani, sest salvestuse osa pole mitte keegi korralikult välja arvestanud. On olemas Paldiski salv, aga see annab ka ainult osa sellest koormusest. Neid arvutusi on tehtud erinevates aspektides. Minul on selles osas ikkagi natukene ka julgeolekukaalutlustel mure, kui me paneme väga suure [rõhu ainult] kaablitele. Ma tahaks ikkagi, et meil oleks olemas mingisugune baasreserv ka siin. Ja pärast 2040. aastat ei ole gaasijaamad enam arvestatav baasreserv. Ehk siis me ei saa arvestada sellega, et alati saab gaasiga teha. See minu meelest ei ole okei lahendus. Tiit Tiit Maran, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Te ütlesite, et tuumaenergia on odav energia. Samal ajal siinsamas toolis, kui meil oli OTRK, töörühma koordinaator minu küsimuse peale väitis, et see on vähemalt sama kallis, kui on tuuleparkide, meretuuleparkide energia. Mõningate artiklite järgi, mida ma olen sattunud lugema, on see hüppeliselt kallim. Ja see on siis, kui me ei arvesta seda koormust, mis tuleb maksumaksjatele selleks, et valmis ehitada vastav avalik süsteem, et seda energiat saaks üldse hakata looma. Millest selline dissonants? Ja teine pool. Kui me oleme rääkinud, et me läheme sajaprotsendiliselt

See tähendab ikkagi seda, et me sõltume kaablitest ja efektiivsest Soome tuumaenergiast ja Norra hüdro[energiast]. Need on need, kust meie stabilisatsioon tuleb. See jääb täielikult sõltuvusse naabritest.Hinna mõttes need arvutused on kõik erinevad. See, mis loeb turule pakkumise hinnas, seal on üks aspekt, sama on ka tuulega. Selle kohta, mis on koguhind ehituslikult, on ka erinevad hinnangud: on see, et tuum on odavam, tuul on kallim, ja vastupidi: tuum on kallim, tuul on odavam. Kuidas see reaalselt mõjutab lõpptarbija hinda või maksumaksja hinda? Maksumaksja asjasse ei puutu, kui tuumajaam tuleb näiteks ilma igasuguse toetuseta. Kui ta tuleb toetusega, siis saab arvutada, kumba pidi see on parasjagu sel hetkel soodsam.Ma tuletaksin meelde olulist aspekti, mis siin on mitmele küsimusele vastuseks. Selle aja peale, kui tuumajaam käima läheb, lähevad esimesed tuulepargid tõenäoliselt juba väljavahetamisele. Neil on väga erinev elu kestvus. Tuumajaam on 2040–2100. Selle aja peale me vahetame tuuleparke mitu korda välja. Ehk need kapitalikulu tagasiteenimise asjad ei ole küsimus, mille puhul me peaksime väga muretsema, et kõik investorid jäävad ilma rahata või taastuvenergiat ei arendata. Mõlemat on vaja! Ma väga selgelt ütlen: mõlemat on vaja. Aitäh!

Eelkõige võiks ju selgeks teha, millist energialiiki me tahame ja kui palju see maksma läheb. Ja siis me hakkame otsuseid tegema, kas meil on vaja tuumajaama, kas meil on vaja tuuleparke, meretuuleparke. Aga praegu me hakkame juba välja töötama seadusandlust. Kuidas sa seda kommenteerid? Aitäh küsimuse eest! See on mõnes mõttes printsipiaalne küsimus: kas me teeme konkreetse käsumajanduse, kus me ütleme, et nii palju võib ühte teha, nii palju võib teist teha ja sina teed, või me loome turule tingimused ja turg teeb. Ehk see on koht, kus mina eelistaksin turumajandust ja seda, et investorid otsustavad selle aspekti. Ma ei öelnud, et selleks ajaks need on surnud, ma ütlesin, et need vajavad väljavahetamist aja jooksul. See tähendab, et iga kord saab kapitaliinvesteeringute osa uuesti üle hinnata see, kes teeb seda investeeringut. Aitäh

Aitäh küsimuse eest! Kui me räägime konkreetselt tuumaelektrijaamast, siis sellele tehti ruumihinnang ja kui ma õigesti mäletan, oli 13 võimalikku asukohta. Nendest kõige tõenäolisemad asukohad on Ida‑ ja Lääne-Virumaal. Lihtsalt seal olid kõige paremad vee‑ ja muud ligipääsud, asukohtade valikust kõige paremad.

võrdlemisi pika aja vältel. Mitte et ma arvan, et see debatt oleks ennast ammendanud – vastupidi, ma arvan, et seda debatti on ühiskonnas vaja palju rohkem pidada.Iga kord, kui kuskil kohas midagi satub löögi alla, siis kuidagi see, vabandust, lobistide või ütleme siis, entusiastide jutt natuke muutub.

Räägiti elektrist, elektri teemal võetakse ühiskonnas sõna selle vastu. Nüüd sa räägid meile täna soojusest. Miks see nii kõik on?Ja ühe eelneva vastuse kohta, mis rääkis kiirustamisest, et muudatusettepanekute tähtaeg on viis tööpäeva. See ei ole meie saalis tavaks. Mis juhtus? Kust see tuli?

muutuvate juttude kohta: mina ei tea, et need jutud oleks muutunud. Tuumajaam on juhitav võimsus, erinevad disainid on erineva juhtimiskiirusega. On selliseid, mis suudavad reageerida minutitega, on selliseid, mis reageerivad tunniga, on olemas ka selliseid, mis suudavad otseselt koormust jälgida. See sõltub disainist. Aga üldjuhul üks suur element, mida väikeste moodulreaktorite disainimisel arvestati, oli juhitavus. Üldjuhul ei taheta neid juhtida, sellepärast et nad on ökonoomsemad, kui nad töötavad kogu aeg. Aga see ei tähenda seda, et ta on juhitamatu. Näiteks Prantsusmaal oli periood, kus tuumajaam oli see, mis tasakaalustas täpselt ära päikese ja tuule kõikumised. Seda on väga edukalt võimalik teha. Ja mis puudutas seda elektri osa, mina olen kogu aeg rääkinud tuumaenergeetikast kui tehnoloogiast. Selle üks põhifookus kipub olema jah meie elektriturg, sellepärast et meil on energiakriis olnud. Aga see ei ole ainukene. Näiteks Soomes on tõesti viimasel ajal kerkinud järjest enam üles keskkütteküsimus ja seetõttu ma olen seda ka välja toonud. See on tegelikult element, element, kus on võimalik potentsiaalselt väga palju soodsamalt saada keskkütet. Sellepärast ma olen seda ka esile toonud. Ei tasu võtta seda ainult ühe aspektina. See ei tähenda, et elektri tootmine ei oleks ka soodsalt ja mõistlikult võimalik. See ei ole jutu muutmine, need ei ole üksteist välistavad asjad. Varro Vooglaid. Suur tänu! Minu meelest on sellel eelnõul üks väga fundamentaalne, põhimõtteline puudus, mille tõttu mina isiklikult ei pea üldse võimalikuks siin seisukohta kujundada selle suhtes. Nimelt, see puudus seisneb selles, et siin poole sõnagagi ei ole räägitud sellest, milline oleks potentsiaalse tuumajaama omandisuhe ehk kellele see kuuluks tegelikult. Tuumajaama rajamisega ilmselgelt kaasnevad riskid,

Praegusel hetkel mulle tundub, et see olukord, kus me oleme, on natuke sarnane sellise olukorraga, kus tütar tuleb isa juurde ja küsib: "Isa, kas sa annad mulle õnnistuse meheleminekuks, abiellumiseks?" Ja isa ütleb: "Sõltub,

Aitäh! Kui nüüd seda analoogiat kasutada, siis mina isiklikult arvaks, et see on tütre asi, kellele ta naiseks läheb, mitte isa asi. Aga selles mõttes, et kui me nüüd konkreetselt räägime sellest omandivormist, siis see on kindlasti debatikoht ja see on asi, mida selle tuumaohutuse seaduse väljatöötamisel on mõistlik arutada, kas riigil peaks olema osalus, mis osas ja nii edasi. Ma ise ei oma seisukohta, kas riik peaks olema osanik, kas ta peaks olema [vähemusosanik] või suuromanik. See on debati küsimus ja ma arvan, et siin on väga palju arvamusi. Aga see otseselt ei ole minu meelest pidurdav aspekt selle eelnõu menetlemisel, kuna see sõltub väga palju kasutuskohtadest. Aitäh!

Aitäh! Nojah, see on meie Euroopa kliimaeesmärkide kavas. Praegu täpset allikat peast ei mäleta, selle ma saan järgi vaadata. Aga 2040 ei ole enam maagaas … Ühesõnaga, maagaas on arvestatud ikkagi üleminekuetapis.

Kui ma ei eksi, siis Soomes on viis ja Rootsis kuus tuumareaktorit. Ja ma eeldan, et teil on olnud kontakte Soome ja Rootsi kolleegidega ja võib-olla ka spetsialistidega. Minu küsimus on teile: mis mulje on teile jäänud, kas ka soomlased ja rootslased üldse ei hooli oma loodusest ja keskkonnast, kui nad on tuumaenergiale üle läinud juba pikka aega? Kas nad Kas nad üldiselt ei hooli oma rahva tulevikust ja neil on ükskõik, et kui toimub mingisugune tuumakatastroof, siis polegi enam soomlasi ega rootslasi, neile see üldse korda ei lähe? Ja lõpuks, kas nad üldiselt on rahul tuumaenergeetikaga ja selle kasulikkusega? Aitäh! Ma juhuslikult olin eelmisel nädalal Põhjamaade tuumafoorumil Helsingis, kus käsitleti nii hetkeolukorda kui ka tulevikuplaane nii Soome kui ka Rootsi puhul. Esiteks on seal rahulolu tuumaga väga kõrge, tuuma toetus on väga kõrge ja Rootsi plaanib kümmet gigavatti lisavõimsust aastaks 2045. Soomes on plaanid alles väljatöötamisel, aga nad ootavad projekte. See tähendab suurusjärgus kümme reaktorit Rootsi juurde. Rootsis on vastu võetud põhimõtteline otsus, et kui varasemalt oli reaktorite arv piiratud kümnega ja väga selgelt asukohtadega, siis nüüd võeti reaktorite arvu piirang maha ja võeti asukohtade piirang maha, et laiendada oluliselt

Üldjuhul on see muutunud juba rusikareegliks, et suurprojektide kulud kipuvad minema suuremaks, kui algselt planeeritud. Kui tõenäoliselt saavad tuumaregulaatori ja ‑jaama rajamise kulud olema sellised, nagu selles tuumaenergia lõppraportis kirjeldati? Kui palju need tegelikkuses võivad tõusta? Aitäh!

iga asukoha jaoks tehakse disainis muutusi ja värsket disaini. Sealt tuleb väga tihti üllatusi, kooskõlastusi ja kõike muud. Kui ta on juba venima hakanud, siis regulatiivsed muutused, mis iganes asjad toovad seda venimist veel juurde. Samas on tegelikult ka maailmas väga palju kaasuseid, kus on ehitatud nii ajas kui ka rahas. Ja seal on väga oluline element väga tihti see, keda valitakse peatöövõtjaks. Lihtne näide: mitmed reaktorid, mida on ehitanud Lõuna-Korea peatöövõtjad, on olnud nii ajas kui ka rahas. Väga palju sõltub sellest, ma arvan. Aitäh! Varro Vooglaid, palun! Jaa, suur tänu! No ma ikkagi tuleksin selle eelneva küsimuse juurde tagasi. Kas teie hinnangul see ei ole põhimõttelise tähtsusega küsimus, kellele see tulevane võimalik tuumajaam kuuluma hakkaks: hakkaks: kas seda hakkavad ekspluateerima omanikena erinevad korporatsioonid, kas kodumaised või rahvusvahelised, kes võtavad kasumi endale, või peaks ikkagi enamusosalus kuuluma Eesti riigile, selleks et see töötaks maksimaalselt Eesti rahva hüvanguks? Ja kui see on põhimõttelise tähtsusega küsimus, rääkides sellest, kas me põhimõtteliselt pooldame selles suunas liikumist või mitte, siis miks ei ole selles avalduses sõnagagi sellest juttu?

Aitäh! Jällegi, sellesama analoogia põhjal: need kokku pandud abielud, kus ette ära määratakse, kes kellega kokku läheb, ei pruugi alati olla väga õnnelikud abielud. Ei, ma lihtsalt tõin vastunäite. Selles mõttes minule isiklikult ei ole see põhimõtteline otsus, kas see peaks olema erakapital või riigi oma. Väga tihti, olgem ausad, riik ei ole just parim omanik, kõige efektiivsem omanik. See on debati küsimus tulevikuks, sest see sõltub ka sellest, mis jaama kuhu rajatakse. Kui näiteks keegi rajab kuhugi väikese moodulreaktori oma tööstuse jaoks, kas seal peab olema riik 100% omanik? See on samamoodi küsimus. Mina ütleks, et see on osa selle seaduse väljatöötamisest, kus seda kaaluda. Seadusesse saab ju sisse kirjutada, et riik peab olema kas vähemus‑ või enamusomanik. Aga see on arutelu ja debati küsimus. On väga palju eriarvamusi, aga see ei ole põhimõtteline küsimus, kas teemaga edasi liikuda. Jaak Jaak Aab, palun! Tänan, austatud juhataja! Mul on sulle kui algatajate esindajale selline küsimus. Riigikogu õigus‑ ja analüüsiosakond on andnud õigusliku hinnangu, mis on selle otsuse mõju. Siin on öeldud seda, et eelnõus esitatud Riigikogu otsusel ei ole õiguslikult siduvat toimet ja Riigikogu otsuse mittesiduvus tähendab seda, et Vabariigi Valitsus ega Riigikogu pole kohustatud tuumaenergia kasutuselevõtuks vajalikke õigusakte välja töötama ja heaks kiitma, samuti nägema ette tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamiseks vahendeid riigieelarves. Mis siis on selle otsuse eesmärk üleüldiselt, kui sa nüüd konkreetselt ütled? Me võtame selle otsuse vastu ja milline mõju sel siis edasisele toimetamisele peaks olema? Tänan, Aitäh! Mina isiklikult seda õigusosakonna hinnangut ei ole näinud. Kahju, et ei näinud seda enne esinemist, aga saan ainult selle alusel, mis teie praegu ütlesite, seda kommenteerida. Ma olen aru saanud, et see probleem vist on väga paljude Riigikogu otsustega, et on vingerdamisruumi, kui tahta. Pigem on see indikatsioon. See on ikkagi Riigikogu seisukohavõtt ja selle alusel saab valitsus sellega vajaduse korral edasi liikuda. Me teame, et Kliimaministeeriumil on soovi sellega edasi liikuda, seda raamistikku välja töötada, seda väljendas ju ka asekantsler komisjoni istungil. Seetõttu ma otseselt

sa ei saa küsijatele vastamisega hakkama. Ma tulen sulle appi. Sa oled ju füüsik ja siiski ka praeguses rollis poliitikuna sa peaksid seda meeles pidama, et võib-olla näiteks su lapsed või lapselapsed loevad seda, mis sa siit rääkisid. Ma mõne näitega illustreerin. Kui siin võrreldakse tuult ja päikest ja tuuma, siis võiks juttu teha ka energeetilisest tasuvusest, näiteks kui palju ühikuid sa pead kulutama, et energiat saada. Seal on mäekõrgune vahe. Või kui me räägime materjalivajadusest ja elueast, me ju ei hakka siin 20–30 aasta pärast mingeid tuuleparke välja vahetama, kui need peaks ehitatama, vaid siis jäävad toikad merre, sest ei ole enam piisavalt manti, millest neid teha. Ja nüüd selle filosoofiadoktori poole pealt, et sotsid siin räägivad kõvasti lobistide kõrvade paistmisest. Ärgem unustagem, et sotside endine minister on täna tuuleenergiaettevõtte juht. Siin on võimalik vastata otsekohesemalt. Aitäh selle kommentaari eest! Selle energeetikapoole pealt olen täiesti nõus. See on see, miks ma tõin välja, et mõju ökosüsteemidele, mõju inimese tervisele ja nii edasi on tuuma[jaamal] kõige väiksem. Selle puhul üks suur aspekt ongi just see, et väga väike jaam nii pindala mõttes kui ka kütuse koguse mõttes annab väga suures koguses energiat väga pika aja peale ja seetõttu tema ressursikasutus on ülimadal.

Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Just lugesin, et TalTechi teadlane Jarek Kurnitski ütleb, et Eestile käib üle jõu nii taastuvenergeetika arendamine kui ka tuumaenergeetika arendamine, et Eesti peab tegema valiku. Eelnevale küsimusele vastates oli ju selge, missugune valik on ratsionaalne ja missugune valik on irratsionaalne. Kuidas te hindate, kas me peaksime – seesama koalitsioon, kes on praegu

Aitäh! See on üldisema energeetikaarutelu küsimus, mis on kindlasti ka osa ENMAK‑ist ja nii edasi. Noh, ma ei ütleks, et see on koht, kus me peaksime täna otsuseid tegema ühtpidi või teistpidi. Esiteks, tuumajaama valmimine – me räägime ikkagi 2030-ndatest, kas seal keskel või lõpupoole, see on ajaperiood, kus näiteks maismaatuulikud peaksid olema kõik oma tasuvuse tagasi teeninud, otsused on uute kohta. Need otsused on kaugemas tulevikus. Vahepealsel perioodil on kindlasti vaja arendada tuult, päikest, salvestust, aga ma arvan, et 2040 on meil ka energia tarbimine kasvanud päris oluliselt, nii et selles mõttes siis ka üks-kaks tuumareaktorit ei kataks meie tarbimist ära. ära. Anti Allas, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea Mario! Küsin – sellest on küll juttu olnud –, et kus selliseid tuumajaamu, mis meile praegu planeeritakse, reaalselt olemas on või on ehitamisel. Kus nad asuvad? Esiteks on see, et meil ei ole veel hetkel ühtegi tuumajaama planeerimisel. Igaks juhuks juhin tähelepanu, et meil ei ole seadusandlustki selle jaoks. Selle jaoks see eelnõu ongi, et see seadusandlus luua. Selleks hetkeks, kui me saame hakata menetlema mingeid konkreetseid jaamu … Ma saan aru, millele sa vihjad. Sa vihjad sellele BWRX-300 disainile, mida on kaalutud ühe variandina ja mis on üks tõenäolisemaid lähiajal valmivaid See konkreetne on Kanadas ehituse ettevalmistuse faasis, kus pinnas on ette valmistatud, augu kaevamine algab suvel, ehitusluba peaks [tulema] ka lähima poole aasta jooksul või niimoodi. Plaan on, kui ma õigesti mäletan, et 2028 on selle esialgne valmimisaeg. Näitena. Keegi ei läheks sellisesse ehitusfaasi, kui see disain ei oleks lõpuni ära litsentsitud, kontrollitud, valideeritud, load saadud. Nii et selles mõttes see, et ükski praegu elektrit tootmas ei ole, ei tähenda, et nad ei oleks siis, kui meie hakkaksime menetlema sellise jaama rajamist. Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Mind väga häirib, et te tõesti laveerite justkui mööda sellest tegelikult kõige fundamentaalsemast küsimusest, kas tuumaelektrijaama puhul riik peaks kontrollima seda protsessi, olema seal näiteks enamusosanik või täielikult rajamagi selle tuumajaama. See on põhimõtteline küsimus. Kui te praegu tulete välja sellise eelnõuga, siis see küsimus peab selles eelnõus olema tegelikult juba esimest korda kindlasti ära markeeritud, sest see määrab kogu selle protsessi edasise suuna. Täpselt sama küsimus on meie maavaradega, et kas need peavad teenima tulu Eesti riigile, Eesti rahvale, või viiakse see tulu kõik Eestist välja. Selle energiaga on täpselt sama. Mind küll väga häirib see, et te käsitlete seda justkui ebaolulist küsimust. Äkki põhjendate siis korra veel, miks te ei ole selles eelnõus praegu seda seda ära märkinud, et see on põhimõttelise tähtsusega küsimus? Aitäh! Mina isiklikult leian, et see ei ole otseselt põhimõttelise tähtsusega küsimus, sellepärast et ka siinsed juriidilised isikud, kes seda haldavad, toodavad Eesti riigile sellest tulemit, kaasa arvatud jaama ehitamine, sest arvestatav osa sellest on ju otseinvesteering piirkonda. See on debati koht, kas see on fundamentaalselt oluline või mitte. on öelnud, et nemad ei näe, et nad ise tahaksid seda väga arendada, sest neil on oma murekohad. Aga selles mõttes, kas see peaks olema riigi osalus või mitte, seda me saame hiljem otsustada. See on ka see küsimus, et kui palju me peaksime riigistama oma energiataristut üldse. Praegu on ikkagi pigem olnud suund nagu erakapitali poole, eraomandi poole. See on koht, kus mina ütleksin, et see ei ole täna põhimõtteline küsimus, see on arutelu koht, seda kindlasti peaks arutama, aga ma ei leia, et see on asi, mis on tänase otsuse juures vajalik otseselt ära otsustada.

ja ka seda debatti siin, küsimusi ja vastuseid jälginud. Ma pean ütlema, et mul on tekkinud tunne, et me oleme sellise eelnõu juures, et "tehtud-mõeldud", mitte "mõeldud-tehtud". Ja teine on see, et mind teeb väga murelikuks see seisukoht, et Riigikogu liikmed, kes me siin oleme, ja eriti mõeldes pikka plaani, mis tegelikult rahaliselt peab olema ka riigil teada, me räägime, et see pole üldse oluline, kas seda teeb väliskapital, kas seda teeb keegi teine – kellelegi läheb kasum ja meile jääb saaste. Mul on väga keeruline sellest aru saada. Mulle tõepoolest tundub, et enne peaks mõtlema ja siis tegutsema, mitte tegutsema, ja küll me hiljem mõtleme. Aitäh küsimuse eest! Ikkagi ma juhiks tähelepanu, et selle küsimuse põhjalik arutelu ja otsustamine on tuumaohutusseaduse väljatöötamise faasis. See on selle seaduse kaasamise ja kõige muu otsustuse faasis, sest täna on küsimus põhimõtteline: kas tehnoloogiat lubada või mitte. See on jällegi seesama, ma toon välja selle lihtsa näite, et kui keegi otsustab endale rajada 1‑megavatise väikereaktori oma tööstuse jaoks, kas selle 100%‑ne omanik peab olema Eesti riik? See tegelikult sõltub hästi palju kasutuskohast ja seetõttu minu meelest seda peaks otsustama kas konkreetsete reaktorite rajamise korral arutelus või siis üldises tuumaohutusseaduses, kuhu saab paika panna need energiaskaalad. Näiteks Soomes on paika pandud, et alla 50-megavatiste reaktorite korral ei ole vaja parlamendi otsust. Kui on üle, siis on vaja parlamendi otsust. Need on erinevad

Jah, aitäh! No mind minu eelmisele küsimusele antud vastus ei rahuldanud kohe mitte kuidagi, sellepärast et ka need tuulepargid, mida me siin Liivi lahte ja kuskile hakkame rajama, ei sünni mitte homme ega ülehomme ega järgmisel aastal, vaid täpselt samuti see on mingi mitmekümneaastane perspektiiv, kuni need ükskord valmis saavad, tootma hakkavad. Kui te räägite, et see tuumajaam tuleb ka meil kuskil 2035–2040, siis see ajavahemik on enam-vähem sama.Aga mina tulen ka sellesama küsimuse juurde ja toetan täielikult kolleeg Helmen Kütti: me ei saa anda sellele mingisugust heakskiitu, kui me ei tea, kes lõpuks kannab kulud, kes kannab saastekulud ja sellega võib-olla kaasnevad tervisekulud Eesti rahvale. Aga kes saab tulud ja need siit nagu Rootsi pangad süle ja seljaga välja viib? See peab olema selles eelnõus fikseeritud, vastasel korral ei saa mina isiklikult seda kuidagi toetada. Aitäh! Ma siiski täpsustaks, et see on just nimelt selles tuumaenergia ohutuse seaduses vaja paika panna, kas või seesama skaala küsimus. Ma jällegi toon välja,

millesse peab ettevõtja hakkama panustama oma esimesest tööpäevast alates vastavalt toodetud energia kogusele. Ja selle fondi alusel hiljem, lõpus see jaam

See on ministeeriumi ülesanne kirjutada see kokku. Kuna see seadus peab lõpuks tulema Riigikokku, siis kui meile ei meeldi see, mida nad on kokku kirjutanud, saame me seda ju loomulikult muuta. Aitäh!

oleks Eesti Energia elektrijaamade erastamine omal ajal olnud. Sisu on ju sama. Eesti rahvas oli sellele tol korral tuliselt vastu. Kui vaadata uuringuid, siis ka täna on Eesti inimesed vastu elektrivõrkude erastamisele, millele te viitasite, et me liigume energias justkui erastamise poole, et võrgud oleksid erakätes. See on Reformierakonna plaan. See ei ole Eesti rahva tahe ja ootus. Samamoodi ma olen täiesti veendunud, et ka tuumajaama puhul, kui teha selline uuring, siis Eesti inimeste enamus et see jaam oleks riigi omanduses ja riik kontrolliks seda. See on strateegiliselt oluline valdkond ja strateegiliselt oluline ettevõte, nii et see peab olema riigi omanduses. Veel kord, ma absoluutselt ei ole nõus ja palun teil mitte demagoogiat ajada ja rääkida, võrrelda [suurt tuumajaama] mingi ettevõtte pisikese oma tarbeks tehtava jaamaga. Siin on ikkagi kogu riigi energiavarustuse tugisambast jutt. Ma saan aru teie seisukohast ja ma ütlen, et see on aspekt selle tuumaenergia ohutuse seaduse väljatöötamises, sest see on asi, mille saab sinna seadusesse sisse kirjutada, näiteks millisest võimsusest alates peab olema riigi omanduses. See on väga selgelt asi, mida saab sinna kirjutada. See ei ole asi, mida praeguses printsipiaalses otsuses peaks minu meelest otsustama, sest seal on kaalutluskohad, näiteks kuhu tõmmata jooned. Toon sellesama näite: Soomes on see joon tõmmatud 50 megavati peale ja 50 megavatti on ka need jaamad, mida plaanitakse soojuse [tootmiseks]. Need on teise regulatsiooni all kui suured jaamad. Seetõttu ma ütlen, et see on debati koht. See ei ole asi, mida me hakkaksime siin saalis paika panema. Selleks on vaja eksperdiuuringuid, ‑hinnanguid ja asju ja see on osa seaduse väljatöötamisest. Rain Epler, Aitäh, hea eesistuja! Kolleeg Kadastik! Kurbusega kuulsin, et sa ikkagi ütlesid, et seda tuult ja päikest peab ka arendama. Kui me nüüd tuleme kas või sellesama toetuse juurde, siis vaat seda ma olen ka tuumaenergeetikat pooldavatele inimestele öelnud, et see jutt tuleks ära lõpetada, sest see on iseendale vastutöötamine. Näiteks mäletan, ühes debatis kolleeg, majanduskomisjoni juht ütles, et aga näete, tuumaenergiaraportis on ka kirjas, et CFD‑sid või siis mingit hinnapõrandat, mingit subsiidiumiskeemi on vaja. Aga kas sa oled minuga nõus, et mida rohkem sa seda ilmastikust sõltuvat subsideeritud energiatootmisvõimsust ehitad, seda rohkem tuumajaam toetust vajab? Ja jällegi, kui tagurpidi võtta, räägitakse, et teeme tuult ja päikest, aga teeme juhitavaid või ilmastikust sõltumatuid Minu arust võiks ju piisata sellest, et teemegi ilmastikust sõltumatu, ja siis neid ilmastikust sõltuvaid ei ole vaja. Kuidas sa kommenteerid? Aitäh! No siin on jällegi ajaskaalade küsimus. Tänasest selle [rajamise] hetkeni on minimaalselt see kümme aastat tuleb ka üle elada. Mis sealt edasi on, see on hoopis teine küsimus ja tuleviku küsimus. See on tolleks ajahetkeks.Mis puudutab seda, kas

Mida rohkem me läheme seda teed, et me tegelikult loome igasuguseid CFD‑sid ja muid finantsskeeme, seda rohkem liigub turg selles suunas, et elektri hind on üks enam-vähem fikseeritud väike number ja kõik ülejäänud tasud liiguvad võrgutasusse, subsiidiumidesse, taastuvelektritoetustesse, kuhu iganes mujale. See on otsustuskoht, et kuhu me liigume kogu turuga. Vahepeal võib juhtuda, et kogu Euroopa teeb üldsegi elektrituru reformi, mida kaaluti 2022, et hakatakse pakkuma täiskuluga börsile,

energialiigid hakkavad saama toetusi, siis võib juhtuda, et seda on vaja ka teistel energialiikidel, kaasa arvatud salvestusel, gaasijaamadel, millel iganes, sest kapitalikulu ei ole siis võimalik enam turult tagasi tuua. Siin on hästi palju küsimus üldises turudisainis ja seda on täna vara väita, ükskõik kummas suunas. Ei saa väita, et tuum vajaks CFD‑d, ega seda, et tuum ei vajaks CFD‑d. See ei ole täna otsustuskoht, sellepärast et me ei tea, milline on elektriturg 15 aasta

miks te algatajatena arvasite, et me tuuma kohta peaksime selle otsuse tegema siin parlamendis, aga meretuule puhul, kui me läheme mingeid toetusi tegema, ja tuule puhul võib sellega tegeleda valitsuse või ministeeriumi tasandil? Kus teie hinnangul see piir jookseb, millega energeetikavaldkonnas on tarvidus parlamendil tegeleda, ja kus võib miljoneid valitsuse tasandil tuulde panna?

Mõnes mõttes poolkunstlikult kuidagi tekkis olukord, kus kõigist neist tuumaenergia töörühma raportitest ja igalt poolt kujunes arusaam, et ühel hetkel peab seisukoha kujundama Riigikogu. Seetõttu on ta täna siin. Loomulikult oleks võinud valitsus ka otse sellega edasi liikuda, aga on otsustatud, et kuna tuumaenergeetika on Eestis esmakordselt potentsiaalselt kasutusele tulev, sellel on ajalooline taak erinevatel põhjustel, sellega kaasnevad teatud seisakud, hirmud ja nii edasi, siis selle põhimõttelise otsusega edasiliikumiseks võiks selle üle olla laiem avalik debatt. Seetõttu peeti seda ministeeriumide tasandil erinevatel hetkedel, on peetud Riigikogus, meil on olnud olulise tähtsusega riiklik küsimus, komisjonides on arutatud, meil on olnud avalik istung, tuleb veel üks avalik istung. Kaasamise istung. Kaasamise moment on võimalikult suur olnud, et minna sellega edasi. Eesti rahva enamus pooldab edasiminemist, aga kuskilt – ma isegi ei tea, kust see ajalooliselt alguse sai – tekkis moment, et see otsus peaks käima Riigikogust läbi, et saada rahvasaadikutelt mandaat edasiliikumiseks.

austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Keskkonnakomisjon arutas eelnõu 431 esimese lugemise ettevalmistamiseks 16. mai erakorralisel istungil. Kutsutud olid eelnõu algatajate esindajana majanduskomisjoni liige Mario Kadastik ning Kliimaministeeriumi asekantsler elurikkuse ja keskkonnakaitse alal Antti Tooming, kes on olnud ka valitsuse poolt ellu kutsutud tuumaenergia töörühma juht.Algatajate selgitusi ja esitlust juba kuulsite. Komisjoni arutelul kerkis esile kolm peamist teemat. Millega see OE tegeleb ja millega mitte? Kas kellelgi saab ainuüksi antud otsuse vastuvõtmise korral tekkida Eesti riigi suhtes mingeid õigustatud ootusi? Teiseks: miks me arutame seda küsimust just praegu ja kas poleks õigem teha täiendavaid analüüse? Kolmandaks: mis saab siis, kui antud otsuse eelnõu saab Riigikogu poolt heakskiidu?Alustaks kolmandast teemast, seda palusime selgitada asekantsleril täitevvõimu esindajana. Tema sõnul käsitletakse tuumaenergiateemat kolmes faasis: kaalumisfaas, planeerimisfaas ja rakendamisfaas. Esimene on meil käsil praegu. Me kaalume, kas tuumaenergia kasutamine võiks üldse Eestis kunagi tulevikus kõne alla tulla. Kaalumisfaasist edasiminekul on esimeseks sammuks Vabariigi Valitsuse poolt tuumaenergia töörühmale uue mandaadi andmine tuumaenergia ja ‑ohutuse seaduse ettevalmistamiseks, mis kannaks poeetilist lühendit TEOS. See TEOS panebki paika, millistel tingimustel, milliste nõuete täitmisel ja millise protseduuriga saaks tuumaenergiat Eesti territooriumil energiatootmisviisina kasutusele võtta.TEOS oleks mahukas õigusakt, mis eeldaks kaasavat menetlust ja erinevate töörühmade moodustamist kõigi küsimuste läbiarutamiseks. Kui kliimaseaduse ettevalmistamiseks võtsime aega umbes aasta-poolteist, siis TEOS‑e kokkupanekuks kuluks 2,5 kuni 3 aastat. Tegu pole kiire protsessiga. Lisaks tuleks muuta täiendavalt teisi õigusakte, millega antaks volitused tulevasele tuumaregulaatorile ehk tuumaohutusega tegelevale ametile. Selle ameti moodustamine on võimalik Keskkonnaameti kiirguskaitse ja kiirgusseire büroo baasil, mille koosseisus töötab juba tänase seisuga ligi paarkümmend vastava ala spetsialisti. Selles esimeses faasis oleks kulu maksumaksjale raamistiku valmistamisel minimaalne ja kulud kasvaksid märkimisväärselt alles siis, kui mõne tuumajaama ehitamine oleks tõepoolest konkreetsemalt päevakorras. See eeldaks ka suuremat töökoormust regulaatorile ja täiendava tööjõu vajadust, aga samas hakkaks ehitusfaasis riigile ka maksutulu laekuma. Järgmine teema, mis komisjoni arutelul üles kerkis, oli õigustatud ootuse temaatika. Kui Riigikogu selle otsuse vastu võtab, kas siis kaasnevad riigi poolt täiendavad kohustused mõne arendaja suhtes kas mingite protsesside või toetuste mõttes? Ja selles osas oli nii asekantsleri kui eelnõu algatajate esindajatel ühine arusaam, et nii see pole. Ja oleks ka oluline siin üle rõhutada, et käesoleva otsuse eelnõu vastuvõtmisel ühelgi arendajal ei saa olla veel õigustatud ootust, kuna tuumaenergia kasutuselevõtu tingimused, nõuded ja protseduurid pannakse paika alles järgmises faasis, TEOS‑e vastuvõtmisel. Samuti arutasime seda, miks peab selle otsuse just praegu tegema ja kas ei võiks ära oodata energiamajanduse arengukava uuendamise ning teha täiendav majanduslik analüüs, enne kui protsessiga edasi minna. Asekantsleri sõnul pole see antud otsuse tegemisel takistuseks, kuna ka seni kehtiv arengukava võimaldab tuumaenergia kasutuselevõtu kaalumist. Oleks oluline märkida, et riigi tasemel pole mingit plaani tuumaenergeetikasse hetkel investeerida ja tegu oleks erasektori algatusega, mis peaks olema turutingimustel konkurentsivõimeline. Eelnõu esindaja kinnitusel on ka ENMAK‑i uuendamise tööversioonis tuumaenergia toodud välja kui pikas plaanis soodsama ja väiksema keskkonnamõjuga elektrienergia tootmise viis. Lõpuks arutasime ka selle üle, kui täpseid arvutusi on võimalik kauge tuleviku kohta teha ja kui täpselt kõike läbi analüüsida. Teatud arvutused on tuumaenergia töörühma raportis juba olemas, mis puudutab riigi raamistiku loomise kulude ja tulude tasakaalu, ja seal on nii optimistlik kui ka konservatiivne stsenaarium olemas. Pisut oli juttu ka tuumajaamade tasuvusest, mille kohta Mario Kadastik märkis, et kõige suurem kulu on jaama esimestel aastatel kantav kapitalikulu. Opereerimiskulud, sealhulgas sealhulgas kütusekulu, on võrdlemisi madalad, jäädes praegu vahemikku 20–30 eurot megavatt-tunni eest. Ja kuna jaama opereerimisaeg on 60–80 aastat, siis pärast kapitalikulu ärakandmist esimese 15–20 aasta jooksul ongi võimalik pakkuda madalama hinnaga elektrienergiat. Arutelu kokkuvõtteks tuli tõdeda, et loomulikult võib kõiki asju pikemalt ja põhjalikumalt analüüsida, kuid ühel hetkel on mõistlik ka otsusele jõuda. Täna on see üks otsustuskoht Riigikogu kätes. Diskussioon tuumaenergia teemadel on kestnud mõnda aega ja ka Riigikontrolli hinnangul on Eestis energeetikavaldkonnas üheks oluliseks murekohaks pikka aega olnud otsustamatus. Hiljuti korraldasime komisjoniga ka vastavasisulise põhjaliku ja igakülgse OTRK arutelu siin saalis ning sellest tulenevalt tegi komisjon muu hulgas järgmised menetluslikud otsused. Esiteks, teha ettepanek OE esimene lugemine lõpetada. Teiseks, teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 5. juuni – see tuleneb algatajate soovist jõuda küsimuse otsustamiseni enne istungjärgu lõppu. kolmandaks, korraldada 28. mail keskkonnakomisjoni ja 4. juunil keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni avalikud istungid. Eile olid meil päevakorral juba selle OE võtmes keskkonna‑, looduskaitse‑ ja kliimaeesmärkide temaatika ning tuleval nädalal koos majanduskomisjoniga energiaturu, tööstuse ja majanduskasvu teemad.

ühel või teisel põhjusel ei ole. Ei ole küsimusi. Head ametikaaslased, nüüd on võimalus avada läbirääkimised. Oleme läbirääkimiste avamise künnisel ja seda me teeme, avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Priit Lombi. Palun!

saada.Mitte väga ammu toimus siin saalis olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu tuumaenergia teemal. Sotsiaaldemokraatide nimel kõneledes tunnustasin Riigikogu keskkonnakomisjoni väga tasakaalukalt korraldatud arutelu eest. Kõike edasist arvesse võttes pean täna ütlema, et väga ennatlikult, kahetsen. Toonases arutelus oli kriitilisi küsimusi, mis oleksid vajanud laiemat arutelu, mitte kiirustamist, nagu nüüd välja on tulnud.Meeldetuletuseks meenutan, et keskkonnakomisjon oli kutsunud meie ette rääkima Lauri Tammiste, kes ütles, et arvutused, ükskõik kas inimese või arvuti tehtud, kinnitavad, et Eestist ei ole vaja teha tuumariiki. Lisaks SEI spetsialistidele jagab sama seisukohta ka ettevõtjate loodud Rohetiigri koostööplatvorm. Lisaks Rohetiigrile võtab Eestisse tuumajaama ehitamise vastu sõna järjest suurem hulk nimekaid teadlasi ja eksperte. Ja meie elame siin Riigikogu suures saalis justkui kusagil paralleelmaailmas. Avalikku debatti sisuliselt ei ole olnud. Selle asemel tahab Riigikogu enamus liikuda täna suure sammu tuumajaama rajamise ja Eestist tuumariigi tegemise poole. Aga niipidi ei peaks see käima.Valitsus võttis mitte väga ammu vastu otsuse kiirendada Eestis taastuvenergiale üleminekut ja toota peagi taastuvenergiat samas mahus meie tarbimisega. Nüüd on lobi tulemusel Riigikogu andmas paralleelülesannet ka tuumajaama kasutuselevõtu ettevalmistamise toetamiseks. Sealjuures on algatajate hulgas suur hulk inimesi, kes oma sõnades on toetanud ka taastuvenergia kiirendamist. See olukord, sõbrad, on skisofreeniline. Me ei peaks oma väiksuse ja oma väikeste eelarvevõimaluste juures jooksma igas võimalikus suunas. Tehkem ühte asja ja tehkem seda hästi. Sotsiaaldemokraadid ei ole olnud tuumaenergia vastu, aga me usaldame spetsialiste, kes oma arvutuste ja kogemuste pealt kinnitavad, et Eesti ei pea saama tuumariigiks. Tuumaenergiat tarbime jätkuvalt välisühenduste kaudu, nagu teeme täna. Hetkel toimub amokijooks, mis tugineb paari aasta tagusel energiahinnašokil. Toonane šokk on kahtlemata mõjutanud ka arvamusuuringuid, mis näitavad, justkui oleks enamik inimesi Eestist tuumariigi tegemise poolt. Aga küsimus ise nendes uuringutes kõlab järgmiselt: "Kas pooldate uue põlvkonna väikese tuumajaama kasutamise kaalumist Eestis elektrivarustuskindluse tagamiseks?" Äkki paneks siia veel mingi asja juurde: pensionide suurendamine, õpetajate palga tõstmine? Umbes selliseid asju saaks vabalt siia lausesse juurde liita. Või lisagem sinna arvamusküsitlusse veel üks lihtne küsimus: "Kas olete valmis panema Eesti varustuskindluse sõltuma kümne aasta pärast tehnoloogiast, mida täna veel ei ole?" Ma arvan, et see vastus tuleb uuringus täpselt risti vastupidine ja veel väga ülekaalukalt. Sotsiaaldemokraadid on tuumaenergiadebatis alati rõhutanud, et ootame valitsuselt terviknägemust energiamajanduse arengukavast, et analüüsida tuumajaama vajalikkust Eesti energiamiksis. Me oleme valmis vajalikkust arutama siis, kui on olemas vastus küsimusele, kas Eestisse on päriselt tuumajaama vaja. Kompetentsikeskused, need inimesed, kes on siin meie ees käinud, keda me peaksime spetsialistide ja teadlastena hindama, on meile seni öelnud, et meil ei ole seda vaja. Kuna tänase otsusega on meie arvates kiirustatud, siis pole meil muud võimalust, kui teeme sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel eelnõu 431 tagasilükkamise ettepaneku. Kui tagasilükkamise ettepanek läbi ei lähe, siis esitame fraktsiooni nimel kindlasti ka omapoolsed muudatusettepanekud, mis paneksid tuumaenergiaga edasiliikumise sõltuma riigi energiamajanduse arengukavast ja sellest, kas kehtivad arengudokumendid kinnitavad tuumaenergia vajadust Eestis. Selle kõrval tuleb hinnata kõiki riske, jäätmete küsimust, ka riigi osalust, millest siin saalis täna juttu oli, samuti seda, et kõik otsesed ja kaudsed kulud tuleb katta tuumajaama omanikul, sealhulgas ettevalmistus, koolitus, ehitus, järelevalve, opereerimine, demonteerimine, jäätmete ladustamise kulud. Kui saalis on piisavalt julgust, siis peaksime tingimusteta jah asemel ütlema kohe [selgelt], et riik ja tarbijad ei maksa kunagi tuumajaama omanikele ühtegi toetust. Oma muudatusettepanekutega püüame ära hoida halvimat.

Ärme kiirustame. Lükkame selle täna tagasi ja teeme siin saalis ja ühiskonnas laiemalt asju õiges järjekorras, kuni need on piisavalt küpsed. Aitäh! Esitan ühtlasi ka tagasilükkamise ettepaneku.

et peab olema ülevaade, palju see tarbijale maksma läheb, ja see peab olema tegelikult doteerimisvaba, kui me räägime praegu tuumaenergeetikast. Andke andeks! Oma esindatud ärilised huvid, meretuulepargid pressisite läbi valitsuse üksikotsusena! Palju see oli? 2 miljardit läheb maksma maamaksumaksjale! Sisulist analüüsi pole olemaski! See küsimuste rivi, mis te siin praegu esitasite nii-öelda tuumaenergia vastu – mulle jäi küll mulje, et kui te süüdistasite mingis kontori lobis, pigem mingi kontori lobi esindas neid küsimusi.Nüüd, probleem on loomulikult absurdisituatsioon, millesse parlament on sattunud. Kallase valitsusel puudub selge energiapoliitiline visioon. Selle asemel on asutud üksikotsuseid läbi suruma parteilise lehmakauplemise tulemusena. Ette võetud eesmärk 100% taastuvenergiat on loomulikult kõigi ratsionaalsete energeetikaekspertide realistliku hinnangu järgi utoopia, ebarealistlik, ja viib Eesti totaalsesse energiadefitsiiti.Ja nüüd tegelikult teie käsitlus oli see, et valitsuses lehmakauplemisega pressiti läbi see 4 + 4 teravatti. Annaks jumal oidu Euroopa Komisjonile mitte anda sellele projektile riigiabi luba, enne kui tuleb Isamaa valitsus ja suudame selle asja uuesti rahulikult üle revideerida, terve mõistuse tuua tagasi meie energiapoliitikasse.Ja nüüd olukorras, kus sotsid ei lase valitsuses tuumaenergia teemasid läbi, on tegelikult kasutatud tagaust, on see toodud parlamendi otsusena. Andke andeks, see õiguslik vorm on loomulikult naljanumber! Mis parlamendi otsus see on, et hakata tuumaenergiat arendama!?

Vabariigi Valitsusel peab lasuma minu veendumuse järgi rahvaesinduse tahte järgi selge vastutus esitada otsus meie energiapoliitika põhivalikute kohta. See peab olema tervikkäsitlus, mis peab sisaldama ülevaadet nii varustuskindlusest, nii konkurentsivõimelise elektrienergia tagamisest kui ka sellest vajalikust minimaalsest võimsusportfellist, mis peab olema nii-öelda juhitava võimsusega kogu siseriikliku tarbimise maht, mida on soovitanud eksperdid. Me esitasime kaks kuud tagasi parlamendi menetlusse sellekohase otsuse, et parlament kohustaks valitsust seda tegema. See hääletati – selles leidis koalitsioon konsensuse – ühehäälselt koalitsiooni poolt välja. Nii et Isamaa fraktsioon ei välista kuidagi meie energiapoliitika elemendina tuumaenergiat. Selles ei ole mingit küsimust. Kuid ei saa teha energiaportfelli, millest sõltub kriitiliselt meie inimeste toimetulek pikemas plaanis ja meie majanduse konkurentsivõime. Me tööstus on praegu konkurentsivõimetu, kui me vaatame Põhjamaa hindu, see on reaalne olukord, me peame tunnistama. Tegelikkuses on olukord selline, kus on valitsuse üksikotsus 4 + 4 teravatti. Nüüd järgneb sellele nii-öelda käsitlus tuumaenergiast eraldi võetuna. Küsimused olid ju eraldi võetuna õiged. Kas need konkureerivad omavahel? Kas parlamendil on üks energiapoliitika, andke andeks, ja valitsusel on teine energiapoliitika? Kus see delta siis tegelikkuses kokku saab? Sellele ei suutnud vastata ei ettekandja ega ka kriitikat teinud sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni esimees.

mitte hakata üksikküsimustega reguleerima energiapoliitikat, vaid seadma paketina valitsusele ülesanne esitada tervikvaade energiapoliitika kohta, mida tegelikult koalitsioonilepingus, ma tuletan meelde, lubati juba eelmise aasta sügiseks. Oli nii?! Aga see on jäänud täitmata. Mitte midagi ei ole juhtunud, pool aastat on lastud raisku. Meil on erinevad konkureerivad käsitlused, kui palju see kogu taastuvenergia üleminekuvisioon läheb maksma, ja sisulist lahendust, mis puudutab turul pikemat vaadet varustuskindlusest ja konkurentsivõimelisest energia hinnast, ei ole valitsus olnud suuteline pakkuma. Nii et ma tunnustan eraldi võetuna initsiatiivi eest, et energiapoliitika valitsuskoalitsiooni esindajaid huvitab, aga tegelikkuses on selle proua Kaja Kallase tegematajätmine ja selle valitsuse tegematajätmine, mille puhul parlament peaks saavutama teatud erakondadeülese hoiaku ja survestama heatahtlikult valitsust seda terviklahendust pakkuma.

Kus on Michal? Täna meeleavaldusel metsaomanikud tulid ja küsisid, kus on Michal. Michal ütles, et tal ei ole aega. Majandusminister on kadunud, öeldakse, et välismaal, ei ole välismaal ... Michal on tegelikult kadunud, ei tule meeleavaldajate ette. Seal, kus peab olema, ei ole, nagu praegu selle otsuse arutelul siin saalis, ja seal, kus ei pea olema, tõenäoliselt seal ta on. Asetame asjad õigesse perspektiivi.

ja konkurentsivõimelise energia nimel tegema ettepanekuid, mis puudutavad põlevkivienergeetika küsimust, ka vajalikes Euroopa Liidu regulatsioonides. Neid ei tuleks sugugi välistada.Aga me ei saa liikuda nõnda, et meil on mitu energiapoliitikat ja neid rakendatakse parteilisel printsiibil. Reformierakond ei saa valitsusest läbi tuumaenergia, mis iganes, seda realiseerimiskavatsust. Seda tehakse ülemisel korrusel, parlamendis, alumisel korrusel laamendab Sotsiaaldemokraatlik Partei oma meretuuleparkidega. No te tegite vea, lugupeetav Reformierakond, et andsite sotsidele nende meretuuleparkide projektis praegu järgi. Niisugused üksikotsused on segadust kasvatanud, mitte kahandanud, mis puudutab pikaajalist vaadet energiapoliitikas.Nii et ülesanne on üks: võtta ennast kokku, lugupeetav valitsuskoalitsioon. Ennekõike on see suunatud valitsusele. Kui valitsus ei saa hakkama, siis tuleb heatahtlikult survestada seda parlamendil. Ja ma arvan, et see otsuse eelnõu võiks olla hea platvorm, kus me püüame heatahtlikult

Meretuuleparkide projekti puhul ma ei näinud seda. Erinevad üksikseisukohad, üksiknumbrid – nii ei saa otsustada kogu riigi jaoks elulist ressurssi, eksistentsiaalset ressurssi, selle jätkusuutlikkuse tagamist.

toon ühe näite lapsepõlvest, kui vanaemal läks äratuskell katki ja ma otsustasin sinna sisse vaadata, et milles see põhjus on, ja aru saada, miks ta katki on. Ma võtsin selle kella lahti ja sain aru, et seda ei olegi võimalik parandada.Mis ma sellega öelda tahan? Ma tahan alati igasugustes otsustamistes aru saada või koguda piisavalt informatsiooni, et see otsus ära teha. Ja minu meelest see on täna see koht, kus me selle üle otsustame, kas me soovime rohkem teada saada, kas me soovime rohkem aru saada, kas Eesti vajab tuumajaama või ta ei vaja. Ma arvan, et mitte ükski siin saalis lõpuni seda tegelikult ei tea. Mina ka ei tea, kas Eesti vajab tuumajaama 15–20 aasta pärast või mitte. Aga ma tahan rohkem teada saada.Ma Ma tahan rohkem teada saada, sest tuumaenergia töörühma raport ütleb seda, et see on võimalik, Eestil on olemas need eeldused. Aga ta ei ütle ka rohkem. Ta ei ütle seda, et Eesti kindlasti vajab tuumajaama, ta ütleb, et eeldused selleks on olemas. Ja nüüd ma tahakski rohkem aru saada, kas need eeldused on ka päriselt olemas, ja selleks on meil vaja luua regulaator. regulaator. Ma kutsuksin üles kõiki mitte vastandama tuumaenergiat päikese‑ ja tuuleenergiale. Ma arvan, et Eestil on vaja väga sellist laiapindset energiamiksi, see on energiajulgeoleku tagatis. Mida rohkem taburetil on jalgu all, seda kindlam on seal istuda. Nii et väga ebamõistlik oleks täna teha see otsus, et me kindlasti ei vaja ühte kindlat energiatootmisviisi. Nüüd,

Küll tuuakse välja igasuguseid põhjusi, küll meil ei ole spetsialisti ja meil ei ole asukohti ja nii edasi. Noh, need on minu meelest kõik sellised otsitud põhjused. Ja peale tänast otsust tulebki nendega tegelema hakata. Ja võib-olla me leiamegi, et meil ei ole kohta, kuhu see tuumajaam ehitada. Ma ei tea seda, aga ma tahaksin teada saada.

või mitte. Ma kutsun üles kõiki seda toetama, sest see teema tõesti väärib edaspidi ka kaalumist. Me oleme kaotanud juba ühe kümnendi otsustamatuse tõttu. Ja see on resulteerunud sellega, et meie majanduse

See on läinud meile kalliks maksma just nimelt kõrgete energiahindade näol. Otsustamatus on alati halvem kui otsustamine. Siin oli juttu sellest, kuidas Eesti rahvas toetab seda, ja ma tõesti usun, et pigem on neid inimesi rohkem, kes tuumaenergia kasutuselevõttu toetavad.

energiasektori, energia tootmise sõltuma ainult tuulest ja päikesest, siis ma julgen arvata, et inimeste vastus sellele on ei. Nii et on nagu on nende küsitlustega, aga meie kohus siin on teha täna see otsus, et lõplikult aru saada või anda võimalus selleks, et lõplikult aru saada, kas me vajame tuumaenergiat või mitte. Loomulikult on neid muresid palju. Eelkõige ohutus. Siinkohal võiksin tuua päris häid paralleele näiteks lennundusega, millega ma olen väga-väga kursis juba paarkümmend aastat,

Loomulikult on küsimus julgeolekus, nii energiajulgeolekus kui ka selles, kuidas me seda tuumajaama kaitseme. Need küsimused on kõik õhus ja nendele tuleb ka kindlasti vastused leida. leida. Kes saab omanikuks? Ma arvan, et siin saalis ei ole ühtegi inimest, kes teaks, kes saab selle omanikuks. Aga riigil kindlasti on vaja otsustada, kui oluline kui oluline on tal selles osaleda või üldse mitte osaleda. Ka need on küsimused, mis peavad saama vastuse järgnevate aastate jooksul. Nii et mina usun näiteks seda, et kui me täna otsustame, et me anname võimaluse edasi liikuda selle teemaga, siis kindlasti tekib huvi

Nii et on kindlasti ekslik arvata, et üks kindel ettevõte selle siia ehitab.

Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Tõepoolest olen ma siin EKRE fraktsiooni esindajana, aga veelgi enam, ma hea meelega esindan siin fraktsioonideüleselt kõiki riigikogulasi, kes pooldavad tervemõistuslikku energiapoliitikat. Ma tean, kui kirglikult kolleeg Kadastik tuumaenergiat pooldab, aga olukorras, kus selle otsuse vastuvõtmisel ei ole koalitsioonis kokkulepet ja mulle näib, et isegi valdavalt pooldaval seisukohal olevates erakondades on hääletus vabaks jäetud, oleks olnud vaja palju veenvamat etteastet, aga veelgi olulisem, paremat toimetulekut küsimuste-vastuste voorus. See oleks kahtlejad ehk pooldama kallutanud. Nüüd võis minna vastupidi, mina loodan, et ei läinud.Tänasest arutelust. Kolleeg Aab tõi esile, et Riigikogu otsus ei ole valitsusele siduv. Tuleb nõustuda – tõepoolest, otsuse täitmine ei ole kohustuslik. Me ju nägime selleski koosseisus, kui koalitsiooni häälte toel võeti vastu otsus, et valitsus asuks tegevusse, et parandada poliitilist kultuuri. Loomulikult midagi tehtud ei ole. Aga teisipidi, Riigikogu otsus on siiski võimalus. Siduvat kohustust ei ole, võimalus tegutsema asuda on, ilma et mõni koalitsioonipartner saaks seda blokeerida.Nüüd edasi, siin kolleeg Reinsalu juba adresseeris seda teemat. Sotsid ütlevad, et peab olema lubadus, et riik mingil moel tuumajaama arendust ei toeta. Aga ise täiesti tuima näoga survestavad koalitsioonipartnereid miljardeid sõna otseses mõttes tuulde loopima. Mis see tuuleparkide subsideerimine muud on? Minu arvates siin mingi au‑ ja häbitunne võiks ikkagi olla, et vähemasti ise mitte tõsta vastuargumendina esile küsimusi lobigruppide tegevusest.Sotsidest veel. Mure: kellelegi läheb kasum, meile jääb saaste. Taas tõmmakem paralleel meretuuleparkidega. Täna Skandinaaviast juba kostab murenoote selle kohta, et omanikud on hakanud nihkuma Luksemburgi ja mujale. Noh, eks omanikud näevad ette, seal on need pargid varem püsti pandud, et kui paarkümmend aastat mööda saab, siis on postid meres, meil on hunnik betooni, vaske ja muid materjale, meie peame sellega tegelema. jällegi, selles mõttes asjasse mittepuutuv paralleel. Sõltumata sellest, millest sa seda energiat teed, erinevad küsimused vajavad ikkagi vastuseid.Omandiküsimus. Siin jäi vastaja veidi hätta ja oli ekslev. Ma Ma omalt poolt ütleks, et siin võib-olla jaama suurusest ja otstarbest lähtuvalt võiks tõesti selles otsuses – muudatusettepanekuid on veel võimalik teha seda käsitleda. Kui me räägime jaamast, mis on, ütleme, Eesti elektritootmise keskne jaam, suur jaam, koosnegu ta kas või moodulitest, siis mina olen ka seisukohal, et seal võiks riik olla enamusosanik. Aga kui me räägime sellest, et mõni linn tahab katlamaja tuumaküttele viia või mõni ettevõtja tahab oma tegevuse tarbeks väikest tuumajaama rajada, seal ei ole riigi osalus ilmtingimata vajalik. Nii et seda Soome näidet, kus mingist võimsusest alates see piir tehakse, võiksime kaaluda.Veidi asja sisulisest poolest ka. Ikkagi see energeetiline tasuvus. Mitu ühikut energiat pead sa kulutama, et saada enda jaoks kasulikku energiat? Tuumajaama puhul räägitakse vahemikust, kus paned 1 ühiku sisse, vastu saad 70–100. Teadlased nagu ikka otsivad vastuseid, mitte ei tea neid tõsikindlalt, aga suurusjärgu see annab. Tuule puhul me räägime: 1 paned, 10–12 saad, päikese puhul 1 paned ja 1 saad vastu, võib-olla saad 2. Nii et sõltumata kogu administratiivsest ja, ma ütleks täna, nii Euroopas kui ka Eestis valesti üles ehitatud raamistikust, kus on erinevad tasud või erinevad toetused, mis seda moonutavad, see see energeetiline tasuvus tegelikult pikas jooksus on kõige olulisem küsimus. Kui me tahame ühiskonnana püsida sellisel heaolutasemel, siis meil on vaja kvaliteetset energiat.Jõuan selle juurest selle unistuseni energiaintensiivsest tööstusest, millest räägivad meile hästi palju need, kes tahavad tuule‑ ja päikeseenergiat edendada. No siia ei tule ilmastikust sõltuva energiatootmise puhul, ükskõik kui palju me seda ehitame, energiaintensiivset tööstust. Ja kui siis sellele vastuseks öeldakse, et aga salvestus aitab meid hädast välja, noh, see on soovmõtlemine.Ma palun kolm minutit juurde. Aitäh, Täna tegelikult sellist tehnoloogiat olemas ei ole, mille abil tööstuslikus mahus salvestust kättesaadava hinnaga võiks ehitada. Nii et tõepoolest, mäest alla suurde reservuaari voolav vesi on kahtlemata hea salvesti, aga seda juhul, kui geograafia seda toetab, kui on kui on olemas see mägi ja see org. Ise nende mägede ja orgude ehitamine ei ole mõistlik idee ei energeetilises mõttes ega ka keskkonnakaitselises vaates. Kõik taastuvenergia edendajad räägivad vajadusest juhitavate võimsuste järele, et seda taastuvat taustal toetada. Täna moodne kütus, mida nendes toetavates jaamades kasutada soovitakse, on gaas. Ma olen nõus, gaas on väga hea fossiilne energiaallikas. Aga teate mis? Kui me juba selle gaasijaama ehitame, mis niikuinii tipukoormuse peab välja vedama, ehitamegi siis gaasijaama. Ega sinna kõrvale ei ole vaja neid tuulikuid ja päikeseparke ehitada. See gaasijaam annab ka päikeselise ilmaga ja tuulise ilmaga ikkagi oma kasuliku energia välja. Milleks me teeme kaks süsteemi? süsteemi? Kindlasti on see topeltkulu. Aga muidugi veel parem, ehitame ikkagi tuumajaama. Ja kuni sinnani, ka geopoliitilisest olukorrast lähtudes ma ütleks, et Eesti, selle asemel, et asendada põlevkivijaamad gaasijaamadega, võiks kasutada põlevkivi, siis meil on ressurss oma maal kättesaadav, meil on oskused ja meil on ka väga hea teadusbaas, mis aitab võidelda selle saastega. Kõik see hirmujutt, mida räägitakse õhusaaste tõttu surevatest inimestest, see on täna teistes regioonides probleem – Eesti põlevkivijaamade korstnast tuleb tuleb minimaalselt saastet, palju vähem, kui inimene saab Tallinna linnas autode vahel ringi jalutades. Nii et, head kolleegid, astume esimese sammu, küll väikese, aga siiski märgilise sammu teel selles suunas, et Eesti kunagi võtaks tuumaenergeetika kasutusele. Toetagem. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli … Kas Reformierakonna fraktsiooni

võib olla ju veidi kallutatud. See küsitlus, millest mina rääkisin ja mille toetusprotsente ma teile ette lugesin, on Kliimaministeeriumi poolt just värskelt tehtud. Siit lihtsalt [nimetan] teile küsimused, et näidata, et need ei ole suunavad. Oli küsimus: "Millistes järgmistes elektrienergia tootmise liikides te näete Eestis potentsiaali?" Lihtsalt loetelu. Samuti: "Millise elektrienergia tootmise liigiga võiks teie arvates põlevkivist energia tootmise asendada, et oleks tagatud ilmastikust sõltumatu elektrienergia?" Siin olid tagatud ka salvestuse võimalused, nii et see oli kõik

Mõne teise kolleegi puhul arvaks võib-olla, et ülevalt poolt anti ka signaal. Oli ka küsimus selle kohta, see viimane just, et millise elektrienergia tootmise liigiga võiks põlevkivienergiat asendada, ja siin oli esikohal vastustes tuumaenergia 49%, siis tuuleenergia koos salvestusega – 32% ja alles neljandal kohal päikeseenergia koos salvestusega – 21%. Ma tahtsin lihtsalt need ära markeerida, et need küsimused ei olnud kuidagi kallutatud, tulemused on samad protsentide osas. Igaks juhuks, et kaitsta kliimaministrit – antud eelnõu algatasid siiski Riigikogu liikmed, minister seetõttu ei pidanud olema siin saalis. Kui kolleeg Urmas küsis, et miks teda siin ei ole olulise arutelu juures, siis ta ei peagi siin hetkel viibima. Küll aga on ta selle poolt, et seda arutelu siin peetakse. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni seisukoht on eelnõu 431 esimene lugemine lõpetada. On tulnud ka teine ettepanek, mille on esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, mille sisu on, et eelnõu 431 esimesel lugemisel tagasi lükata. Tulenevalt sellest alustame antud ettepaneku hääletamise ettevalmistamist.Head

Tulemusega poolt 19, vastu 45 ja erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust. Ja nüüd on niiviisi, et eelnõu 431 muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 5. juuni kell 12.

Tere õhtust, head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 389 kolmandaks lugemiseks ettevalmistamist käesoleva aasta 13., 14. 13., 14. ja 27. mai istungil. Tuletan meelde, et selle eelnõu sisu on 2024. aasta riigieelarve kogumahtu muutmata eelarve muutmine. Muudatused on vajalikud õpetajate palga alammäära tõstmiseks 1820 euroni. Selleks suunatakse riigieelarves kohalike omavalitsuste toetusfondi 9,27 miljonit eurot. Praegu on õpetajate palga alammäär 1803 eurot ja õpetajate palga alammäärale lisandub 20% suurune diferentseerimise osa. Kokku kasvab õpetajate palga arvestuslik keskmine 6,6% ehk 2184 2184 euroni. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 9. maiks 17.15 Riigikogu fraktsioonidelt ja komisjonidelt muudatusettepanekuid ei laekunud. Rahanduskomisjon ise koostöös ministeeriumidega koostas kolm muudatusettepanekut. Muudatuste selgitused on toodud ka ettepanekute juures loetelus.Annan nendest lühidalt ülevaate. Esimese muudatusettepanekuga suunatakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala eelarvest 44 839 558 eurot Rahandusministeeriumi valitsemisala eelarvesse. Selle summa puhul on tegemist 2020. aasta lisaeelarvega Maaelu Edendamise Sihtasutuse sihtkapitali eraldatud vahenditega, mis olid ette nähtud põllumajandusmaa kapitalirendi meetme rahastamiseks. Meetme tegevused viidi ellu ja vahendite kasutamise tähtaeg on möödunud. Sellest tulenevalt osa vahenditest tagastatakse, mis võimaldab vähendada riigi laenukoormust, ning osa summast suunatakse Maaelu Edendamise Sihtasutuse sihtkapitali tagasi põllumajandusmaa kapitalirendi rahastamiseks. Ja see summa, mis MES‑i tagasi suunatakse, on 20 miljonit eurot. See suunatakse sihtkapitali põllumajandusmaa kapitalirendi meetme rakendamiseks. MES‑i hinnangul on kapitalirendi jätkuv pakkumine vajalik, sest aitab ettevõtjatel parandada kapitalile ligipääsu erinevates likviidsusprobleemides ja leevendada kriisiolukordadest põhjustatud majanduslikke tagajärgi, mis võivad avalduda tulevikus. Kapitalirent toimub müük-tagasirent-põhimõttel, mis annab ettevõtjale võimaluse käibevahendite puuduse või investeeringute teostamise soovi korral müüa sihtasutusele valdavalt põllumajandusmaad sisaldav kinnisasi, võttes selle sihtasutustelt taas rendilepingu alusel kasutusse. Seejuures on isikul kohustus maa tagasi osta. Raamatupidamislikult hakkab MES‑is olema finantsinvesteering ja maa ise jääb selle põllumajandusettevõtja põhivarana arvele. Tulenevalt eeltoodust lisatakse eelnõusse ka tekstiparagrahv, kuna 2024. aasta riigieelarve seaduse §‑st 1 ei selgu finantseerimistehingu otstarve. Seadust täiendatakse §‑ga 12, mille kohaselt on kavandatud 20 miljonit eurot Maaelu Edendamise Sihtasutuse sihtkapitali põllumajandusmaa kapitalirendi meetmeks. Teine muudatusettepanek on koostatud Kaitseministeeriumi ettepaneku alusel, et lisada 2024. aasta riigieelarve seadusesse täiendav tekstiparagrahv, mis annab Kaitseministeeriumile ja tema valitsemisala asutustele loa vahendada kaitsealase koostöö sihtriikide kaitseotstarbelise varustuse soetusi. Lisatud paragrahvi alusel võivad Kaitseministeeriumi ja tema valitsemisala asutused vahendada Euroopa Liidu ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni poolt finantseeritava kaitseotstarbelise varustuse ja varude soetamiseks vajalikke vahendeid Euroopa Liidu kaitsealase koostöö sihtriikidele. Euroopa Liidu ja Eesti jaoks on olulised kaitsealase koostöö riigid muu hulgas Moldova ja Ukraina. Euroopa Liit on otsustanud aidata Moldoval kaitseotstarbelisi vahendeid soetada. Kaitseministeeriumi valitsemisalas olev Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus täidab rolli Moldova relvajõudude varustamiseks Euroopa kaitserahastu rahaliste vahendite abil. Samuti on kaitseinvesteeringute keskus sõlminud koostööleppe Ukraina hankeagentuuriga, aitamaks vajadusel vahendada NATO ja Euroopa liitlaste ja partnerite finantsvahendite eest kaitseotstarbelise varustuse ja varade soetust Ukrainale. Kaitseinvesteeringute keskus võib käituda vahendajana ka teiste riikide jaoks vastavalt Eesti kaitsealase koostöö eesmärkidele. Kaitseotstarbelise varustuse vahendamisel riigieelarvele riske ei võeta ja Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvet sihtriikide varustuse hankimiseks ei kasutata. Riigieelarve seaduse täiendamise sätted esitatakse tulenevalt riigieelarve seaduse – see on baasseaduse – § 28 lõikest, mille kohaselt esitatakse riigieelarve seaduses muu hulgas sätted,

kuna oluline on võimaldada seadusemuudatuse kiirem rakendamine õpetajate palkade osas. Nimelt hakkavad õpetajad suunduma suvisele puhkusele ja kõik omavalitsused ei ole veel palku palku aasta algusest korrigeerinud. Nad saaksid seda teha enne puhkust ja selle võrra saaksid õpetajate puhkusetasud olla suuremad. Komisjon langetas järgmised konsensuslikud otsused. Võtta eelnõu Riigikogu täiskogu päevakorda täna, kolmas lugemine lõpetada ja viia läbi lõpphääletus. Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on nõutav poolthäälte enamus.

Mu küsimus on lihtsalt sulle kui vanale finantsistile hinnata nii-öelda juhtimiskogemusega inimesena, kes selle korralageduse eest tegelikult vastutab. Ma ei ütleks, et siin on eriline korralagedus. Vastupidi, seaduseelnõu on menetletud parimate tavade kohaselt, mis Riigikogus on: muudatuste esitamise tähtajad, muudatusettepanekute koostamised, komisjonile tutvustamised, järelemõtlemiseks aja andmine. Ja need on kõik toimunud väga eeskujulikus tempos. Hea ettekandja! Esiti küsimust ei olnudki, aga see vastus tõstatas küsimuse. Suure osa selliseid suure mõjuga eelnõusid olete menetlenud just vastupidiselt sellele, mida te siin esile tõite, et hea menetlusnormide järgimine ja kõik see. Ja

juba mõnda aega kõrgem kui see, mille nimel õpetajad streikisid. Aga nüüd saab sellele siis punkt pandud. Kohustus õpetajate palga tõstmiseks on 17 eurot kuus. Siin on nüüd küsimus, kas omavalitsuse usaldus valitsuse vastu või soov vastu tulla õpetajatele. Ühesõnaga, jõustumine Riigi Teatajas väljakuulutamisele järgnevast päevast paneb kohustuse kohalikule omavalitsusele, et need, kes seda veel ei ole teinud, peavad õpetajate palka tõstma.

Kas sa täpsustad, milline sinu käsutuses olev informatsioon on? Kas, ma ei tea, mõõta proportsiooni järgi, arvuliselt, või kuidas? Millele tugineb sinu informatsioon selle kohta, et enamus on teinud? Järelikult ma siis püstitan selle vastuväite või eitusliku järelduse, et vähemus ei ole teinud. Kas see siis tähendab tegelikult seda, et kuna seaduse jõustumisest tekib kohustus, siis hulgal õpetajatel seetõttu, et me venitame seda eelnõu kilpkonnana, on olnud väiksem palk? Me ei ole eelnõu venitanud kilpkonnana, vaid menetlenud seda meie tempos. Õpetajal ei ole kindlasti väiksem palk, vaid õpetaja palk korrigeeritakse aasta algusega hiljemalt juunikuus, kui seadus jõustub, nendes nendes omavalitsustes, kus see veel ei ole tehtud. Õpetajate palk selle võrra väiksemaks ei jää. Küll võib olla tekkinud mõnel õpetajal mõnes omavalitsuses viivitus. Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Hea Annely! Taas sinu vastusest tõukuvalt mõtlesin, et kasutan küsimust repliigiks. Sa justkui retooriliselt küsisid, et et ei tea, milline see usaldus omavalitsustes on valitsuse vastu. Ma võin lihtsalt repliigi korras öelda, et mitte ainult omavalitsustes, vaid ka ettevõtjate hulgas ja üldse suure hulga Eesti inimeste hulgas ei ole usaldus praegu istuva valitsuse suhtes kuigi suur.

Teatavasti see palgaraha vaidlus siin aasta alguses oli päris tõsine ja lõpuks see otsus mitme ministeeriumi poolt leida vajalikke lisavahendid aitas ka õpetajate streigi viimaks lõpetada. Reaalsus on muidugi see, et tänane eelnõu on igati positiivne, igati mõistlik, ma usun, et selle lugemisel ei teki probleeme. Õpetajad seda lisaraha kindlasti väärivad. Aga tõsi on ka see, et see on ainult väike piisk meres ehk realistlikult see, et õpetajate keskmine palk tõuseb arvestuslikult 2184 euroni, alammäär 1820‑ni, on teatavasti märkimisväärselt vähem, kui haridustöötajad taotlesid, ja veelgi enam – vähem, kui pikemas vaates on õpetajate, haridustöötajate ootus. Võtmeküsimus ongi, mis lähiaastatel edasi saab, sest lahendamist ootavad haridusmaastiku väga tõsised ja suured murekohad. Need on seotud nii inimeste kui ka raha puudusega. Mõlemad mured on kroonilised. Sotsiaaldemokraadid peavad väga oluliseks, et haridustöötajate, riigi ja kohalike omavalitsuste vahel laiapõhjaliste läbirääkimiste käigus jõutaks vajalike kokkulepeteni ja sõlmitaks kollektiivleping, mis näeb ette järjepideva palgatõusu ning läbimõeldud karjäärimudeli, mille kavandit, sellist esmast ideed, on tegelikult ju avalikkusele juba tutvustatud. Samuti vajavad lahendamist tõsised probleemid, mis puudutavad õpetajate ülekoormust ja järelkasvu tagamist. Aga aus on tunnistada, et riigi rahaline seis ei ole paraku praegu kiita. Rahalist seisu on räsinud nii järjestikused kriisid, valitsuste kuluotsused kui ka üle kahe aasta kestnud majanduslangus. Ja meil tuleb nentida, et haridustöötajate õigustatud palgatõusuootusi on võimalik reaalselt täita ainult siis, kui me suudame parandada riigieelarve seisu ka tulusid suurendades. Põhjamaist heaoluühiskonda ei ole võimalik ehitada Venemaa või Ladina-Ameerika maksusüsteemiga. Ja see illusioon on tänaseks üheselt ja lõplikult kokku kukkunud. Sotsiaaldemokraatlik Erakond toetab riigikaitsemaksu ja pikemas plaanis astmelise tulumaksu kehtestamist, suurendades just nimelt jõukamate maksukoormust, mis on igati euroopalik ja põhjamaine lähenemine. Eesti vajab õiglast maksureformi, et tagada toimiv jätkusuutlik haridussüsteem ning pakkuda inimestele solidaarset tervishoidu, turvalist elukeskkonda kogu Eestis. Meie, sotsiaaldemokraadid, oleme selleks aruteluks valmis. Täpselt nagu olime enne Riigikogu valimisi, oleme valmis selleks nii enne kui ka pärast Euroopa Parlamendi valimisi. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Keskerakonna fraktsiooni esindaja Vadim Belobrovtsevi. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Kõik, kes vaatavad meid praegu või vaatavad seda hiljem! Ma olen juba mitu korda siin puldis rääkinud, et iseenesest on positiivne, et midagi meie õpetajad nüüd ikkagi oma palgale lisaks saavad. Pool aastat on möödas, nüüd me siis klaarime vanu arveid ja lisame 17 eurot bruto palga alammäärale. Mulle meeldib, kui seletuses seisab selline lause, et õpetajate palga alammäärale lisandub 20%-line diferentseerimise osa, seega kokku kasvab õpetajate palga arvestuslik keskmine 6,6% ehk 2184 euroni. Selle diferentseerimise osaga on alati hästi lõbus lugu, iseenesest see absoluutselt ei tähenda, et see raha jõuab konkreetselt iga õpetajani. Ehk teisisõnu, kui me räägime sellest, et palga alammäära tõstetakse 17 euro võrra, siis see tähendab, et iga õpetaja selle piisa ka saab. Aga diferentseerimise fond on selline huvitav loom, kus omavalitsused saavad raha, edastavad selle koolijuhtidele ja koolijuhid siis ise otsustavad, kes midagi juurde saab, kes mitte. Ehk teisisõnu, ma arvan, et tegelikult on palju õpetajaid, kes seda diferentseerimisraha või diferentseerimise osa kunagi ei näe. Mine räägi neile sellest, et mingi keskmine on 6,6% või 2184 eurot. Ei ole! Enamuse jaoks on ikkagi 1820 eurot.

Nüüd vähemalt see lootus on olemas ja loodetavasti kas või natuke see usaldus taastub, vaatamata sellele, et summa on loomulikult naeruväärne. Millest me räägime?! Nagu ma ütlesin, probleem ei ole ainult selles. Probleem on selles, et me pidevalt räägime, et meil on totaalne õpetajate defitsiit. Meil ei ole piisavalt palju õpetajaid, järelkasv on nigel ja meil ei ole plaani, kuidas seda muuta. Me kõik saame aru, et selleks on vaja tõsta õpetajaameti prestiiži, selleks on vaja maksta õpetajatele korralikku palka, tekitada sellised töötingimused, et õpetaja tahaks koolis, lasteaias, kutsekoolis ja nii edasi tööd teha. Aga mitte midagi sellist kahjuks me ei näe. Me oleme siin mitu korda haridusminister Kristina Kallase käest küsinud konkreetset vastust, mis on valitsuse ja eelkõige Haridus‑ ja Teadusministeeriumi plaan, kuidas selle probleemiga edasi tegeleda. Ei ole olemas seda plaani. Jah, kõik saavad aru, et probleem on suur, probleem on terav, sellega tuleb tegeleda – aga kuidas sellega tegeleda? Kahjuks haridusminister vastata ei suuda. See oli üks põhipõhjustest, miks me üldse hakkasime talle siin saalis umbusaldust avaldama. See ei läinud läbi, aga küsimused jäid õhku. Palun kolm minutit juurde. Palun! Palun! Ühest küljest sa võid kasutada seda olukorda, et sul on 60 või isegi rohkem häält siin saalis ja tänu sellele sa saad oma tööd ministrina jätkata, aga see iseenesest probleemi ei lahenda. Need probleemid kuhjuvad. Me teame, et isegi praegu käivad läbirääkimised ja koolipidajate, õpetajaid esindavate organisatsioonidega. Kohalike omavalitsustega käisid, sest kohalikud omavalitsused astusid juba nendest läbirääkimistest välja, kuna ütlesid, et see on täiesti lootusetu. Aga need läbirääkimised, kuidas seda olukorda parandada, kuidas tõsta õpetajate palkasid, kuidas tekitada needsamad töötingimused, karjäärimudel, mingisugune kollektiivne leping tulevikus, mis puudutab eelkõige õpetajate palkasid

Õpetajad olid nii kenad, et nad nõustusid sellega ja nõustusid sellega, et nende palga alammäär kasvab 17 euro võrra bruto, mis ei kõlanud väga uhkelt ausalt öeldes. Aga nad lootsid, et vähemalt needsamad läbirääkimised toovad midagi juurde. Praegu paistab, et ei too mitte midagi juurde.Linnade ja valdade liit juba astus, nagu ma ütlesin, nendest läbirääkimistest välja, ütles, et seal ei ole millestki rääkida. Jälle on sama skeem, riik tahab oma ülesannete täitmise asemel veeretada vastutust kohalikele omavalitsustele, mis on loomulikult täiesti kohatu.

jätkama kuulekalt ja vaikselt. Kuhu jäid need suured lubadused, mis jagati aasta alguses selleks, et seda streiki ära lõpetada?

teeb mingisugused järeldused kas või sellestsamast eelnõust. Ei ole see eelnõu see, mida tegelikult meie õpetajad ootavad. Nad ikka ootavad paremaid töötingimusi, korralikku palka, karjäärimudelit, neidsamu kollektiivlepinguid. Ja see on see, millega valitsus peab välja tulema, mitte eelnõuga, mis tagantjärgi, pool aastat hiljem annab palga alammäärale juurde 17 eurot bruto. Aitäh!

See on loomulikult kahetsusväärne. Nüüd teine asi, meie muudatusettepanekud, mis me eelnõu kohta esitasime ja mis kahjuks koalitsiooni otsusel toetust ei leidnud. Esimene oli, et tagada tegelikult selline õpetajate palga tõus, nagu oli miinimumkompromissi ettepanek haridustöötajate liidul. See hääletati maha.

eeldatavasti, me numbreid ei ole näinud. See ambitsioon kindlasti on ebapiisav. Me esitasime selle ettepaneku katteallikana näiteks korralise riigieelarve menetlemisel jätta ära keskkonnaasutuste puidust hoone ehitamine. Katteallikas oli seal ligikaudu 30 miljonit eurot, nagu lähtus sellest broneeritud maksumusest. Tegelikult selgub, et see maksumus oli 55 miljonit eurot, nagu hange näitas. Mis me teeme siis? Albert Albert Speeri arhitektuurilise ambitsiooniga puidust hoonet praegu, [ajal], kus meil on majanduslikult väga keerukas olukord! Täiesti irrelevantne käitumisjoonis, prioriteetide tajumatus valitsuse poolt paraku. Küsisin ka peaministrilt konkreetselt

Pool miljonit eurot peaministrile endale alluvast Riigikantseleist radikaalseks innovatsiooniks tippametnikele, eesmärgiga kujundadamindset'i. 15 miljonit eurot roheoskuste programmile haridusministeeriumi valitsemisalas. 65 000 eurot Kliimaministeeriumi juhendmaterjalide väljatöötamiseks uputuste puhuks. Juhendmaterjale peaks ametnikud välja töötama, nii nagu oli ka kommentaarides toodud. 2 miljonit eurot e‑residentsuse turundusele – kus? – Hispaanias. 1,3 miljonit eurot ettevõtluse sihtasutuse sihtasutuse innovatsiooni turundusteenus. Ja siin on veel rida asju. Peaminister ei suutnud, ei osanud vastata. Ma küsisin, kas valitsus tegeleb sellega – ei. Mingisugust reaalset [tegevust] paraku selle poole aasta jooksul, nagu nähtub ka nendest tegevustest, prioritiseerimist kulude osas ei ole aset leidnud. Nendest kuludest, mida tuleks ära jätta praegu, ülevaadet ei ole. Aga samas nende kuludega, mida tuleks tegelikkuses teha majanduskeskkonna nimel, ollakse paraku väga tagasihoidlikud. Tänane ajaleht tõi meile uudise, et selle aasta algusest oleks pidanud avanema kortermajade renoveerimise programm aastase projektimahuga 160 miljonit eurot. Palju sest möödas on, pool aastat on möödas, see ei ole avanenud. Aga mis see tegelikkuses tähendab? See tähendab tegelikkuses töökohti inimestele, mis jäävad ära, see tähendab reaalmajandust suurendavat võimekust. Peaminister kõneleb, et 1,9 miljardit on planeeritud eelarves investeeringuteks. Mis on tegelikkus? Euroopa Liidu vahenditest 2021–2027 maikuu keskpaiga seisuga

Ilmselgelt täiesti aktsepteerimatu juhtimiskäekiri kogu lugupidamise juures. Nii et üldkokkuvõttes on selge, et see infooperatsioon, mida pikaajalise läbirääkimisena haridusminister nägi ette, kaasates omavalitsused, haridustöötajate liidu, eksperdid, see tundub olevat kinni jooksnud, omavalitsused on laua tagant lahkunud, haridustöötajad on esitanud paralleelselt oma järgmise aasta palgaläbirääkimiste positsiooni. Tegelikkuses

No ootame. Aga paraku see senine, ma ütleksin, mitte juhtimis‑, vaid juhitamatussegadus ei anna veenvat kindlust sellele, et need lubadused ei osutu veel suuremaks valeks, et 2024. aasta sügisel peita ära veel suurema valega 2023. aasta sügise valed, mis omakorda pidid ära peitma 2023. aasta valimiste eel tehtud valed. Meil on moodustunud mis asi? Valitsuse poliitika õpetajate suhtes kui valede matrjoška. Matrjoška! Ridamisi ehitatakse üles. Ja mingil hetkel läheb see pauguga lõhki. Ja kes kahjuks selle all kannatavad? Selle konfliktsuse all kannatavad Eesti inimesed, kannatab loomulikult meie hariduspere täiendava stressiga, kogu ühiskond, lapsevanemad, lapsed, nii nagu oli näha ju

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Selle eelnõu kohta võib öelda, et see eelnõu on üks ilmekas näide sellest kaosest, mis valitseb Eesti Vabariigi rahanduses ja Eesti Vabariigi majandamises selle seltskonna juhtimisel, kes on kolm aastat meile rääkinud, et riigieelarve on vaja korda teha ja nemad on ainsad, kes kvalifitseeruvad seda riigieelarvet korda tegema.Me Me näeme, et kordategemisest on asi muidugi valgusaastate kaugusel. See peegeldub ühelt poolt selles, nagu õnnetul kombel rahandusministriks sattunud Mart Mart Võrklaev on öelnud, et raha läheb igale poole. Ja tõepoolest, ühelt poolt me näeme, et raha paisatakse igale poole. Küll meil läheb Keeniasse raha mingi IT-arenduse tegemiseks ja küll meil läheb kuskile veel kolmandasse maailma, et õpetada seal, mingisuguseid IT-koolitusi läbi viia ja nii edasi. Asjad, mis absoluutselt ei ole vajalikud Eesti õpetajale või Eesti päästjale või Eesti maapiirkondade elanikule kus järjekordselt valitsuse vale majanduspoliitika ja energiapoliitika, energeetikapoliitika tulemusena järjest küll saeveskid, küll kauplused, küll muud ettevõtted kinni lähevad. Neid absoluutselt ei aita see, et kusagil Keenias või Talibani võimu all olevas Afganistanis arendatakse IT-oskusi. Neid see ei päästa. Teiselt poolt ei leita meil mitte kuidagi raha, et inimväärselt selles olukorras, kus meil on juba kolm aastat majandus langenud, langenud ja langenud, ja inflatsioon tõusnud, tõusnud ja tõusnud, meie inimeste majanduslik toimetulek oleks tagatud. Siis pakutakse meile välja selline õnnetu eelnõukene ja pannakse sisuliselt ka opositsioon fakti ette, et aga mis teil üle jääb, te ju peate seda toetama. Te ju ei taha saada propagandistide poolt pitserit otsaette, et te ei toetanudki, näe, õpetajate palgaraha tõstmise võimalust. Teie ei aita Eesti õpetajaid, teie ei aita Eesti inimesi, te olete küüniliselt vastu – kuna te olete opositsioonis – sellele, et näpuotsaga antakse mingisugust leevendust, mis, noh, praktilises elus ennast tunda ei anna. See on küüniline, aga see teiselt poolt, nagu ma alustasin, iseloomustab seda kaost, mis Kaja Kallase juhtimisel Eestit on tabanud. See on totaalne kaos. Ja loomulikult koalitsiooni esindajad tulevad siia. Siiski õnnetul kombel veel mitte õigele teele asunud sotsiaaldemokraatide esindaja räägib, kuidas nemad toetavad, sotsiaaldemokraadid toetavad – pateetiliselt, veendunult, nii nagu politikaanikesed ikka. Aga tegelikult meie ei toeta. Me oleme sunnitud toetama, meie opositsioonis oleme sunnitud toetama, aga ei toeta niisugust silmamoondust, niisugust kaosest välja manatud peenraha jagamist inimestele, kes väärivad palju enamat. See ongi minu sõnavõtu mõte. Lõpetage see kaose manamine siin riigis. Kui te ei saa hakkama, siis kutsuge opositsioonist uuteks koalitsioonipartneriteks inimesed, kes saavad hakkama. Eelkõneleja väga veenvalt ja ilusti numbritega näitas ära, kust oleks võimalik raha võtta.

ja teie rahandus läheb ka põhja. Ma ei soovi lisaaega, lugupeetud eesistuja. Ja lõpetan sellega, et see on kaose eelnõu,

vares seda õlut [pruulis]? Kaks odratera pani vaadi vee peale ja ütles, et parem ikka kui paljas vesi. Vaat see on see eelnõu: parem ikka kui paljas vesi, aga tegelikult on see endiselt paljas vesi. Aitäh! Vasturepliik, Tanel Kiik, palun!

Faktiliselt loomulikult on vaja astuda järgmised sammud. Sotsiaaldemokraadid on selleks valmis. Me oleme välja pakkunud, mis on meie lahendused, on see riigikaitsemaks, astmeline tulumaks. Ootan huviga ka teiste Riigikogu erakondade lahendusi. Tõepoolest, kui me tahame õpetajatele tagada ja pakkuda seda lubatud palgatõusu – on see 120% keskmisest palgast või veel rohkem, mis on mõne erakonna valimisplatvormis –, siis see eeldab ka riigi tulude poole ülevaatamist, kui me just ei taha minna kärpima selliseid valdkondi, mida kärpida ei tohi:

Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Head ametikaaslased, nüüd vaatame läbi muudatusettepanekud. Eelnõu 389 kohta on laekunud kolm muudatusettepanekut. Esimene muudatusettepanek

Lugupeetud kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt on 67 Riigikogu liiget, vastu 1, erapooletuid ei ole. Eelnõu 389 on seadusena vastu võetud. Järgnevalt tänane viies päevakorrapunkt, milleks on Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kodumaiste puu- ja juurviljade käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile" eelnõu 406.

Üks neist ettepanekutest on alandada kohaliku juur- ja puuvilja käibemaks 5%‑le. See ei paranda mitte ainult tervisekäitumist, vaid [ühtlasi] toetab ka Eesti tootjaid. Ma palun teie toetust! Aitäh!

Ainult kohalikud. Mõte on selles, et me samaaegselt toetame kohalikke tootjaid. Ainult

mis puudutas eelkõige maksustamise üldfilosoofilisi ja majanduse toimimise põhimõtteid. Nad jõudsid tegelikult lõpuks ka konsensusele, ühisele arvamusele, et vaesed inimesed ostavad vähem puu‑ ja juurvilju. Pärast seda toimus arutelu selle üle, et analoogne 5%‑line käibemaks on puu‑ ja juurviljadele Lätis ja Leedus.

kohalike puu‑ ja juurviljade käibemaks 12%. See on praegu uus informatsioon ka kõigile komisjoni liikmetele. Sellega debatt lõppes. Komisjon langetas järgmised otsused: võtta eelnõu täiskogu päevakorda 28. mail ehk [eile], see oli konsensuslik otsus, ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks Marek Reinaas, ka ka see oli konsensuslik otsus. Sellega arutelu selle eelnõu üle lõppes. Suur tänu ülevaatliku ettekande eest! Lugupeetud ettekandja, teile on ka küsimusi. Andrei Korobeinik, palun!

tarbimist ja selle sotsiaal-majanduslikku mõju. Selles mõttes viskas ta kriitikanoole ka selle eelnõu pihta – neid mõjusid ei olnud selle eelnõuga kaasas. Ja kaasas. Ja noh, majanduse poole pealt oli tal suurepärane tähelepanek, et kapitalistlikus turumajanduslikus ühiskonnas määrab hinna siiski pakkumise ja nõudluse vahekord, mitte üks või teine maks, mis puu-

Härra Korobeiniku suhtumine oli eelkõige selline, et vaesed ostavad puu- ja juurvilju vähem sellepärast, et nood on kallid. Härra Ligi teadmine vaeste inimeste ostukäitumisest oli selline, et vaesed inimesed maksavad puu- ja juurviljade pealt vähem käibemaksu. Kuidas see täpselt on,

Julgeolek on ülitähtis asi, selles ma olen teiega absoluutselt sada protsenti nõus, kuid selle konkreetse küsimuse arutelul komisjonis julgeolekuaspekte välja ei toodud. Ma arvan, et

Tänan selle küsimuse eest. Nagu ma ütlesin, mina kirjeldan siin eelkõige seda diskussiooni, mis toimus komisjonis. Komisjonis räägiti sellest, et vähem kindlustatud inimesed saavad endale lubada vähem puu‑ ja juurvilju, meil ei olnud juttu sellest, kuidas nad hakkama saavad. Ma arvan, et

Ma väga loodan, et maaelukomisjon tegeleb Eesti toidujulgeolekuga igal oma istungil.

ka varem mitmeid kordi arutatud. Võib-olla siis, kui see arutelu toimus, küsiti arvamust ka kaitsekomisjonilt, põllumajanduskomisjonilt, võib-olla veel mõnelt komisjonilt, kelle valdkonnaga puu- ja

Nüüd ma avan läbirääkimised, aga enne täpsustan, et sõna võivad võtta fraktsioonide ja komisjonide esindajad. Ma näen, et keskfraktsioonist on kaks kõnesoovijat. Sellisel juhul ma palun Riigikogu kõnetooli keskfraktsiooni esindajana Lauri Laatsi. Palun!

See, et hinnad on Eestis [kõrged] ja toit kallis, on teada tõde. Me oleme jälginud tükk aega, kuidas hinnad on kasvanud. Inflatsioon on olnud [suur] ja elatustase on langenud. Viimase kahe aasta jooksul on hinnad tõusnud 40%.

Me ei aruta küsimusi, kuidas inimesi aidata. Läheme siis laiali, 101 liiget! Palun väga, paneme uksed kinni, niikuinii abi ei ole. Õnneks on siin saalis ka neid Riigikogu liikmeid, kes loodetavasti

Meil on maksukoormusega kõik hästi. Meil on ta alla Euroopa keskmise: 33,3% millegagi, 33,4%. Mis viga on? Kõik on ju hästi! Aga miskipärast ta unustab rääkida ühest teisest numbrist – tarbimismaksudest. Tarbimismaksude poolest me oleme Euroopas esikohal, peaaegu. Kui Euroopa keskmine on 28%, siis Eestis on tarbimismaksude osakaal 42%. Keda see lööb? Loomulikult lööb see kõige vaesemaid inimesi, neid, kes kõige vähem teenivad. Need on need inimesed, kes on suhtelises ja absoluutses vaesuses. 350 000 inimest!

kui te tahate sõna võtta, siis mulle tundub, et praegu on see koht, kus ma pean teid kutsuma Riigikogu kõnetooli. Palun!

ja nad ei ole maksumaksjad. Mis puudutab nõudmist ja pakkumist, siis tegelikult on see tüüpiline täiskonkurentsi kaup. Kaupmees võtab raha nii palju, kui saab, ja kui riik ei taha sealt vahelt maksu

Sotsiaalselt oleks olnud mõistlik [kasutada] hoopis teisi meetodeid inimeste toimetuleku loomiseks. Ma väga tahaks, et Keskerakond muutuks täisväärtuslikuks erakonnaks, kes ei raiu lihtsalt mingisuguseid valmis kirjutatud tekste, vaid osaleks väitluses, väide väite vastu, ja ei omistaks teistele hoolimatust ja nii edasi. Jälgige, mida räägitakse! Püüdke ehitada oma argumentatsioon sinna vastu. Muidu on lihtsalt piinlik, istute siin saalis üksi ja räägite iseendaga. Aitäh!

Aitäh, lugupeetud juhataja! Head rahva teenrid! Jürgen tahtis väitlust, tahtis väiteid. Tema kõneles sellest, kuidas rahanduskomisjonis kõiki kuulatakse, kõiki kaasatakse. Mina ikkagi ütleks oma kogemuse pealt, et rahanduskomisjonis viibimine on üpriski tõsine piin, seepärast et kui on mingid huvigruppide kuulamised, pooldab seisukohta, et need huvigrupid tuleks peale viieminutilist kaasamist ja kuulamist kiiresti uksest välja saata. Nii et kui siin kedagi silmakirjalikkuses süüdistada, siis võib-olla eelkõnelejat Aga räägime asjast ka. Toit moodustab Eesti leibkondade eelarvest kõige suurema osa. Kui arvestada, et Reformierakonna valitsuse eestvedamisel on Eestis tehtud sajandi suurim maksutõus ja maksuralli jätkub,

üks neljast Euroopa Liidu liikmesriigist, kus ei rakendata toiduainetele käibemaksu soodusmäära. Nagu me enne komisjoni ettekandja suu läbi kuulsime, siis ei ole see ka väga oluline teema, mida üldse arutama peaks. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond toetab puu- ja juurviljade käibemaksu langetamist. Toetame kodumaist toidutootmist, toetame toidujulgeolekut ja toetame ettepanekut langetada puu- ja juurviljade käibemaks 5% peale. Aitäh! Suur tänu, hea kolleeg! Rohkem kõnesoove ei ole, aga meil on registreeritud üks sõnavõtt kohapealt, vastusõnavõtu soov. Lauri Laats, palun! Aitäh! Kuna hea kolleeg Jürgen Ligi mainis oma sõnavõtus Keskerakonda, siis loomulikult peame sellele vastama. Esiteks, mis puudutab seda, kas rahanduskomisjon peab või ei pea neid küsimusi arutama, seda ütles eelmine esineja Marek Reinaas. Veel kord tsiteerin: me ei arutanud komisjonis, kuidas inimesed peavad hakkama saama, see ei ole rahanduskomisjoni ülesanne.

kaasettekandja määramiseks peab olema märge protokollis. Ma huviga uurisin praegu seda kollast raamatut, mida, ma eeldan, te ikka oskate peast tsiteerida, ja ma ei suutnud seda leida.

Aitäh! Tõepoolest on hästi kahetsusväärne, et kolleeg Jürgen Ligi tuli pulti ja raiskaski inimeste aega, kusjuures täiesti mõttetult. Aga minu küsimus on selline. Kui inimene läheb pulti ja selle asemel, et rääkida konkreetsest punktist, konkreetsest eelnõust või sellest, mis näiteks toimus komisjonis, hakkab patroneerival toonil rääkima ühele või teisele saadikule või ühele või teisele fraktsioonile, kuidas ta peab käituma või kuidas ta ei pea käituma, mida ta peab tegema või mida ta ei pea tegema,

keelatakse vaheaja võtmist ja üleüldse on selle parlamentaarse demokraatiaga, nagu on. Kas see on selle trendi osa või ma tõepoolest olen sellest ammusest traditsioonist kuidagi ilma

Ka teised Riigikogu istungi juhatajad, mõlemad Riigikogu aseesimehed, on seda meelt. See on praktika ja tava, mida siin Riigikogus on järgitud. Annely Akkermann, teil on ka küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Palun! Mul on märkus. Jah, rahanduskomisjon määras juhtivmenetleja ja isegi ei arutanud seda, et võiks soovida volitada kedagi esindama komisjoni läbirääkimistel. Minul rahanduskomisjoni esimehena kindlasti ei ole volitust ka siin saalis volitada kedagi komisjoni esindajana läbirääkimistel osalema. Aitäh! Ma ei saa küll seda jälle protseduuriliseks küsimuseks lugeda, aga see tõi meile olulist selgust juurde.Andrei

saate palun avada seda vaadet enda sisemaailma? Aitäh! Ma usun, et me võime seda filosoofilist vestlust siin veel väga pikalt pidada. Aga Annely

Aitäh! Rohkem küsimusi istungi läbiviimise protseduuri kohta ei ole. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei ole esitatud. Me asume nüüd lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.

Lugupeetud kolleegid, panen lõpphääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kodumaiste puu- ja juurviljade käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile" eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 12, vastu 2, erapooletuid 2. Eelnõu 406 on tagasi lükatud. Järgnevalt tänane kuues päevakorrapunkt, milleks on Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele digitaalsete teenuste maksu rakendamiseks Eestis" eelnõu. Palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Andrei Korobeiniku. Palun!

et selleks on kaks võimalust. Esimene võimalus on see, et raha võetakse vaesemate käest, ja teine see, et üritatakse säästa võrdselt igalt poolt, näiteks kultuuriinimeste palkade pealt ja nii edasi. Tegelikult on tõepoolest, jah, kaks suunda, kuidas mitte elada võlgu. Üks on see, nagu hea kolleeg Aleksandr Tšaplõgin pakkus, et elavdada Eesti majandust, pakkuda lahendusi, mis soodustavad tarbimist, mis soodustavad kodumaist tootmist, ja sel viisil tagada majanduskasv. Teine võimalus

See arutelu jõudis enne koroonat päris kaugele, aga Ameerika Ühendriigid panid sellele veto ja sinna ta põhimõtteliselt jäi. OECD tunnistas

aga ka Euroopa Liidus on otsustusprotsessid päris pikad. Praegu tulevad valimised ja see tähendab seda, et digimaksu Euroopa Liidu tasandil ei tule. See oleks olnud selline vähem optimaalne, aga siiski enam-vähem sobiv lahendus.

See on võrreldav näiteks suhkrumaksuga, mida tutvustati eile rahanduskomisjonis. See oli ikkagi totaalne kaos, mida seal tutvustati. Suhkrumaksuga võrreldes on antud ettepanek väga selge. Ja ta on ka palju õiglasem, sellepärast et me maksustame Eestis reaalselt tarbitud teenuseid, mille eest maksavad raha Eesti firmad ja Eesti inimesed. Ja see on igati õige. Ma osalesin

või tagasihoidliku toetuse ja me varem või hiljem jõuame maksuotsuste puhul nii kaugele, et me võtame raha sealt, kus raha on, ja jätame vaesemad inimesed rahule.

tegelikult on meie meediaettevõtted täna ebasoodsas positsioonis. Kuidas te hindate seda, et valitsus on valmis täiendavalt maksustama pensionäre, aga digihiidusid maksustada ei soovi?

see selles mõttes ei päde, et ka vaesed inimesed neid enam ei vali. Kokkuvõttes oleks mõistlik ikkagi teha otsuseid lähtudes Eesti huvidest, mitte enda erakonna huvidest.Esiteks,

digiteenuste puhul, lihtsalt enamik suurtest firmadest ei ole Euroopa firmad. Nad on Ameerika firmad ja sellisel juhul see ühtne Euroopa turg nende maksustamise mõttes ei toimi.

Jaa, tõepoolest, digimaks on laekumiste poolest võrreldav suhkrumaksuga, aga ta on palju lihtsamini administreeritav, nagu me eile rahanduskomisjonis teada saime, ja

Nüüd, automaksuga ei ole see kindlasti võrreldav, aga automaksu puhul on alternatiiv näiteks pangamaks

Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Me näeme, et viimase aasta jooksul on valitsus jõudnud kehtestada mõned maksumäärade muudatused, kahjuks ainult suurendamise suunas. Nüüd siis rakendatakse uusi makse, olgu selleks automaks, räägitakse suhkrumaksust, hästi palju räägitakse nii-öelda kaitsemaksust või julgeolekumaksust,

probleem ei ole isegi selles. Sellise käitumisega tegelikult viiakse Eesti viimasele kohale Euroopa Liidus. Eesti oli eelmisel aastal majanduskasvu poolest viimane. Sel aastal on Eesti ainuke riik mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka Euroopas, kelle majandus langeb.

See on ainuke maksu vähendamine, mida nad teevad. See kahjuks jah, tõepoolest, ei ole pensionäridele suunatud, see on suunatud pigem Riigikogu liikmetele, tippametnikele ja nii edasi. Aga ei ole jah päris nii, et kõik kasvab, on asju, mis langevad. Kahjuks natuke nagu valed asjad minu arvates, aga siiski. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Riigikogu rahanduskomisjonis toimunud arutelu tutvustama Riigikogu rahanduskomisjoni liikme Jürgen Ligi. Palun!

oli ka komisjonis raskusi teemas püsimisega ja teema avamisega. See on hästi nukker. Ta irvitab ka siin nagu ulakas koolipoiss, mis näitab, et teda ei peagi tõsiselt võtma. Sama teeb ta tegelikult ka rahanduskomisjonis. Aga me võiksime seda [teemat] arutada tõsiselt. Võin kinnitada, et mingit ideoloogilist erimeelsust selle eelnõu suhtes rahanduskomisjonis ei olnud. Kõik taandus maksutehnoloogiale. Me ei saanud algatajatelt teada, mis sorti maks see on, küll aga

USA on olnud kõige suurem kriitik, kuna digimajanduses on nende käes jäme ots, ilmselt majandushuvid mängivad siin rolli. Aga Euroopa Liit on põhimõtteliselt hoiakul, et kui OECD ei saa hakkama, siis teeb

Lootus pole kadunud. Aga mingit juttu, kas see on Riigikogu liikmete või kellegi teise maks, kas Andrei Korobeinik on Riigikogu liige või mitte, seda ei olnud. Aitäh!

toetavad selliseid asju, mis on Eesti riigile kahjulikud. Äkki peaks komisjoni liikmed välja vahetama pädevamate isikute vastu, kes suudavad esitatud eelnõudest aru saada? Siis ei peaks kasutama ametnike abi, kes peegeldavad eelnõu mõtet. Aitäh,

Lihtsalt sõna "digimaks" ei tähenda suurt midagi. Maksu liigi ja probleemide kohta me temalt teada ei saanud, küll aga saime ametnikult, ja see oli selles mõttes hea leid, et ametnik kohal oli. Ametnike roll tegelikult on rääkida neid asju rahvusvaheliselt läbi

Kas sa oskad natuke selgitada oma väidet, et rahanduskomisjonis jäi midagi ebaselgeks? Kas see puudutab [ainult] sind või puudutab ka teisi rahanduskomisjoni liikmeid? Ja kui see nii on, siis kuidas see protokollist välja jäi? Tegemist on väga olulise küsimusega, mis aitaks teha otsuseid. Kui inimene ei saa aru, mille poolt või vastu ta hääletab, siis on tal keeruline teha argumenteeritud otsust. Suur Vaadake, sellega on nii, et Riigikogu on üks debateerimise kohti. Kui keegi midagi algatab, siis peab tal olema veendumus, et see on mingi tõde, mille ta on läbi töötanud, ja ta peab suutma seda teistele esitada. Selle eelnõu esitaja seda väga ei suutnud. Mingit pahatahtlikkust tema suhtes ei olnud, ideoloogiline valmisolek oli olemas,

ei ole rahanduskomisjonis selle maksuga aktiivselt tegelenud. Me aeg-ajalt kuuleme, et läbirääkimised käivad, aga me ei oska hinnata neid poliitilisi ja tehnilisi üksikasju, mille taga asi seisab. See on uudne maksuliik

Aitäh, lugupeetud ettekandja! Aa, üks küsimus veel. Andrei Korobeinik, kuna kummalegi ettekandjale saab esitada ühe suulise küsimuse, siis ma pean võtma Anastassia Kovalenko-Kõlvarti küsimuse. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!

Aitäh! Minu silmamälu järgi oli see ametnik küll ekraanil, aga ma võin eksida, neid koosolekuid on meil ju tihti. Aga jätke sellised tänitavad sissejuhatused tegemata. Ma pole kunagi öelnud, et naissaadikud ei või küsimusi esitada, ma pole soo pärast halvustanud, mitte kunagi. Küll aga on Keskerakonna algatused minu arust endistviisi destruktiivsed, läbi töötamata ja pealiskaudsed. Need on rämpseelnõud. See on vähemalt üks haruldane, mille korral ei ole poliitilisi erimeelsusi. Aga kui sul on ainult mõte, sellest võib osutuda väheseks, et sa teed valitsusele ettepaneku: "Tee see ära!" Sa pead suutma seda kirjeldada. Kui vastamiseks tuleb meile kohale ka nõunik, kes kirjeldab ära selle asja rakendamise raskused

lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Enne kui ma avan läbirääkimised, kaks küsimust istungi läbiviimise protseduuri kohta. Vadim Belobrovtsev, palun! Meil oli ju täpselt sama lugu siis, kui ma küsisin oma eelmise protseduurilise küsimuse. Ma küsisin teie käest, kas teie arvates on okei, kui ettekandja, selle asemel et kanda ette midagi, mis on seotud konkreetse teemaga, hakkab patroneerival toonil ütlema ühele või teisele Riigikogu saadikule või fraktsioonile, kuidas peab asju tegema ja kuidas ei pea asju tegema.

selline olukord, et oli komisjoni esindaja ettekanne. Ma küsin uuesti: kas sellises olukorras ei peaks istungi juhataja ettekandjat korrale kutsuma? Aitäh,

kui inimene tuleb pulti, esindab justkui komisjoni vaadet, ütleb esiteks, et ta ei saanud midagi aru, teiseks, et ametnik rääkis midagi ekraanilt, kuigi inimene istus reaalselt tema kõrval paremat kätt, ja siis selgitab, et kõik Keskerakonna algatused on väga valed, kuigi inimene ei mäleta isegi seda, mis komisjonis toimus. Ma ei saa eeldada, et ta mäletab mingisuguseid Keskerakonna algatusi. Kas teile ei tundu, et antud juhul on ka Riigikogu esimehel mingisugune roll? Näiteks niimoodi pehmelt vihjata, et meil on täna selline päevakorrapunkt ja teie olete komisjonipoolne ettekandja. Lihtsalt see valang, mis siin oli, ma ei tea, kas see annab meile midagi positiivset kaasa. Aitäh! Mina ei ole osalenud komisjoni istungil ja ma tõesti ei oska öelda, mis seal toimus ja kuidas ametnik seal esines. Kindlasti on olemas komisjoni ettekandele väga selged reeglid. Laias laastus suutis ettekandja selle protokolaarse ette kanda.

Me kuulsime täna ühte väga ideaalilähedast ettekannet[, näidet] selle kohta, kuidas tutvustada komisjonis toimunud arutelu. Ma arvan, et kolleeg Marek Reinaasa ettekande võiks siinkohal kindlasti eeskujuks tuua. Sellest lähtuvalt ma arvan, et sellisel viisil võiks see debatt ka tulevikus jätkuda. Head kolleegid!

lugupeetud juhataja! Head rahva teenrid! Reformierakonna vaenulikkus selle eelnõu suhtes ei üllata. Tänane valitsus eelistab valimatult laduda kõik maksutõusud Eesti inimeste turjale: aktsiisitõusud, käibemaksu tõus, maamaksu tõus, limonaadimaks, automaks, riigilõivude tõstmine. Istungi ajast jääb väheks, et kõik need maksud ja maksutõusud ette lugeda, mida Reformierakonna valitsus on teinud ja tegemas. Märgiline on see, kellele neid makse kehtestatakse: Eesti inimesed, pensionärid, tööinimesed, raha võetakse suurperedelt. Sellega ei ole mingeid probleeme, ei ole mingit küsimust. Samal ajal ei julge või ei soovi Reformierakonna valitsus vaadata sinnapoole, kus raha tegelikult liigub.

Tööpuudus on Eestis kerkinud kõrgemale, kui see oli koroonakriisi ajal, kohalik ettevõtlus hääbub. Samal ajal keerab riik maksusurvet üha juurde, aga jällegi, ainult kohalikel inimestel, kohalikel ettevõtjatel. Neid mustreid vaadates ma julgeksin küll öelda, et Reformierakonna valitsus ongi suurkorporatsioonide eriesindaja Eestis, kes aitab kohalikelt seitse nahka koorida. Digimaksu kehtestamine on ilmselgelt vajalik. Selles valdkonnas liigub raha, mis on täiesti maksustamata. Eelistada tuleb kodumaist ettevõtlust ja Eesti inimesi, mitte rahvusvahelisi suurkorporatsioone. Aitäh! Suur tänu! Järgnevalt palun Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel kõnelema Lauri Laatsi. Palun! Nii, Lauri Laats pääses lõpuks tulema. Palun, Lauri Laats! Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes te vaatate meid interneti vahendusel!

või maksuküüru reformi ärajätmine, on ka see eelnõu, see ettepanek kindlasti väga hea ja arutamist väärt. Ja loomulikult ka

Et oleks kõigile arusaadav ja selge – ma loodan, et Jürgen vaatab meid praegu televiisori vahendusel –, püüan seletada hästi lihtsalt, mida Keskerakond tahab teha. Väga paljud meist kasutavad selliseid platvorme nagu Facebook, Instagram, YouTube, Google'i otsing ja nii edasi. Need on tegelikult igapäevased tööriistad, mida kasutavad ka ettevõtjad ja füüsilised isikud. Ka minul on olemas Facebooki konto, ka mina vaatan YouTube'i. Instagram on küll olemas, aga ma ei ole selle tihe kasutaja. Ja vahetevahel ilmuvad sinna reklaamid.

ja võib-olla ka keegi teine siin. Ma tean, et näiteks EKRE fraktsioon kasutab väga edukalt Facebooki ja teisi sotsiaalmeediakanaleid. Need on need tööriistad, mida nii kandidaadid kui ka ettevõtjad ja füüsilised isikud kasutavad enda reklaamimiseks.

aga Eesti riik saab sellest null eurot. Ja see ongi väga lihtne seletus Jürgenile. Meie tahtsime seda muuta, et needsamad platvormid, mida me edukalt kasutame, maksaksid Eesti riigile makse. See on õige tegu. Aga selle asemel

Veel kord kordan üle: Facebook, Google, YouTube, Instagram, kõik teised mootorid, sotsiaalmeediakanalid, kus me kõik ohtralt … No ma vaatan, et Hanah ka seal kasutab tihtipeale reklaami. Aga

Suur tänu! Rohkem kõnesoove meil ei ole. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei ole esitatud. Ma lõpetan siinkohal läbirääkimised ja me asume lõpphääletuse ettevalmistamise

juurde.Austatud kolleegid, panen lõpphääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele digitaalsete teenuste maksu rakendamiseks Eestis" eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Järgnevalt tänane seitsmes päevakorrapunkt, milleks on Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele noorte huvitegevuse toetuse suurendamiseks" eelnõu 407. Palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Aleksei Jevgrafovi. Palun!

Pole saladus, et kõik hinnad on oluliselt tõusnud ja selles keerulises olukorras kohalikud omavalitsused lihtsalt ei suuda huvitegevuse vajadust täies mahus

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Teie ettepanek nõuab riigilt raha. Mis on selle katteallikad?

Nende väide on, et suhkrumaks ei ole nagu raha pärast, vaid on mõeldud selleks, et parandada laste tervist. Sellega kaasneb ka teatud raha.

Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Äkki te seletate, et kõik saaksid sellest aru, mida selline asi tegelikult tähendab omavalitsuste jaoks, kui riik annab

teame, et tegelikult tänases keerulises olukorras see on, ma ütleksin, väga vale otsus.

pea üle 100 miljoni euro. Riigipoolne 10 miljonit eurot on päris väike osa kõikide nende mahtude juures, mida kohalikud omavalitsused igal aastal investeerivad.

Selle päevakorrapunkti arutelule oli kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja Riin Tamm, kes ka hiljem sõna sai.Lühidalt komisjonis toimunust. Kuigi siin kandis eelnõu ette Aleksei, siis komisjonis oli meil Vadim Belobrovtsev, kes sõnas, et esitatud eelnõu on alternatiiv magustatud jookide maksu seaduse eelnõule. Eelnõuga tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek noorte huvitegevuse toetuse suurendamiseks ja taastada toetus samas suuruses, nagu see oli aastani 2022. Belobrovtsev selgitas, et aastal 2021 2021 otsustas valitsus kärpida omavalitsustele suunatavat huvitegevuse toetust 4 miljoni euro võrra. Eelnevalt oli omavalitsustele suunatava toetuse kogusumma olnud 14 250 000 eurot aastas. Alates 2022. aastast jäi toetuse kogusummaks 10 250 000 eurot. Eelnõu esitajad ei pea toetuse vähendamist õigeks – selle arvamusega on ühinenud ligi 40

Tein küsis, miks vähendati Eesti Keskerakonna enda osalusel 2022. aastal noorte huvitegevuse toetust. Selle peale soovis sõna Liina Kersna, kes sõnas, et tema oli sellel ajal haridus- ja teadusminister ning see raha suunati õpetajate palkadesse. Selleks, et tõsta õpetajate palku, oli antud valitsuse poolt ülesanne valdkonna kulusid vähendada. Õpetajate palga tõstmiseks 3% otsustati vähendada huvihariduse toetust. Pärast seda lisati valdkonna rahadest õpetajate palkadesse veel 2,6%, et saavutada riigi keskmine palgatase.

Tamm viitas erinevatele kokkuhoiukohtadele riigis ning sõnas, et Haridus- ja Teadusministeeriumil on hea meel selle üle, et jätkuvalt on alles noorte huvitegevuse toetus 10,25 miljonit. Paraku ei ole praeguses kärpesituatsioonis näha võimalust, et noorte huvitegevuse toetus võiks uuesti tõusma hakata.

Tein viitas võimaliku lahendusena eraraha kaasamisele ja käivitunud debattidele, mis on tekkinud just sel põhjusel, et [leida võimalusi selleks,] et laste huvitegevusega tegelevad organisatsioonid saaksid maksimaalselt kasvada ja areneda. Tein lisas, et peagi peaks kultuuriminister minema eraraha kaasamise

Pikhof sõnas, et eelnõu muudatusettepanekute tähtaeg oli 16. aprill kell 17.15 ja selleks ajaks muudatusettepanekuid ei esitatud. Komisjoni esimees Pikhof tegi ettepaneku võtta eelnõu täiskogu päevakorda ning viia läbi lõpphääletus 29. mail 2024 ning määrata juhtivkomisjoni esindajaks Tanel Tein. Selle eelnõu Riigikogu otsusena vastuvõtmiseks on nõutav Riigikogu koosseisu häälteenamus.

Minu küsimus oleks selline. Tõepoolest, meil tekkis komisjonis selle küsimuse arutelul hästi konstruktiivne diskussioon. Ja vähemalt mulle tundus niimoodi – paranda mind, kui ma eksin –, et

Aitäh küsimuse eest! Jaa, oli konstruktiivne arutelu, sellepärast et teema on hästi oluline. Kui riigil raha oleks, siis keegi ei oleks

Ja nüüd on küsimus, miks kehtiv seadus ei ole siiamaani tööle hakanud. Sellel on väga lihtne põhjus tegelikult, uuringud ütlevad seda, et ettevõtjad tunnevad, et nad on selles probleemis üksi,

Lauri Laats, palun! Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea ettekandja! Esiteks ma tahaksin teid kiita hea ettekande eest: väga asjakohane ja korrektne nii, nagu üks komisjoni esindaja peab Riigikogu saalis ettekandeid tegema. Vana sportlasena olete kindlasti noorest peast näinud suurt vaeva, et jõuda sinna, kus te vahepeal oma spordisaavutustega olite.

Komisjoni istungil ütles esimees muuhulgas, et ta pöördub kultuuriministri poole ja palub teda, et ta tuleks ja tutvustaks komisjonile eraraha kaasamise temaatikat. Kas see arutelu on juba toimunud või see [alles]

ehk maksureformi tühistamisest. Ja ka eelmine otsuse eelnõu, mis rääkis sellest, et me võiksime maksustada välisettevõtteid, suuri ettevõtteid, Facebooki, Instagrami,

On tehtud kärpeid, 30% sellest rahastusest on läinud võrreldes 2022. aasta seisuga. Keskerakond ütleb, et teeme siis nii, et maksustame pankasid, kes saavad meie arvelt

Meil on vaja sinna tunduvalt rohkem raha sisse panna. Terves kehas terve vaim – seda me teame kõik. Noorte eest tuleb hoolt kanda. Noored peavad tegelema huvitegevusega. Mida rohkem, seda uhkem. Sealt sirguvad uued talendid. Aga selleks, et uued talendid saaksid sirguda, on vaja kehtestada õiged ja õiglased maksud selleks, et me saaksime noortesse panustada. Nii et toetage seda eelnõu. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 407 lõpphääletus. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Austatud kolleegid, panen lõpphääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele noorte huvitegevuse toetuse suurendamiseks" eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 11, vastuolijaid ja erapooletuid ei ole. Eelnõu 407 on tagasi lükatud.

Kultuuriministeerium aasta tagasi jätta üle-eestilise harrastusspordi katusorganisatsiooni rahata. Selle organisatsiooni nimi on Eesti Koolispordi Liit. Nad said igal aastal suurusjärgus 311 000 eurot toetust. Tegemist oli keskse koolisporti toetava organisatsiooniga, mis arendas koolisporti üle Eesti, tegi koostööd kõikide maakondade ja koolidega üle Eesti. Koolispordi liidu president on – ma arvan, kuulus nimi – Gerd Kanter.

küsitav. Umbes aasta tagasi kutsuti Gerd Kanter asekantsleri juurde ja talle põhimõtteliselt öeldi, et nüüd rahastus lõpeb. Ma lugesin komisjoni protokollist, et ametnik ütles, et see otsus ei olnud ootamatu.

Ja teine aspekt – see oli ka kultuurikomisjonis arutelul. Riigipoolne tellimus on täna ühene: tuleb leida lahendusi, et kaasata mitteaktiivseid lapsi.

laste tervis paranema ja nii edasi. Mul on küsimus: kuidas sulle tundub, kas see meede on piisav selleks, et laste tervist parandada, või on vaja midagi muud, näiteks spordi toetamist koolides? Mul

puuetega inimestele või lasterikastele peredele, ja alati olen saanud vastuse, et maksupoliitikaga sotsiaalpoliitikat ei tehta. Ja nüüd on nagu huvitav paradoksaalne olukord: räägitakse, et suhkrumaksu abil hakatakse tegema tervisepoliitikat. Suhkrumaks ei

Aitäh! Ma arvan, et minu kaitstav eelnõu on üks odavamatest otsuse eelnõudest, mis siiamaani on esitatud.

olidki nii-öelda see keskne lüli erinevate omavalitsuste, haridusasutuste, samuti spordialaliitude, maakondlike spordiliitude ja spordiklubide vahel. Nüüd on Kultuuriministeerium otsustanud,

Riigikogu kultuurikomisjonis toimunud arutelu palun tutvustama Riigikogu liikme Tanel Teini. Palun!

Kultuuriministeeriumist oli selle päevakorrapunkti [arutelule] kohale kutsutud ministeeriumi spordiosakonna nõunik Jarko Koort. Heljo Pikhof avas päevakorrapunkti arutelu ning sõnas, et selles punktis on nõutav Riigikogu poolthäälteenamus.

ja Eestimaa Spordiliidult Jõud ära võeti. Komisjonis sõnas Vadim Belobrovtsev, et Eestis tegelevad üleriigiliste koolidevaheliste spordivõistluste korraldamisega Eesti Koolispordi Liit ning Eestimaa Spordiliit Jõud. Varasemalt laekus nendele organisatsioonidele riigi toetust umbes pool miljonit eurot aastas, aga 2023. aastal otsustas Kultuuriministeerium need organisatsioonid rahast ilma jätta. Põhjenduseks toodi rahastamise süsteemi muudatus, mille alusel hakatakse raha eraldama koolispordiga tegelevatele organisatsioonidele ja maakondlikele alaliitudele otse.

Helle-Moonika Helme küsis, kas eelnõu esitajad on sellel teemal suhelnud ka Eesti Olümpiakomitee liikmetega. Vadim Belobrovtsev vastas, et otseselt suheldud ei ole, aga EOK liikmed on rahastamise muudatusest hämmingus. Suheldud ei ole. Kultuuriministeeriumi osakonna nõunik Jarko Koort sõnas, et koolispordiga tegeleb ainult koolispordi liit. Spordiliit Jõud, kelle raha samuti ümber jaotati, koolispordiga Koort selgitas, et koolispordi valdkonnas ei jäänud raha vähemaks. Kogu katusorganisatsioonidelt võetud raha anti otse allikasse ehk liikmesorganisatsioonidele. Nendel organisatsioonidel on oluliselt tõhusam ja lihtsam kaasata noori ja lapsi, kes täna ei ole aktiivsed. Koorti sõnul on rahastamise muutmine olnud teemaks juba viimased viis aastat. Väide, et rahastamise muutmine tuli ootamatult, ei ole korrektne. ei ole korrektne. Tanel Tein küsis veel täpsustavalt üle, kas spordiliit Jõud tegeles ainult täiskasvanute ürituste korraldamisega. Jarko Koort vastas, et spordiliit tegeles põhiliselt täiskasvanud harrastajatele ürituste korraldamisega, ürituste korraldamisega, kes peaksid ise oma harrastuse kinni maksma. Vadim Belobrovtsev viitas ajakirjanduses ilmunud teatele, mille

Jarko Koort sõnas, et mingil hetkel tuli Kultuuriministeeriumist tõepoolest otsus rahastamise lõpetamise kohta, aga see ei saanud tulla ootamatult, kuna sellest teemast ja valdkonna probleemidest on räägitud pikalt. Koorti sõnul oli mure selles, et katusorganisatsioonid Eesti Koolispordi Liit ja spordiliit Jõud on teinud juba 20–30 aastat samu asju, aga tänapäeva lapsed on hoopis teistsugused. Kui 20–30 aastat tagasi käis trennis 15% lastest, siis neile oligi vaja rohkem

ja ürituste korraldaja, aga Kultuuriministeeriumi soov on, et tegeldaks võimalikult laialdaselt laste sportimisse

See ei ole nende arvelt. Kui raha oleks, siis võiks tõesti teha igasuguseid asju. Ja kommentaariks: spordiliit Jõud tegeles täiskasvanutega ja nemad saavad oma ürituste korraldamisega ise hakkama.

Mida ütles Jõu peasekretär Tarmo Volt? ""Seda pole eelnevalt ei arutatud ega analüüsitud. Minu kui Jõu tegevjuhiga pole sellest keegi isegi mitte rääkinud." Sama üllatunud oli Eesti Koolispordi Liidu asepresident Tarmo Post. "See tuli ikka täieliku šokina, ütlen ausalt. Ma ikka istusin trepi peale kooli ees maha kohe," rääkis Post. "Minu esimene küsimus oli, et kes siis hakkab neid võistlusi kõik korraldama."" See on tsitaat ERR-i uudisest, mis ilmus 26. juunil 2023.

Noh, kui nad mõlemad valetavad, siis see on, ma ei tea, natuke ennekuulmatu asi. Ma millegipärast arvan, et see päris nii ei ole.

koolispordi liit ja spordiliit Jõud, vaid kohalikele ehk maakondlikele spordiliitudele või, ma ei tea, üldse otse koolidele. Post Post jäi skeptiliseks, et kuidas seda on võimalik teha: "Nemad ikkagi ei ole kursis ja pole ellu kutsutud just koolispordi liidu võistluste korraldamiseks."

juhtub see, et raha jääb näiteks täies mahus kasutamata ja ühel hetkel on vaja see tagastada. Järgmisel aastal võib-olla öeldakse, et kuna te ei saanud eelmisel aastal selle raha

saa? Kahju on sellest, et süsteem on aastaid töötanud, ja töötanud hästi. Mina endise Tallinna abilinnapeana pole kordagi kuulnud, et keegi oleks kaevanud koolispordi liidu tegevuse peale. Pigem vastupidi! Ma arvan, et just sellest tingituna sõlmis Tallinna linn selle liiduga eelmisel aastal ka toetuslepingu. Summaks oli 100 000 eurot. Paluks kolm minutit juurde. Kolm minutit lisaaega, palun! palun! Kultuuriministeeriumi selline käitumine ausalt öeldes ja pehmelt öeldes tekitab küsimusi, sest kuidagi need asjad ei klapi.

tuleks tagasi keerata, taastada see finantseerimine. Okei, me ei räägi Eestimaa Spordiliidust Jõud, kes tegeleb enamasti täiskasvanuspordiga,

Ma arvan, et see kindlasti on tervele riigile ja [rahvale] kasulik. Aga ministeerium arvatavasti mõtleb teistmoodi, valitsus samamoodi, et pigem kehtestame suhkrumaksu ja tänu

Nii et palume meie eelnõu toetada! Aitäh! Suur tänu! Järgnevalt Reformierakonna fraktsiooni nimel Kristina Šmigun-Vähi, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Igal aastal on meie laste ja noorte tervisenäitajad kahjuks halvenenud. Vähene liikumine, nutisõltuvus, valesti valitud toit teevad karuteene meie laste tervisele. Riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" üheks peamiseks eesmärgiks on tervist hoidev inimene.

ja üks peamisi sihte on, et kaks kolmandikku eestlastest liigub regulaarselt. Et seda eesmärki saavutada, on oluline koordineeritud ja süstemaatiline tegutsemine eelkõige kohalikul tasandil, sest ilma omavalitsuste ja kogukondade kaasamiseta ei ole liikumisaktiivsuse efektiivne edendamine mõeldav. Maakonna spordiliitudel on üleriigilise võrgustikuna selleks suurim potentsiaal,

ellu viia. Kultuuriministeerium analüüsis erinevate liikumisharrastusorganisatsioonide tegevusi, riigipoolse toetuse kasutamist, elluviidud tegevusi ja nende mõju. Selleks, et suurendada kohapealsete tegevuste ja organisatsioonide mõju, jõuti otsusele, et alates 2024. aastast suunab Kultuuriministeerium varasemalt Eesti Koolispordi Liidule ja Eestimaa Spordiliidule Jõud eraldatud tegevustoetuse täies mahus maakonna spordiliitudele. Kusjuures maakonna spordiliidud on mõlema organisatsiooni liikmeteks. Eesti Koolispordi Liidule ja Eestimaa Spordiliidule Jõud Kultuuriministeerium alates 2024. aastast tegevustoetust ei eralda.

Õpilaste hulgas läbiviidud uuringust selgus, et vaid 5% laste jaoks on koolispordisüsteemi võistlused ainsaks võistlusväljundiks. Ülejäänud 95% lastest kas ei osale koolispordivõistlustel üldse või osalevad ka klubidevahelistel võistlustel. Uuringust joonistus selgesti välja, et koolispordivõistlustel osalevad sagedamini juba eelnevalt aktiivsemad lapsed, mis tähendab, et see ei ole mitteaktiivsete laste kaasamiseks efektiivne meetod. Eesti Koolispordi Liidu roll oli peamiselt kalendri koostamine, selle hoidmine ning finaaletappide läbiviimise koordineerimine. Enamuse tööst, sealhulgas piirkondlike etappide korraldamise, kus osaleb suurem osa lapsi, tegid maakondlikud spordiliidud. Kogu katusorganisatsioonide toetus anti spordiliitudele. Kõik need spordiliidud ja organisatsioonid on kohapeal, nad teavad, milline pilt on maakondades, ja neil on palju tõhusam inimesi kaasata, lihtsam kaasata noori ja lapsi, kes ei ole aktiivsed. Maakonna spordiliitudel, kes on nii Eesti Koolispordi Liidu kui ka Eesti Spordiliidu Jõud asutajad, on võimalik muutunud oludes üleriiklikud funktsioonid uuesti läbi mõtestada ning leida organisatoorselt

koordineeritud tegevusi ellu peamiselt maakonna spordiliidud, siis risk oluliste tegevuste katkemiseks sisuliselt puudub. Kas soovite lisaaega? Ei, ma ei soovi. Mul läheb 30 sekundit. Tuginedes eelpool mainitule ei toeta Reformierakonna fraktsioon Keskerakonna algatust. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 405 lõpphääletus. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen lõpphääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele taastada noorte koolispordi toetus" eelnõu 405. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

lükatud.Järgnevalt tänane üheksas päevakorrapunkt, milleks on Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele mitte tunnustada Venemaa Föderatsiooni presidendivalimiste tulemusi" eelnõu 395. Selle päevakorrapunkti ettekandja pidi olema Riigikogu liige Urmas Reinsalu, aga ta andis mulle teada, et ei saa sellel arutelul osaleda, ja palus Riigikogu liikmete ees vabandada. Seega on meil tekkinud arutelu võimatus ja üheksandat päevakorrapunkti me avada ei saa.Järgnevalt tänane … Tanel Kiik, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.

Isamaa fraktsiooni tühje pingiridu, siis mulle tundub, et nad ei ole seda võimalust leidnud. See tähendab, hea kolleeg, et meil on tekkinud arutelu võimatus ja seda päevakorrapunkti me avada ei saa. Me liigume 10. päevakorrapunkti juurde: juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud infoühiskonna teenuse seaduse, autoriõiguse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 390. See on selle eelnõu teine lugemine. Palun ettekandjana siia Riigikogu kõnetooli majanduskomisjoni liikme Andres Suti. Palun! hea juhataja! Head kolleegid! Käsitlesime seda seaduseelnõu 14. mail. Kuna ühtegi muudatusettepanekut ega arvamust ei laekunud, siis me ei pidanud ka arutelu. Tegime menetluslikud otsused, kõik konsensuslikult.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 Suur tänu! Tundub, et kõik on selge, hea ettekandja, küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei avata. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 390 teine lugemine lõpetada. Väga oluline informatsioon enne seda veel: muudatusettepanekuid ei ole esitatud ja juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 390 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Järgnevalt 11. päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud krüptovaraturu seaduse eelnõu 398. See on samuti teine lugemine. Palun siia Riigikogu kõnetooli ettekandjana rahanduskomisjoni liikme Maris Lauri. Palun!

saalist.) Selge! Head kolleegid, nii nagu arvata oli, on Maris Lauri, Riigikogu rahanduskomisjoni liige, Riigikogu kõnetooli poole teel. Palun! Aitäh! Vabandan, ei uskunud, et nii kiiresti läheb et opositsioonierakond ei soovi enda eelnõu arutada. Aga see selleks. Räägime krüptoeelnõust. Eelnõu esimene lugemine lõpetati 9. aprillil. Muudatusettepanekute tähtajaks, 23. aprilliks laekus Riigikogu liikmelt Andrei Korobeinikult viis muudatusettepanekut. Eelnõu kohta küsiti arvamust eelnõu seletuskirjas nimetatud huvigruppidelt, kes olid kaasatud eelnõu ettevalmistamisse ja kes olid selle kohta arvamuse esitanud. Komisjon arutas eelnõu neljal istungil. 16. aprillil toimus avalik istung, kus kuulati huvirühmade esindajate seisukohti. 7. mail tutvustati eelnõu kohta esitatud muudatusettepanekuid. 14. mail langetati menetluslikud otsused ja otsused enamiku muudatusettepanekute kohta. 27. mail vaatas komisjon läbi täiendavalt kaks tehnilist laadi muudatust. Järgnevalt tutvustan teemasid, mis aruteludes said suuremat tähelepanu. Esiteks, kaugtuvastamist puudutavad küsimused, mille puhul osutati, et Eesti regulatsioon on rangem direktiivis nõutust. Rahandusministeerium valmistas ette vajalikud muudatused ning komisjon on neid konsensuslikult arvestanud. Need on kõik koondatud muudatusettepanekusse nr 13. Teiseks teemaks oli üleminekuaeg juba tegevusluba omavatele ettevõtetele. Eelnõu algses versioonis on selleks üks aasta, kuigi võimalik oleks ka pooleteiseaastane üleminekuperiood. Komisjonis oli ühine seisukoht, et Eesti peaks rakendama pooleteiseaastast üleminekuperioodi. Vastavad muudatusettepanekud on nr 1, mida arvestati osaliselt, ja nr 2. Kolmas teema puudutab kaheastmelist organisatsiooni juhtimissüsteemi. Eestis teatavasti on nõukogud nõutavad aktsiaseltsidel ja osaühingutel. Viimastel juhul, kui on küsimus suuremast vastutuse vajadusest. Turul tegutsevad ettevõtted soovisid korda, et nõukogu moodustamise nõue kehtiks vaid krüptobörsidele, osaühingute puhul oleks kaheastmelisus tagatud üldkoosoleku kaudu. Finantsinspektsioon leidis, et kõigil krüptovaraturu osalistel peaksid olema nõukogud, see kehtib teistes finantsvaldkondades. Komisjonis olev diskussioon puudutas riskide hindamist ja nende tähtsustamist. Komisjoni liikmed jäid selles küsimuses eri seisukohtadele. Komisjoni enamus leidis, et algses eelnõus olevat piirangut võib leevendada, ehk nõukogu olemasolu ei ole ole nõutav nendel ettevõtetel, mis tegelevad madala riskiga teenuste pakkumisega, kus puudub ligipääs klientide varale ja kus ei tegeleta klientide vara haldamisega. Komisjoni vähemuse arvates peaks olema nõukogu nõutav ka neil ettevõtetel, kellel on ligipääs klientide varale, näiteks krüptovõtme omamise kaudu. kaudu. Selle peegelduseks on muudatusettepanek nr 3, mis ei saanud komisjoni toetust, ja muudatusettepanek nr 4, mis sai komisjoni toetuse. Arutati ka vähemalt kolmeliikmelise juhatuse nõude üle. Selle puhul on tegemist riskimaandamisviisiga, vähendatakse võimalust, et tehakse riskantseid või ka pahatahtlikke tehinguid, ning puudub kontroll või on see ebapiisav. Kuna tegemist on klientide varaga, siis ei nõustunud enamus komisjonist aktsepteerima muudatusettepanekut nr 5.

Rahapesu Andmebüroost üleFinantsinspektsiooni, kuna järelevalve nüüd muutub. Teemat arutati komisjonis väga mitu korda ja väga erinevatest nurkadest. Tõusetus küsimus bürokraatiast, andmete ülekandmise võimalikkusest, lubade menetluse protsessist ja muudest aspektidest. Arutati ka seda, kas ikkagi peaks järelevalve liikuma RAB‑ist Finantsinspektsiooni, kuid RAB kirjeldas lühidalt Eesti negatiivset kogemust virtuaalteenuste turu tekkimisel ja arengus, mis ohustas oluliselt kogu Eesti finantssektorile antavaid riskihinnanguid. Korduvalt viidati numbritele, kui 2021. aastal oli Eestis 650 tegevusluba, mis oli 55% kõikidest maailma teenusepakkujatest. Praegu on Eestis aprilli lõpu seisuga Virtuaalvääringu teenusepakkujate sektori Finantsinspektsiooni alla viimine on põhjendatud, sest kuigi sektoris on rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid olemas, on järjest enam tõusetunud finantsjärelevalvega seotud riskid, alates sellest, et häkkerid varastavad klientide ja teenuseosutajate varasid, teenuseosutajad ei erista enda ja klientide varasid ning kasutatakse klientide varasid suuremate riskide võtmiseks. Finantsjärelevalvega peaks tegelema Finantsinspektsioon, mis on sellega ka seni tegelenud. Vastava võimekuse loomine RAB‑i ehk Rahapesu Andmebüroosse oleks kulukas ja ebamõistlik.

See tähendab, et asjaosalistel tuleb igal juhul esitada täiendavaid andmeid. Osutati ka sellele, et tegevuslubade puhul tuleb pidevalt informeerida järelevalveasutust olulistest muudatustest, mis puudutavad loa andmise tingimusi, näiteks juhtide taust

rohkem aega, oleks ebamõistlikult kulukas – 48 ettevõtet – ning ei pruugiks anda erilist ajalist ja ressursilist kokkuhoidu ka ettevõtjatele. Komisjonis rõhutati korduvalt, et mõlemad asutused teevad praegu koostööd ja peavad seda ka edaspidi tegema. Osutati ka järelevalveasutuste sõltumatusele oma töö korraldamisel ja vastutustundlikkusele. Muudatusettepanek nr 9 jäi eeltoodud

Finantsinspektsioon leidis, et neil on võimalik saada kompetentseid isikuid kiiresti just RAB‑ist ning paratamatult kaasneb sellega töötajate Teine teema puudutas järelevalvetasusid Finantsinspektsioonis. Nimelt, Finantsinspektsiooni järelevalvatavad maksavad ise järelevalvetasu, mille kehtestab seadustes antud piirides Finantsinspektsiooni nõukogu igal aastal. Ühe valdkonna järelevalvetasust saadud summasid ei saa kanda teiste valdkondade järelevalvekulude katteks. Finantsinspektsiooni hinnangul ei pruugi eelnõus pakutavad piirmäärad olla piisavad, eriti alguses, kui on keeruline hinnata vajaliku töö mahtu ja järelevalvesüsteemi loomisega kaasnevaid kulutusi. Kuna järelevalvetasu on võimalik muuta igal aastal ehk tagatud on vajalik paindlikkus nii tasude suurendamiseks kui ka vähendamiseks, siis nõustus komisjon sellega, et suurendada järelevalvetasu maksimummäärasid. See on kajastatud muudatusettepanekus nr 10. Komisjon nõustus ka muudatusettepanekutega, mis kavandati Rahandusministeeriumi poolt järgnevalt. Täpsustatakse nõudeid, mille kohaselt peab kolmandas riigis tegutsemise loa taotleja esitama kinnituse selle kohta, et on analüüsinud sihtriigis õigusaktide nõudeid ja oma võimet neid täita, muudatusettepanek nr 6, täpsustusega, mida palus teha Audiitorkogu, muudatusettepanek nr 7, andmete säilitamine peale tegevusloa kehtetuks tunnistamist, muudatusettepanek nr 15, millega vähendatakse bürokraatiat, tegevusloata väikefondi kustutamine, muudatusettepanek nr 11, tehnilised täpsustused muudatusettepanekutes nr 8 ja 14, ning eelnõu jõustamist puudutav muudatusettepanek nr Komisjon ei nõustunud muudatusettepanekuga nr 12, mis puudutab teenusepakkuja tegevusloa kehtetuks muutmist. Seaduses on täpselt paigas, et tegevusloa menetlus tuleb läbi viia kahe kuu jooksul. Kui asjaosalisele tundub, et tegemist on venitamisega, on tal õigus esitada Euroopa Liidu vastavale järelevalveasutusele kaebus. Komisjon ei pidanud [seda] otstarbekaks. Menetluslikud otsused olid järgmised. Võtta eelnõu täiskogu päevakorda 29. mail – 9

andmete ülekandmisest ühelt regulaatorilt teisele. Ma täna sain teada, siin Margus Tsahkna rääkis, et valitsus arutab praegu eelnõu, mis

nii ministeeriumid kui ka komisjoni enamus jäi arvamusele, et peaks küsima topelt.

Aitäh! Diskussioon oli teatavasti selle üle, kuidas andmete ülekandmist korraldada, kas need andmed on üheselt kasutatavad, ja kuna see vorm, mis kehtestatakse Euroopa määrusega, on ette antud, siis seal on küll kattuvusi kehtivate nõuetega, kuid

sellist väga keerulist ja kulukat süsteemi, mis võtaks aega ja mis võib tähendada ka seda, et me ei suuda seda määrust määrust ja direktiivi tähtaegselt üle võtta. See on praktilises küsimuses üleminekulahendus. See oli ka komisjoni diskussioonis, et et võimalikult palju informatsiooni antaks RAB-i poolt üle. Aga me ei pannud seda seadusesse, kuna seda ei ole võimalikult täpselt sõnastada, milliseid andmeid tuleb üle kanda, mismoodi tuleb üle kanda. Ja tehniliselt ei ole seda võimalik nii kiiresti teha, kui on vaja. Ta ei oleks ka rahanduslikult, kulu mõttes, otstarbekas. Aitäh! Aitäh! Lugupeetud ettekandja, rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Palun siia Riigikogu kõnetooli Andrei Korobeiniku. Palun! teile! Suur tänu! Austatud rahvasaadikud! Ma eeldan, et see teema on tõepoolest natuke krüptilisem võrreldes näiteks koolispordiga, aga vaatamata sellele on tegemist olulise küsimusega. Krüptoturg on Eestis juba üsna korralikult reguleeritud. Viimaste aastatega on turult kadunud suurem osa firmadest. Nagu Maris Lauri mainis, alles on jäänud umbes 50, ja see on suurusjärgu võrra vähem, kui neid oli

isegi ei pruugi olla seotud mingisuguse petuskeemiga. Lihtsalt, kuna see oli tasuta ja lihtne, siis väga paljud seda tegid. Nüüd, need 50 firmat on need, kes tegid läbi väga keeruka registreerimisprotsessi, enamjaolt on nad maksnud ka tagatisraha. Ja nüüd me oleme olukorras, kus me võtame üle järgmise direktiivi. See on jällegi igati mõistlik, sellepärast et kui Euroopa Liidu turg on enam-vähem selline ühtne, siis sellest võidavad kõik. Paraku me oleme jälle olukorras, kus Eesti võtab selle direktiivi üle üsna loominguliselt ja mitte nii, nagu mõned teised riigid, kes üritavad jätta rohkem majandusvabadust. Vastupidi, tekitatakse lisareegleid, tehakse bürokraatiat juurde ja kokkuvõttes on ilmselt oodata, et nende 50 firma asemele ei jää Eestisse suurt kedagi. Siin eelnevalt oli mitu Keskerakonna eelnõu, millest osa üritas leida lisarahastust eelarvesse ja osa investeerida seda lisarahastust teemadesse, mis on Eesti jaoks olulised. Nüüd on meie ees eelnõu, mis tegelikult lihtsalt tapab ühe sektori ära. Homme, juba väga varsti ootab meid OTRK teemal, kuidas mitte elada võlgu. Üks retsept on väga lihtne: lasta firmadel teha äri. Siis tulevad maksud eelarvesse, siis saab

nii nagu siin eelmise suure kriisi ajal juhtus Lätiga. See on see tulevik, mida me nende eelnõudega saavutame. Mul on siiralt kahju, et me ei arvestanud suhteliselt kosmeetilisi, aga mõistlikuid ettepanekuid, mis leevendaksid seda koormust. Me ise enda kätega teeme lihtsast Eesti riigiaparaadist sellise monstrumi, kus ametnikke tuleb juurde lihtsalt sellepärast, et Riigikogu annab neile uusi põnevaid ülesandeid. Firmad peavad esitama aruandeid kolm, neli korda – erinevatele ametitele erinevaid andmeid. See ongi see Eesti, mida Reformierakond ehitab. Sama erakond, mis alustas majanduse vabastamise ja reeglite leevendamisega, on nüüd jõudnud niikaugele, et iga liigutusega tekitab bürokraatiat ja uusi makse juurde. See on väga kurb. See on küll teine lugemine, aga peale kolmandat me võime hüvasti jätta veel ühe majandussektoriga. Sellest on siiralt kahju. Aitäh teile! Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Anastassia Kovalenko-Kõlvarti. Palun!

paar sõna öelda. Muidugi, krüptovaraturu seaduse eelnõu kõlab väga keeruliselt ja võib-olla ta sisult on väga keeruline, aga kui lihtsustatult öelda … Tõesti, varem oli meil regulatsioon päris puudulik. Meil oli üle 1500 krüptovara operaatori ja järelevalve ei olnud tõhus. Aga aastatega on see väga kõvasti,

Nagu ma mainisin, alles ongi 48–49 operaatorit, kes nendele uutele rangetele nõuetele vastavad, on need load saanud uute nõuete järgi või praegu uuendavad. Üleüldse, kui rääkida ohtudest, siis paljud ohud tulevad väljastpoolt Eestit ja nendelt operaatoritelt, kes tegutsevad Eestis. Kahjuks seal paremat järelevalvelt tagatud veel ei ole. Siiamaani inimesed võivad langeda pettuste ohvriks. Aga nüüd see tänane eelnõu. Mis on kõige suurem probleem? See, et võetakse üle määrus, aga millegipärast võetakse see määrus üle palju rangemalt. Natukene jääb mulje, et kasutatakse ära momenti

siis ta peab kõike hakkama otsast peale tegema. See on tegelikult väga suur töö. Huvitav, et me räägime digiriigist, räägime personaalsest riigist, aga ettevõtjad peavad ikkagi tegema topelttööd. Nüüd veel üks aspekt. Üks kõige rangem nõue, mis ei tulene määrusest, on kolmeliikmelisuse nõue nõukogule ja kaheliikmelisuse nõue juhatusele.

neid läbi. Kui [tekkis] küsimus, miks me võtame üle rangemalt, kui määrus seda ei nõua, teised riigid ei võta seda niiviisi üle, siis öeldi, et meie soovime ohtusid vähendada. Aga milliseid ohtusid? Mis on tavaliselt need põhiohud?

on meil mitmed operaatorid, kes kasutavad seda nii-öelda rahakotiteenust, aga nendel endal ei ole ligipääsu sellele rahale, krüptovaluutale. Palun veel kolm minutit. Jaa, kolm minutit lisaaega, palun! Aitäh! Üks parim näide on ettevõte Wolt, kus saab maksta krüptovaluutas, aga nemad ise tegelikult seda raha ei hoia, nad kasutavad muud operaatorit. Ja nüüd selle uue nõudega nemad ei saagi enam seda teenust pakkuda,

mind täiesti hämmastas see, et ta ütles otse välja: meil täna puudub võimekus, tegelikult me ei jõua selleks ajaks leida inimesi, meil ei ole seda ressurssi, me tegelikult ei tea, kuidas me hakkama saame,

Aga veel üks aspekt, mis näitab valitsuse või ministeeriumi tänast suhtumist, oli see, et kui üks ametnik kaitses seda eelnõu ja samamoodi esitati küsimus, et miks me võtame niimoodi rangemalt üle, teised riigid ei pane selliseid nõudeid, siis vastus oli selline: see on vajalik selleks, et puhastada turgu. Ja teine lause oli: kui nende jaoks on nõuded liiga ranged, siis neil on alati võimalik minna mõnda teise liikmesriiki. Kahjuks need kaks lauset võtavad kokku selle suhtumise, et leiti veel üks majandusharu, mis valitsuse hinnangul ei ole Eestis

mille üle oli ka väga sisuline arutelu, ja ministeerium sai aru, et need on olulised muudatusettepanekud. Need kindlasti me paneme praegu ka suures saalis hääletusele.

Suur tänu! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Maris Lauri.

krüptoturuga, nende ettevõtetega. Nendega seotud riskid on ülimalt kõrged ja need riskid on endiselt üleval. eelnõu menetluse ajal tuli välja järjekordne probleem, järjekordne kriminaaljuhtum. See on väga kõrgete riskidega valdkond ja seetõttu on põhjendatud väga selge järelevalve: korralik ja põhjalik järelevalve.

See on see koht. Nii et väita seda, et me teeme mingi oluliselt rangema reeglistiku – see ei ole isegi võimalik, lähtudes direktiivist ja lähtudes ja lähtudes Euroopa määrusest. Määrused on teatavasti otsekohalduvad. Kui Eesti seadustik oleks vastuolus, siis ta lihtsalt ei kehtiks Euroopa Liidus. On olemas teatud õiguslikud asjad, mida igas riigis tuleb jälgida. Eestis on ettevõtete puhul olemas teatud reeglistikud, mis puudutavad finantsvaldkonda, neljasilmajärelevalve, et ei tehtaks riskantseid tehinguid, et ei käidaks vastutustundetult ja pahatahtlikult ümber klientide varaga. Ma rõhutan: just nimelt klientide varaga. Ja veel kord, ka komisjonis sai korduvalt rõhutatud, et mitte kõik krüptovaraga tehtavad tehingud ei lähe selle määruse ja direktiivi järelevalve ja ka selle seaduse alla. Siin puldis toodud hiljutine näide ei käi selle alla.

ei põhjalikumat juhatust ega nõukogu. See on nõutav sel juhul, kui tegeldakse natuke keerulisemate ja suurema riskiga krüptoteenuste osutamisega.

aga praegusel üleminekuperioodil, kuna valdav osa andmeid tuleb esitada täiendavalt, on see lahendus ka riigirahanduslikult mõistlik. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Asume muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Kokku on esitatud 16 muudatusettepanekut. Esimene muudatusettepanek on esitatud Andrei Korobeiniku poolt, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada osaliselt. Teine muudatusettepanek on esitatud rahanduskomisjoni poolt, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult.

Head kolleegid, asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

kolleegid, oleme eelnõu 398 muudatusettepanekute läbivaatamise juures. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 3. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 8, vastu 48, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.Järgnevalt muudatusettepanek nr 4, esitanud rahanduskomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 5, esitaja Andrei Korobeinik, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Andrei Korobeinik, palun! väga loodan, et selle ettepanekuga läheb paremini kui eelmisega. Ma paneks selle hääletusele ja kuna nüüd inimesed saavad aru, et seda võiks toetada, siis ma loodan, et nad teevad seda. Aitäh! Me asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

8 poolt, 48 vastu ja erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.Järgnevalt muudatusettepanek nr 6, esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 7, esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 8, esitaja rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 9,

Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 9, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 8, vastu 48, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust. Järgnevalt muudatusettepanek nr 10, esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 11, esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 12, esitanud Andrei Korobeinik ja juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Andrei Korobeinik, palun!

Tulemusega poolt 8, vastu 47, erapooletuid 1, ei leidnud ettepanek toetust. Järgnevalt 13. muudatusettepanek. See on päris pikk meil siin, see on väga pikk ettepanek. Selle on esitanud rahanduskomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. 14. muudatusettepanek, esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. 15. ettepanek, esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. 16. muudatusettepanek, esitanud rahanduskomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult.

Tänane 12. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Palun ettekandjana siia Riigikogu kõnetooli sotsiaalkomisjoni liikme Karmen Jolleri. Palun!

Ma olen veendunud, et te olete kõik väga põhjalikult juba läbi töötanud. Kui on küsimusi, siis loomulikult ma vastan neile. Tegemist on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga, mille algatas Vabariigi Valitsus 2024. aasta 1. aprillil. Eelnõuga tehakse tervisevaldkonna õigusaktides muudatusi, mis on seotud juba jõustunud või lähiajal jõustuvate muudatustega, täiendatakse neid. Eesmärk on tagada õigusselgus ja terviklikkus. Ma toon ära märksõnad, mida see eelnõu puudutab. Üks teema on vastutuskindlustus, mis hakkab rakenduma – esialgu oli plaanitud 1. juulist tervishoiuteenust osutavatele asutustele, aga see natuke lükkub edasi. Perearstidele antakse võimalus ka oma nimistu väliselt … Mul on nii raske rääkida, kui te räägite. Andke andeks. … on võimalus ka oma nimistu väliselt patsiente aidata. Defineeritakse täpsustavalt üldarstiabi, perearstiabi, tervisekeskus. Sätestatakse ka see, et vanglas kohapeal osutatavat hambaravi rahastab Tervisekassa. puudutab ka müügiloata ravimite turustamist, et teha see lihtsamaks ja inimestele kättesaadavamaks. Lisaks nähakse ette iseseisvalt teenust osutama asuvate füsioterapeutide, logopeedide ja psühholoogilise ravi osutajate tegevusloa taotlemise riigilõivud ja ka tubakatoodetega seonduvad riigilõivud. Eelnõu esimene lugemine, seda ma juba mainisin, toimus selle aasta aprillis. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 2. mai ja selleks ajaks esitas kaheksa muudatusettepanekut Eesti 200 fraktsioon. Kokku oli neli istungit, kus seda eelnõu käsitleti. Kolm olid sellised ettevalmistavad ja neljas oli väga laiapõhjaline kaasamisistung. Menetlusdokumendid kiideti heaks 27. mail, see oli siis viimane istung. Teen kokkuvõtte erinevatest muudatusettepanekutest.

Täpsustati sõnastust perearstide, ämmaemandate, hambaarstide ja erihambaarstide teenuste ja töö olemuse kohta. Räägiti omandipiirangust perearstiabis. Arutati tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse jõustumise edasilükkamist. Põhjus oli see, et kindlustusandjad ei olnud jõudnud teenuseid välja töötada, paluti edasilükkamist neli kuud. See tundus komisjonile aktsepteeritav ja enamikule osalenud huvigruppidele ka. Räägiti vajadusest moodustada lepituskomisjon, räägiti erinevatest tingimustest, mida esitada kolmandatest riikidest pärit meedikutele. Siis juba mainitud tubakatoodete turule toomise riigilõivud ja tervishoiuvaldkonna tegevusvaru. Nõuded kolmandatest riikidest pärit meedikutele – aktsepteeriti üks ettepanek, see puudutas keeleoskust, aga teised ettepanekud vajasid täpsustavat arutelu, seetõttu jätkatakse nendega edaspidi. Seesama kehtib ka tervishoiuvaldkonna tegevusvaru kohta – see on ääretult oluline teema ja selle üle jätkatakse arutelusid. Arutelud olid hästi põhjalikud, hästi pikad ja kirglikud. Üldiselt jõuti konsensusele enamikus küsimustes. Erandiks oli vastutuskindlustusseaduse edasilükkamine, mille kohta esitas protesti Eesti Arstide Liit, aga sellele sai ka vastatud. Komisjon leidis, et edasilükkamine on põhjendatud. Sotsiaalkomisjon tegi 14. mai istungil ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 29. mail. Komisjon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada. Samal istungil tegi komisjon ettepaneku, et juhul kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda kolmandaks lugemiseks selle aasta 5. juunil ja viia läbi eelnõu lõpphääletus. Kõik otsused olid konsensuslikud. Nagu mainitud, komisjon kiitis heaks teise lugemise menetlusdokumendid ja andis esimehele volituse eelnõu kolmanda lugemise teksti allkirjastamiseks. Minu poolt on kõik.

Tahan tänada nende arutelude eest kõiki sotsiaalkomisjoni liikmeid, kes konsensuslikult toetasid Eesti 200 muudatusettepanekuid, siin äsja kõnelenud eelnõu juhtivmenetlejat Karmen Jollerit, komisjoni esimeest, aga ka juhtivat ametnikku Kristi Reindlat ja sekretariaadijuhatajat Heidi Barotit, kuna [nende] abi muudatusettepanekute menetlemisel oli märkimisväärne.Ma

Esiteks, tõesti, me võtsime tagasi kaks muudatusettepanekut, ja seda põhjusel, et terminite täpsustamist on vaja teha terves tubakaseaduses. Loodetavasti jõuab tubakaseaduse uuendamine Riigikogu menetlusse esimesel võimalusel.

siinkohal selgitatud, et Euroopa Liidu õigus näeb ette seda, et proportsionaalne tasu tubakatoodete puhul võib küll arvesse võtta nikotiini nikotiini laialdaselt teaduslikult tõestatud tervisele kahjulikku mõju. Sedasama võimalust näeb ette ka Eesti riigilõivuseaduse § 4 lõige 2, mis ütleb, et sotsiaal-majandusliku mõjuga arvestamine lõivu määra suuruse puhul on täiesti aktsepteeritav ja mõnikord vajalik. Lihtsalt nimetan ära, et viimaste uuringute järgi, mis, tõsi, puudutavad aastat 2020, oli näiteks Philip Morrise käive üle 65 miljardi euro ja tubakatootjate kasumimarginaal on alates 55,3%-st. Samal ajal on tubakatoodete tarvitamine või nikotiini tarvitamine, kaasajal ka tehislikult toodetud nikotiini tarvitamine, kõige paremini ennetatav terviserisk üldse. Nüüd jõuame OECD terviserapotini, mis tuli välja pärast meie muudatusettepanekute esitamist. Ja teate mis? Eesti on maailmas noorte hulgas suurima veipijate hulgaga riik. mitte ainult! Me oleme maailmas teisel kohal tubakatoodete tarvitamise kasvu poolest. Nimetame siia juurde, et kuni kolmanda lugemise lõpetamiseni oleme me Euroopa Liidus ainuke riik, kes ei ole tubakatootjatelt küsinud lõive ega tasusid, vaid on kõik need kulud maksnud Eesti maksumaksja rahast tervisekulude arvelt. Sealjuures oleme me tervisekulude poolest OECD riikidest alla keskmise. Meil on absoluutne maailmarekord registreeritud tubakatooteid, mille kõik on pidanud läbi töötama Eesti ametnikud. Seda ilmselt põhjusel, et me oleme ainuke riik, kes on tasuta riigipoolseid kontrolle teinud. Eesti 200 muudatusettepanekud lõpetavad selle olukorra ja sätestavad loodetavasti tõhusad ja tervisevaldkonda aitavad lõivud tubakatoodetele. Ma igaks juhuks võtan kolm minutit veel, sest ma soovin lõpetada sellega, et kas pole siiski imelik, et me oleme jõudnud aastasse 2024 niimoodi, et oleme see riik, kus kõige rohkem tubakatoodete tarvitamine kasvab, ja oleme ainus riik, kus neid lõivusid ja tasusid ei ole. Me ei ole rakendanud Maailma Terviseorganisatsiooni tubakakonventsiooni artiklit 5.3, mille kohta tegin ma Mart Helme juhitud Riigikogu korruptsioonikomisjonile avalduse meie poolt võetud rahvusvaheline kohustus rakendada, ja tegin selle avalduse eelmise aasta – eelmise aasta! – oktoobri alguses. Tänase päevani ei ole Mart Helme juhitud korruptsioonivastane komisjon selles asjas mingisuguse seisukohani jõudnud. Nimelt näeb see konventsioonipunkt ette – selle konventsiooniga on Eesti liitunud liitunud – seda, et kõikidel tasanditel, sealhulgas ka poliitikute hulgas, tuleb tubakalobiga kohtumised registreerida ja avalikustada. Võib-olla on selle taga, et me ei täida endale võetud rahvusvahelisi kohustusi, see, et me oleme niivõrd kahetsusväärses olukorras veipimise kasvu ja veipimise tarvitajate hulga poolest maailma juhtivriigina. maailma juhtivriigina. Ma loodan väga, et ka see saab parandatud ja et korruptsioonivastane komisjon Mart Helme juhtimisel ennast lõpuks ometi kokku võtab. Siinkohal tänan ja loodan, et need muudatused jõuavad kenasti kolmanda lugemiseni ja et järgmise aasta 1. jaanuarist Eesti terviserahale tuleb väärilist lisa. Aitäh! Suur tänu! Sulgen teist korda läbirääkimised.Ja nüüd saame asuda, head kolleegid, muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Muudatusettepanek nr 1, selle on esitanud sotsiaalkomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 2, selle on esitanud samuti sotsiaalkomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 3, selle on esitanud samuti juhtivkomisjon, sotsiaalkomisjon, ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 4, selle on esitanud sotsiaalkomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 5, selle on esitanud Eesti 200 fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 6, selle on esitanud sotsiaalkomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 7, selle on esitanud Eesti 200 fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada sisuliselt, vaata muudatusettepanekuid nr 6 ja 11. Muudatusettepanek nr 8, selle on esitanud sotsiaalkomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult.

selle on esitanud Eesti 200 fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada sisuliselt, vaata muudatusettepanekut nr 13. Muudatusettepanek nr 13, selle on esitanud sotsiaalkomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult.

Vabariigi Valitsuse algatatud lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu 436 esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli auväärt kliimaministri Kristen Michali.

Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Seaduseelnõu eesmärk on luua õiguslikud alused, võimaldamaks Kaitseväe Akadeemiale piloodiõppe tagamist koostöös lennuakadeemiaga. Samuti kõrvaldatakse kaitselennunduse õigusraamistikus esinevad puudused ja tagatakse kaitseministri määruse "Kaitselennundusmäärustik" ja määruse "Lubade ja sertifikaatide andmise ning teiste asutuste ja organisatsioonide välja antud lubade või sertifikaatide tunnustamise kord" õiguspärane rakendamine.Annan teile ülevaate peamistest eelnõus käsitletavatest teemadest. Olulisi muudatusi on kaks. Esimene muudatus. Kaitseväe Akadeemia ja lennuakadeemia koostöö võimaldamiseks antakse kliimaministrile volitus teha EASA alusmääruse kohane kohaldamisotsus. Muudatusega luuakse õiguslikud alused, et Kaitseväe Akadeemia saaks piloodiõppes teha koostööd lennuakadeemiaga. Selline koostöövõimalus ei ole Euroopa Liidu lennundusõiguse kohaselt automaatne, vaid vajab liikmesriigilt EASA alusmääruse kohast kohaldamisotsust. Seda põhjusel, et alusmääruse kohaldamisalast on väljas avalikes huvides ning liikmesriigi kontrolli all sõjaväelisi ülesandeid täitev organ.Lennuakadeemia näol on tegemist tsiviillennunduse EASA alusmääruse kohaselt sertifitseeritud õhusõiduki juhtimise koolitusorganisatsiooniga. Kaitseväe Akadeemia on aga sõjalise hariduse andja. Seega ei saa lennuakadeemia oma tsiviilsertifikaadi alusel teha koolitusi sõjaväelisi ülesandeid täitvale organile, vaid vajab selleks EASA alusmääruse kohaldamisotsust.Teine muudatus. Kaitselennundust reguleerivates õigusaktides viiakse õiguslikud alused kooskõlla kehtiva õiguse põhimõtetega. Seaduseelnõuga lahendatakse olukord, kus eelnevalt mainitud kahes kaitseministri määruses on reguleeritud norme, milleks kaitseministrile volitusi antud ei ole. Eelnõuga antakse vajalikes osades volitusnormid kaitseministrile ja osad normid viiakse seaduse tasandile.Lisaks eelnevalt nimetatud kahele olulisele muudatusele on eelnõus normitehnilisi muudatusi, mis on seotud juba nimetatud oluliste muudatuste kehtestamisega ja riikliku õhusõiduki termini täpsustamisega, kuna kohaldamisotsuse keskseks osaks on tsiviilõhusõidukite ja riiklike õhusõidukite eristamine, mistõttu peavad terminid olema selgelt ja üheselt arusaadavad. Aitäh! Aitäh! Eelnõu on nii hästi ette valmistatud ja ette kantud, et ühtegi küsimust teile ei ole. Nüüd palun Riigikogu kõnetooli juhtivkomisjoni ettekandeks majanduskomisjoni liikme, hea kolleegi Andres Suti. Palun!

Minister andis siin põhjaliku ülevaate, seda ma kordama ei hakka. Komisjonis oli ühine arusaam, et tegemist on kiireloomulise seadusemuudatusega ja seetõttu tuleb seda kiiresti nii komisjonis kui ka suures saalis

kaua aega tagasi? Vastus sellele oli, et toona Kaitseministeerium ei näinud seda probleemi nii teravana, ja kui hinnang muutus, siis selle aja peale oli lennundusseadust juba muudetud.

Ja tegime järgmised konsensuslikud otsused: määrata komisjoni esindajaks siinkõneleja, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ja teha ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks kaks tööpäeva, see tähendab reede,

Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 436 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 31. mai kell 16. Ja nüüd järgmine päevakorrapunkt: Riigikogu liikmete Enn Eesmaa, Irja Lutsari, Tanel Kiige, Kristo Enn Vaga, Raimond Kaljulaidi, Annely Akkermanni, Helmen Küti, Igor Taro, Priit Lombi, Toomas Uibo, Kalev Stoicescu, Marek Reinaasa, Lauri Hussari, Õnne Pillaku, Anti Haugase, Liisa-Ly Pakosta, Eero Merilinnu, Toomas Kivimägi, Anti Allase, Karmen Jolleri, Züleyxa Izmailova, Tarmo Tamme, Reili Ranna, Andre Hanimäe, Tõnis Möldri, Peeter Tali, Hanah Lahe, Erkki Keldo, Maria Jufereva-Skuratovski, Eerik-Niiles Krossi, Margit Sutropi, Pipi-Liis Siemanni, Luisa Rõivase, Kristina Šmigun-Vähi, Mati Raidma, Andres Suti, Andrus Seeme, Katrin Kuusemäe, Liina Kersna, Mario Kadastiku, Yoko Alenderi, Tanel Teini, Juku-Kalle Raidi, Tiit Marani ja Jaak Aabi algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse (valimis‑ ja kandideerimisea langetamine) eelnõu

Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! See oli üks pikk nimekiri inimestest, kes selle eelnõu algatasid. Mul on väga hea meel siin teie ees olla, seda eelnõu eest vedada. Ma tänan kõiki kolleege, kes oma allkirja andsid selle eelnõu algatamiseks, ja ka Eesti Noorteühenduste Liitu, kes noorte õiguste eest väga aktiivselt seisab ja on [andnud] selle eelnõu kohta sisendit. Sissejuhatuseks natukene demokraatiast, valimisõigusest ja kandideerimisõigusest lähemalt. Demokraatia puudutab vabas maailmas iga inimest, olenemata vanusest, soost, rassist või muudest näitajatest, ja demokraatia üheks aluseks ongi valimised. Valimisõigus on inimõigus, inimõigus, aga samal ajal ka iseseisev poliitiline õigus, mis ei tingi teiste õiguste või kohustuste muutmist. OECD, ÜRO ja ka Euroopa Nõukogu on viidanud asjaolule, et riigid, kus kaasatakse noori valitsemisse, on edukad ning nendes on ka noorte usaldus riigi vastu kõrgem ja ühiskond sidusam. Valimis- ja kandideerimisiga on riigiti küll erinev, aga see on sätestatud igal pool ühiskondliku arutelu ja poliitilise kokkuleppe tulemusel. Üks näide Eesti ajaloost. 1937. aasta põhiseadus sätestas, et hääleõiguslik kodanik on 20-aastane. Riigivolikogu liikmeks võis saada vähemalt 25-aastane kodanik ning Riiginõukogu liikmeks võis saada vähemalt 40-aastane kodanik. Tollal olid valitud vanusenumbrid sätestatud parima teadmise järgi. Praegu on meie teadmised uuemad, lisaks oleme ühiskonnana progressiivsemad. Kohalikel valimistel on kandideerimisiga ja vastavalt 16 ja 18, Riigikogu ja europarlamendi valimistel 18 ja 21. Eelnõu algatajate nimel väidan, et aeg valimis- ja kandideerimisea langetamiseks nii Euroopa Parlamendi kui ka Riigikogu valimistel on küps. Ma loodan, et meie diskussioon täna ja tulevikus selle eelnõu puhul on väga sisukas ja et hiljem võiksime mõelda ka Riigikogu valimistel kandideerimis- ja valimisea muutmise peale. on Eestis 16- ja 17-aastased saanud valimas käia juba kahel korral. Statistika kinnitab seda, et nende valimisaktiivsus on kõrgem kui [noortel] vanusevahemikus 18 kuni 24. Seetõttu ma ütleksin, et valimis- ja kandideerimisea langetamine on Eestis olnud

Lisaks osaletakse ühiskondlikes liikumistes, poliitiliste noorteorganisatsioonide ja noortevolikogude töös ja ühel või teisel viisil ollakse seotud ka aktivismiga. Näiteks, Eesti esimene kliimakaebus sai Riigikohtus ajaloolise võidu. Kaebuse esitasid just nimelt noored, kes soovisid kaasa rääkida nii iseendana kui ka tervikuna Eesti ühiskonna tulevikus. Noorte võimaluste väärtustamine ja suurendamine ühiskonnas on ka rahvusvaheline prioriteet. Samuti rõhutab Euroopa Liit noortestrateegiate ja koordineeritud noortepoliitika olulisust. Eesti ei ole sugugi esimene, kes soovib riiklikul ja Euroopa tasandil valimis- ja kandideerimisiga langetada. Täna saab Euroopa Parlamendi valimistel osaleda kodanik alates 16. eluaastast neljas liikmesriigis ja kandideerida alates 18. eluaastast 15 liikmesriigis. Euroopa Liidus ega ka mujal pole teadaolevalt leitud, et valimis- ja kandideerimissea langetamine võiks kaasa tuua negatiivseid muutusi ühiskonnas. Natuke vanusenumbritest ja seonduvatest kohustustest. Alla 18-aastastelt oodatakse täiskasvanutele mõeldud seaduste järgimist ja tagajärgede eest ka vastutuse võtmist. Eestis saavad alla 18-aastased noored abielluda või astuda seaduslikku koosellu. Töölepingu seaduse alusel on juba 7-aastastel õigus tööd teha – küll kergemat sorti, aga siiski. 16-aastased saavad teha otsuseid enda haridustee kohta. Selles vanuses algab ka seksuaalse enesemääratlemise iga. Juba 14-aastaselt vastutab noor enda tekitatud kahju eest teoreetiliselt ise. Aga valida omale esindajad Riigikokku või Euroopa Parlamenti noored ei saa, selle jaoks peavad nad veel kaks aastat vanemaks saama. Erakonda astumiseks peab Eestis olema täisealine ehk [vähemalt] Samas, juba enne 18-aastaseks saamist on noortel võimalik osaleda vabatahtlikkuse alusel erakondade noortekogude töös. Seega, mingil määral siiski ollakse aktiivsed. Aga Riigikogu või Euroopa Parlamendi valimistel ise kandideerimiseks peab kodanik olema [vähemalt] 21-aastane. Mina ei näe siin loogikat. Mõned sellised argumendid ka, mida ma tahaksin natukene ümber lükata või vähemalt panna teid mõtlema nende üle. Kõigepealt, räägitakse sellest – eriti [teevad seda] konservatiivsemate erakondade esindajad –, et valimis- ja kandideerimisea langetamine on liberaalide idee, et omale valijaid juurde tuua. Ma arvan, et see on üsna küüniline mõte, sest Eestis on pea kõikidel erakondadel väga tublid noortekogud, mis tähendab, et ka iga maailmavaate jaoks on sellised sellised noored huvilised juba olemas. Ja on täiesti meelevaldne väita, et 16–17-aastased ja natuke vanemad noored toetaksid valimistel vaid liberaale. Täpselt nagu vanematel inimestel on ka noortel oma eelistused ja erinevad maailmavaated. Mõlemat asjaolu arvesse võttes on selge, et valimis- ja kandideerimisea langetamisest võidaksid Eestis tegelikult kõik erakonnad ja maailmavaated, aga laiemalt ka meie demokraatia ja ühiskond tervikuna. Mulle tundub, et valimis- ja kandideerimisea langetamise vastased toovad üheks peamiseks argumendiks asjaolu, et noorte valimisaktiivsus ja osalus poliitikas on madal, seetõttu ei tuleks mingeid muudatusi ette võtta. Madal valimisaktiivsus ei iseloomusta vaid nooremat rahvastikku. Valimisaktiivsus peaks tervikuna tõusma. Kui me vaatame eelmise aasta Riigikogu valimisi, siis oli valimisosaluse protsent 63,7. Aga kus on ülejäänud osa valimisõiguslikust elanikkonnast? Probleemi laiendades võib tuua sisse lisaks vanusekomponendile ka piirkondliku erinevuse valimisaktiivsuse puhul. Viimastel Riigikogu valimistel oli see madalaim Ida-Virumaal: 53,3%. Ükskõik millises vanusegrupis, piirkonnas või mis tahes muu kriteeriumi puhul tuleb madala valimisaktiivsusega tegeleda. See peaks olema enesestmõistetav fakt, millega me lepime. Noorte puhul ma näen suurt rolli just haridussüsteemil, sest noored veedavad enamuse aja koolis. Kui noor ei saa poliitika ja ühiskondlike teemade puhul teadmisi kodust, peaks ta neid kindlasti saama koolist. Kas saab tõsiselt võtta argumenti, et kuna noored on vanuseliselt ühiskonnas üks väikseim grupp, ei peaks neile poliitikas keskenduma? Minu arvates mitte, lisaks on selline suhtumine tagurlik. Valimis- ja kandideerimisea langetamine on noorte jaoks ka võimalus, mitte kohustus. Paraku on nii, et valimis- ja kandideerimisea langetamine iseeneslikult ei taga valimisaktiivsuse tõusu. Et noorte huvi poliitika vastu ja osalus selles suureneks, peab tõusma nende teadlikkus võimalustest, probleemidest ja lahendustest. Jällegi viitan haridussüsteemile, aga ka meediaruumile, perekonnale ja valimiskorralduse selgusele. Ma olen täiesti nõus, et meil on palju tööd teha selle nimel, et noorte inimeste seas tõsta ühiskondlikku ja poliitilist teadlikkust. 2021. aastal viis Rakendusliku Antropoloogia Keskus läbi uuringu noorte valimiskäitumisest. Sellest selgus nii mõnigi huvitav asi. Näiteks, noorte huvi ja teadlikkus valimiste osas on peamiselt seotud sotsiaal-majanduslike tunnustega. Vähekindlustatud peredest pärit noored on poliitikast pigem vähem huvitatud, aga lisaks selgus ka, et noored tunnevad piinlikkust poliitikute üle, kes solvavad vähemusi ja teisi rahvusi. Väga palju öeldakse, et noorte maailmavaade ei ole välja kujunenud ja et nende valimiskäitumine on ebastabiilne. Mul on kaks küsimust selle argumendi puhul. Mida tähendab vanemaealiste puhul valimiskäitumise stabiilsus? Kas see, kui olenemata olukorrast toetatakse harjumusest pidevalt sama erakonda või kandidaati, või see, kui minnakse valima lihtsalt põhjusel, et tegu on kodanikukohustusega, pööramata tähelepanu kandidaatide ja erakondade lubadustele? Ja mida tähendab väljakujunenud maailmavaade? Me oleme näinud seda maailmavaate niinimetatud vahetamist lausa otsustajate tasandil, nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Kuidas siis maailmavaate aspektist lähtuvalt seda kommenteerida? Ja kas tõesti kõik vanemaealised saavad öelda, et nende vaated pole elu jooksul kordagi muutunud? Kas nad valiksid täna sama kandidaati, keda nad valisid 18–25-aastaselt? Ma arvan, et pigem mitte. Noorte maailmavaade kindlasti ei ole nii välja kujunenud kui vanemaealistel, aga see pole ka puudulik. Ma arvan, et maailmavaade võib elu jooksul muutuda, see on täiesti normaalne. Väga palju ka öeldakse, et noored kipuvad valima äärmuslikke jõude, tegema selliseid valesid valikuid. Esimest väidet ei toeta mitte ükski uuring ja teise puhul: ei ole valesid ega õigeid valikuid valimistel. Meil on vabad valimised, igaüks saab hääletada täpselt oma eelistuste ja südametunnistuse kohaselt. See on subjektiivne, et me hindame, mis on vale, mis on õige. Mis puudutab meediaruumi, siis ma näen väga suurt rolli sotsiaalmeedial ja sisuloojatel. Mis sisu nemad pakuvad? Kas nemad räägivad valimistest ja poliitikast? Vähemteadlikud noored jälgivad pigem vaid sotsiaalmeediat, mitte tavalist meediaruumi. Kaks head näidet olemasolevatest allikatest, mille abil noor saaks oma teadmisi valimiste ja poliitika kohta testida ja arendada ka kriitilist mõtlemist, on Valimiskast ja Tark Valija, mõlemad on ka sotsiaalmeedias leitavad. Kes arvab, et noored on halvasti informeeritud, ei tea poliitikast ega demokraatiast midagi, siis see on tema ülesanne tegelikult probleem tõstatada, aidata leida lahendusi. See ei peaks olema selline fakt, millega me lepime, ja tegelikult see [kõik] ei ole päris nii lihtne.

Poliitika- ja demokraatiaalaseid teadmisi võiksid juurde saada kõik vanusegrupid, mitte vaid noored. Tänapäeva noored on üles kasvanud infoühiskonnas, nad on digipädevad. Ma arvan, et see on kindlasti üks nende eelis, aga

Aga postituse autor tõi ka välja, et needsamad inimesed, kes kriitikat esitasid, ei pruugi ise ära tunda netikelmust või Aafrika printsi õngitsuskirja. Miks ma sellele postitusele viitan? See on hea näide generatsioonide erinevusest, mis näitab, et eri vanusegruppidel on oma tugevused ja nõrkused. Meie poliitikutena saame noori paremini informeerida väga mitmel viisil. Noorte osaluse toetusrühmaga me kindlasti võtame selle ühe prioriteedina ka ette.

Justiitsministeeriumi esindajatelt ja ka Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna esindajatelt. Seost põhiseadusega ei leitud, sest Euroopa Parlamendi valimisi reguleerib Euroopa Parlamendi valimise seadus. Mis puudutab argumenti, et noorte koht ei ole poliitikas, noored peavad end harima ja kogemusi omandama, siis kas keegi võiks defineerida, mis on haritus ja mis on kogemused? Milline haridustase päriselt tagab piisava pädevuse, töötamaks rahvaesindajana? Ja kuidas seda pädevust hinnata? Kogemuse puhul viidatakse tihti müstilisele elukogemusele. Kindlasti on vanemad inimesed elukogenumad, aga kas see tagab alati parimad otsused või jällegi pädevuse, töötamaks rahvaesindajana? Minule on öeldud ka seda, et tulin poliitikasse liiga vara, et noored üleüldse ei peaks poliitikas olema, aga nendesamade inimestega rääkides selgub, et peaaegu eranditult kõik toetavad noori ühel või teisel moel. Aga mida see toetamine tähendab? Kas ainult tingimuslikult? Tingimuslikult, et nad ei saa käia varem valimas ja ka 18-aastaselt ehk täisealisena ei saaks valimistel kandideerida? Nii nagu on vanematel kandidaatidel oma valijad, on ka noortel. Ma arvan, et noored ei vali vaid noori ja vanad ainult vanu. Valimisõigus on just nimelt õigus, mitte kohustus, kordan selle veel üle. Samuti nagu kandideerimisõigus ei ole kohustus kandideerida. Antud eelnõu annab õigusliku võimaluse noortel demokraatias osalemiseks. Kaks aastat tagasi leiti Euroopa Parlamendi koosseisu analüüsides, et 705 liikmest olid vaid kuus liiget alla 30-aastased. See tähendab, et vaid 0,85% Euroopa Parlamendi koosseisust on alla 30-aastased. Samas on iga viies eurooplane vanuses 18 Kuidas me saame öelda, et Euroopa Parlament esindab kõiki eurooplasi? Leiti ka üks tore fakt: Euroopa Parlamendis on alla 30-aastaseid sama palju, kui seal on Martini-nimelisi mehi, aga ükski nendest Martinitest pole alla 30-aastane. Toon ühe paralleeli Riigikogust. Praegu on 101 liikmest vaid kaks liiget alla 30-aastased. Meil on Riigikogus ka kaks Toomast, kaks Marti, kaks Aivarit, kaks Urmast, kaks Kallet, kaks Tõnist, kaks Andrest, kaks Tanelit, kaks Jaaku, kaks Siimu ja kolm Antit. Ja lõpetuseks. Antud eelnõu ei ole kindlasti võluvits, mis lahendab noorte kaasatuse või poliitikas ja ühiskonnaelus osalemisega seotud mured. Nagu ma ka enne viitasin, on see võimalus, millega me anname noortele õigusi juurde. Loomulikult on eelnõu algatajad pidanud silmas erinevaid aspekte ja tegevusi, mis lisaks käesolevale eelnõule aitavad aitavad suurendada noorte osalust poliitikas ja ühiskonnaelus, on see ettevõtlikkuse toetamine, noorte arvamuse ärakuulamine erinevatel valitsemistasanditel, noorte osaluskogude võimestamine, kvaliteetse noorsootöö kättesaadavuse tagamine, pidev toetus ja nii edasi. Suur vanusevahe valijate ja poliitikute vahel peaks muutuma. ÜRO läbiviidud ülemaailmses uuringus poliitikas osalemise kohta selgus, et üle poole vastanute hinnangul on poliitikas vanuseline tasakaal paigast, ja rohkem kui kaks kolmandikku vastanutest leidis, et poliitilised süsteemid võiksid noorte osalusest palju võita.

Head kolleegid ja kuulajad! Antud eelnõuga lahendame küsimusi, mis on seotud demokraatia ja ühiskonna arenguga, [noorte] esindatusega poliitikas. Loomulikult ei pea olema noor selleks, et noori mõista või et noortele oluliste teemade eest seista. Aga iga vanusegrupp oskab enda eest kõige paremini ise rääkida ja noortele loevad ka eeskujud. Kui rahvaesindajate seas ei ole noori, ei tunne ka noored, et poliitikas osalemine võiks olla nende jaoks variant. Mina tundsin end nii ja ma arvan, et minuga samastuvad väga paljud noored. Kui me ütleme, et rahva valitud esinduskogu peaks olema ühiskonna läbilõige, peavad noortel olema nii selle läbilõike kujundamisel kui ka selles läbilõikes osalemisel õiguslikud võimalused. Aitäh! Vastan küsimustele, kui neid on. Suur tänu ettekandjale! Kalle Grünthal leidis ikkagi ühe küsitavuse teie ettekandes. Palun, Kalle Grünthal! Tänan, lugupeetud istungi juhataja!

minu küsimus on selline. Öelge palun põhjendus, miks võib Eesti Vabariigi presidendiks kandideerida alates 40. eluaastast. Aitäh küsimuse eest! Mis puudutab küpsust, siis jällegi, mul on samamoodi küsimus nagu teil: kuidas seda hinnata? Ma arvan, et see on lihtsalt poliitilise kokkuleppe küsimus, samamoodi nagu presidendivalimistega: täna on see [vanuse

Täna on see 16 ja 18 kohalikel valimistel ning 18 ja 21 Riigikogu ja europarlamendi valimistel. Nii et ühiskond muutub küpsemaks, progressiivsemaks. Sellest tulenevad ka muutused.

Ilmselgelt ei ole tegemist mingisuguste poliitiliste kokkulepetega, vaid siin on oma kaalukas põhjus, mida on kirjeldatud ka põhiseaduse kommentaarides. Poliitilist kokkulepet pole seal märgitud. Seal on märgitud teine asjaolu, mida te ei tahtnud praegu nimetada, ja selleks on elukogemus ja küpsus, mispärast ei ole võimalik varem seda positsiooni isikule lubada. ma tahaksin ikkagi teada, kas minu seisukoht ja põhiseaduse kommentaarid on siis valed. Aitäh küsimuse eest! Põhiseaduse kommentaarid kindlasti ei ole valed. Ma ei tea ühtegi uuringut, mis toetaks sellist väidet, et inimene on elukogenud ja küps, kui ta saab 40-aastaseks. Ma arvan, et see on ikkagi olnud poliitiline kokkulepe. Mina olen tutvunud sellise uuringuga, mis väidab, et inimese aju areneb kuni 25. eluaastani. Nii et see on üks selline näidik, kui tahta mingisugust asja aluseks võtta.

Teie enesekindlus teeb teile au, auväärt ettekandja. Aga teile on üks küsimus veel. Juku-Kalle Raid, palun! Aitüma! Ma arutasin just ühe sinu erakonnakaaslasega küsimuse üle, mis on mulle ka peamurdmist pakkunud. Ma olen ise küll väga selle poolt, et 16‑aastaselt võiks hääletada, aga äkki tuleks muuta ka karistusseadust: 16‑aastaselt saad täie lituudiga, kui pätti teed. Praegu saab alates 18. Võimalus peaks ühtima vastutusega. Mis sa sellest arvad? Aitüma!

võib-olla, isegi võib öelda, segaselt. Nii et ma arvan, et see on kindlasti üks teema, millega peaks tegelema, sellele on viidanud ka õiguskantsler. Aga konkreetsele küsimusele ma ei julge praegu vastust anda, kuna mina ei ole selle valdkonna ekspert.

Aga nüüd, head kolleegid, kuulame juhtivkomisjoni seisukohti ja otsuseid. Riigikogu kõnetoolis on põhiseaduskomisjoni esimees, hea kolleeg Hendrik Johannes Terras. Palun! austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ma kõigepealt tahan tänada Hanahit väga põhjaliku ettekande eest ja selle eest, et ta ettenägelikult debati mõlemad pooled üksikisikuliselt ära pidas. Ja mul on väga hea meel tutvustada selle väga olulise ja demokraatia jaoks tähtsa seaduse puhul komisjoni arutelu, mis toimus 14. mail. Komisjoni arutelu algas selle üle, kas põhiseadus sätestab hääleõiguslikuks 18-aastase Eesti kodaniku, mistõttu valimisea langetamine eeldaks põhiseaduse muutmist. Arutelu käigus leidsid osad komisjoni liikmed, et valimisea langetamine Euroopa Parlamendi valimistel ei eeldaks põhiseaduse muutmist, sest Euroopa Parlamendi liikmed ei teosta otseselt Eesti riigivõimu, vaid esindavad Euroopa Liidu ühishuve. Seda toetas ka õiguskantsleri hinnang, et põhiseaduse muutmine ei ole vajalik valimisea langetamiseks Euroopa Parlamendi valimistel. Samuti toodi välja, et paljudes riikides, nagu Austria, Saksamaa, Kanada, Kreeka, Malta ja Šotimaa on valimisiga langetatud 16. eluaastale ning see on tõstnud valijate hulka. Samuti toodi välja, et noortele tuleb usaldada õigusi otsustada oma tuleviku üle, aga praegu ei saa nad isegi tätoveeringuid teha ega käia solaariumis ilma vanema nõusolekuta. Toodi välja, et 16‑aastased ei pruugi füüsiliselt ega vaimselt küpsed olla ja võivad olla kergesti manipuleeritavad. Mitmed komisjoni liikmed aga leidsid, et noorte sotsiaalne küpsus on ajas muutunud ja et valimisea langetamine ei kahjusta neid füüsiliselt ega vaimselt. Samuti märgiti, et noorte valimisaktiivsus on kõrgem, kui neile antakse võimalus valida, ja see aitab kujundada aktiivsemaid kodanikke tulevikus. Arutleti selle üle, kas noored on oma arvamuse avaldamiseks piisavalt küpsed ning et valimisprotsessis osalemine annab neile väärtuslikke kogemusi. Samuti rõhutati, et noored on juba kohalikel valimistel osalenud ilma negatiivsete tagajärgedeta. Arvati, et noortele tuleks anda rohkem vastutust ja võimalusi osaleda demokraatlikes protsessides varakult, see aitaks kaasa teadlike ja vastutustundlike kodanike kasvatamisele. Samuti leiti, et noorte kaasamine otsustusprotsessidesse on oluline ja et selle arutelu taset tuleks tõsta, kaasates sotsiaalteadlasi ja eksperte.

Kuigi noortele valimisõiguse andmine võib suurendada valimisaktiivsust ja kasvatada teadlikke kodanikke, on oluline tagada, et noored oleksid piisavalt informeeritud ja valmis võtma vastutust oma otsuste eest. Komisjon otsustas esimese lugemise lõpetada 5 poolt‑ ja 2 vastuhäälega. Muudatusettepanekute tähtaeg on vastavalt seadusele 10 tööpäeva. Aitäh!

Kas ma eksin, kui ma väidan, et tegelikult polnud küsimus mitte selle eelnõu kohta, vaid oli eelmise eelnõu kohta? Aga oma parima teadmise juures lähtusin mina sellest, mis on seaduses kirjas: kümme tööpäeva. Seda, millest lähtus keskkonnakomisjoni esimees, ma kahjuks ei oska öelda.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kõigepealt, ma olen solidaarne teie väitega, et eelnõu ettekandja oli enesekindel. Aga ma ei saa olla solidaarne selle väitega, et eelnõu sisu oleks olnud veenev. Pigem vastupidi. Ja ka need eelnõu seletuskirja põhjendused on ebaveenvad ja rabedad. Ma tegin põhiseaduskomisjonis ettepaneku, et peaksime arutelu jätkama ja enne täiskogusse saatmist kutsuma komisjoni ka eksperte, päris eksperte, mitte Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna ametnikke. Me peaksime kutsuma komisjoni eksperte, nimelt poliitikateadlasi, sotsiaalteadlasi, biolooge ja demograafe. Kahjuks see komisjoni heakskiitu ei pälvinud. Ja Ja oli ka näha, et seletuskirja koostamisel tõesti eksperte ei olnud kasutatud. See oli väga primitiivne seletuskiri. Lisaks oli ka, mulle tundus, see arutelu

Peale selle on meil erakondadest ka üks ilmselt kõige suurem või vähemalt kõige tuntum noorteorganisatsioon: Sinine Äratus.

Nii et vaadake, needsamad noored, kes on rahvuskonservatiivsed noored, sellest hoolimata, et subjektiivselt nad võiksid seda toetada, ometi

vabandust, aga selle üle on loogikud ja filosoofid väga pikka aega vaielnud. Üldiselt on leitud niimoodi, et tagurlase ja progressivisti tunnevad ära ikkagi marksistid. Ja mille pärast nad ära tunnevad? Ainult marksistid teavad tulevikku ette, nad teavad seda, mis tulevikus toimuma hakkab. Teised keegi ei tea. Mulle isiklikult väga Ma oma üliõpilastel üldiselt ei luba neid termineid kasutada, kui nad ennast just otse marksistidena ei defineeri. Püüan nüüd tuua EKRE argumendid valimisea langetamise vastu. Vaadake, valimine on selline vastutusrikas otsus, millest sõltub riigi poliitika ja tulevik. On väga loogiline, et neid otsuseid saavad teha küpsed, täisealised kodanikud.

riikides. Hoopis teistmoodi on sellega, mis puhul, mis eas loetakse inimene täiskasvanuks. See on muutuv, erinevates riikides erinev, nagu sotsiaaluuringu andmed näitavad.Nüüd, kui ma tahan teha lühidalt – ma saan aru, et mul on kolm minutit Te väärite kindlasti kolme lisaminutit. Jah. Kui ma tahan teha lühidalt, siis ma üldistan niimoodi, et Euroopa sotsiaaluuringute andmetel on täiskasvanuks saamise iga tõusnud kõikides Euroopa riikides. Eestis näiteks oli 2006. aastal nii, et Eesti naine loeti täiskasvanuks siis, kui ta oli saanud 19-aastaseks, 2018. aastal aga 20-aastaseks. Meeste puhul olid need arvud 21 ja 22. Täiskasvanuks saamise iga on kasvanud.

Põhimõtteliselt ikka sellepärast, et täiskasvanud on vähem mõjutatavad ja stabiilsemad. Mitte iga täiskasvanu – ma võin olla väga heitlik, rabe ja kirglik, eks ole –, vaid keskmine täiskasvanu. Ja keskmine noor on kirglikum kui keskmine täiskasvanu. Vaevalt et keegi selles

seas. Kahjuks 16–17-aastaste puhul seda seal ei mõõdeta, aga on kindel põhjus arvata, et seal on kõikumised veel suuremad. Nii et kokkuvõttes ei ole argument valimisiga langetada olukorras, kus täiskasvanuks pidamise iga kasvab.

Kui me aga tahame tõepoolest kasvatada meie ühiskonna võimet poliitilisi otsuseid mõjutada, millega ma olen väga nõus, me peaksime seda väga kasvatama, siis peaksime andma kodanikele võimaluse referendumeid algatada. Väga lihtne!

Suur tänu, hea kolleeg, et teie ettekandes oli nii empaatiat kui ka vastuseisu, nii et sisukuses pole kindlasti põhjust kahelda. Aga järgnevalt lisab värve Isamaa fraktsiooni nimel hea kolleeg Urmas Reinsalu. Palun! Kaheksa minutit kokku. Kindlasti ei ole küsimus selles, kas noored inimesed ei oleks aktiivsust ilmutades võimelised valikuid langetama. See ei ole meie küsimus. Küsimus on selles: võtame kõigepealt stiiliküsimuse. Koalitsioonileping on sätestanud, et Riigikogu valimise ea langetamises – ma saan aru, et see on ka üks initsiatiiv, mis peaks sellele initsiatiivile järgnema – otsitakse parlamendierakondadeülest konsensust. Üldiselt, kui siin saalis on kehtinud varasemal ajal ka mingisugused tavad,

arvan, et valimisreeglid iseenesest … Selles loogikas ikkagi põhiseadus annab üldjoonise ja siin tuleks kohaldada analoogiat. Nii et kõikide nende prominentsete juristidega, kes on asunud sellele seisukohale, ma täiesti julgelt diskuteeriksin selle tõlgenduse üle.Ja

ebaküps – [laseb endale] tätoveerida midagi, millest ta hiljem teeb endale ankru rinna peale ja siis on elu läbi, ta kannab häbi asjatult elatud aastate pärast. See on teie käsitlus noortest. Ja selle kõige krooniks – millega te olete lagedale tulnud? Noorte võimetuse

kaasa minna. Stiil on kehva, õiguslik alus, et ta on nii-öelda tavaseadusega muudetav, on minu meelest vähemasti vaieldav. Kolmandaks on see karjuvalt silmakirjalik selles loogikas, kus me näeme koalitsiooni enda nii-öeldananny‑ või lapsehoidjariigi kultuuri, mida te noorte inimeste suhtes rakendate. Nii et need on kaalukad põhjused. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Raimond Kaljulaid, palun! Aitäh, austatud aseesimees! Ka mina proovin vastata hinde peale. Ma soovin jätkata sealt, kus väga austatud ametikaaslane Urmas Reinsalu lõpetas.Ka

Aga tõepoolest, siin toodi välja, et mitmetesse poliitilistesse noorteühendustesse saab kuuluda alates 14. eluaastast, kui me räägime Reformierakonnast, sotsiaaldemokraatidest, kesknoortest, aga näiteks EKRE Sinisesse Äratusse alates 15. eluaastast. Me muutsime hiljuti seksuaalse enesemääramise [vanusepiiri], mis oli 14, Riigikogu otsustas selle tõsta 16 eluaastale. Veel hiljuti oli võimalik 15-aastasel, 16-aastasel, 17-aastasel ehk alaealisel isikul abielluda. Nüüd enam ei ole, see on võimalik alates 18. eluaastast. Hasartmängude mängimine on võimalik alles 21. eluaastast, alkoholi kättesaadavus on 18. eluaastast. Vaatasin huvi pärast relvaseadust,

Aga võib-olla on selliseid riike teisigi, neid andmeid on erinevaid.Nüüd, mis on minu meelest selle debati juures

Seda tõesti uuringud ei kinnita. Ma toon teile näite. Hiljuti viidi Eestis läbi üks uuring, mis näitas, et meil on arvestataval määral täiskasvanud inimesi, kes usuvad,

kindlasti Urmas Reinsalul ja Jaak Valgel on väga huvitav seda teada – on pikaajalisi teadusuuringuid Ameerika Ühendriikidest, mis näitavad, et vaatamata informatsioonitehnoloogia plahvatuslikule arengule ei ole valijate informeeritus oluliselt paranenud. Näiteks üks kolmandik Ameerika Ühendriikide valijatest ei oska sealses poliitilises süsteemis, kus on ainult kaks erakonda, määratleda, kumb nendest erakondadest on konservatiivsem ja kumb on liberaalsem. Nad ei ole selles kindlad. Võib-olla eesti keeli saab selle kokku võtta nii, et kahjuks on lolle igal pool ja igas vanuses. Õnneks on ka tarku inimesi igas vanuses.Sotsiaaldemokraatlik Erakond on väga põhjalikult seda küsimust oma fraktsioonis arutanud. Sisuliselt me loomulikult ei näe mingit põhjust seda esimesel lugemisel kohe tagasi tagasi lükata, vastupidi, seda tuleb edasi menetleda. Ja kuigi me ei ole veel jõudnud lõpphääletuseni, ma võin öelda, et sotsiaaldemokraadid seda põhimõtet, valimisea muutmise põhimõtet, toetavad. Jah, me toetame seda. Me soovime samuti, et see juhtuks.Ja võib-olla veel viimane asi, mis ma Urmas Reinsalule ütlen: tõepoolest, see mõnevõrra ei ole hea pretsedent, et me just vahetult enne valimisi seda valimiste korraldust arutame. See võib tekitada teatud segadust, aga õnneks me ei räägi täna lõpphääletusest, me räägime kõigest esimesest lugemisest, ja siis jätkuvad veel arutelud komisjonis. Loodetavasti toimuvad valimised vahepeal ära ja liiga suurt riivet nende valimiste korralduses sellega ei toimu. Aga jah, kokkuvõtlikult, sotsiaaldemokraatide vastus on: jah, teeme selle asja ära ja läheme edasi. Aitäh! Aitäh! Kuna hinnetest oli juttu, siis siiamaale [panen] kõikidele läbirääkijatele viied, ka teile, härra Raimond Kaljulaid. Aga nüüd kuulame ära Irja Lutsari ja siis vastusõnavõtt. Eesti 200 fraktsiooni nimel Irja Lutsar, palun! (Irja Lutsar palub lisaaega.) Jaa, kolm minutit lisaks. Luban teile, et võib-olla seda ei lähe vaja.

Seda võiksime toetada ja Eesti 200 seda ettepanekut kindlasti toetab.Nüüd, kui tulla selle juurde, kes või mis on täiskasvanu – ütleme, kes on täiskasvanu

kuskil 12.–14. eluaastast hakkab niisugune bioloogiline küpsus. Aga kunas hakkab sotsiaalne küpsus? Sellega võib ka nõus olla, et niisuguses moodsamas ühiskonnas võib see edasi lükkunud olla. Näiteks Ameerika Ühendriikides loetakse täiskasvanuks alates

aga seal [on veel] laps. Siin on ka eelnevalt öeldud, et mõni ei ole kuuekümneseltki täiskasvanuks saanud, nii et selles mõttes me pelgalt vanusest lähtuda ei saa.Eesti riik on üldiselt leidnud, et 16-aastane noor on täiesti otsustusvõimeline, kui me jätame solaariumi ja tätoveerimise ja mõned niisugused asjad kõrvale. 16-aastaselt tuleb tegelikult teha väga suured

Ja samuti Eesti seaduste järgi, nii nagu Hanah juba mainis, võib isik abielluda. Ta võib saada lapsevanemaks, ka bioloogiliselt võib ta saada lapsevanemaks, omandada esmase juhiloa, võtta osa riigikaitsest ja töötada täiskohaga – just nii, nagu eelnevalt Hanah mainis. Ma usun, et te kõik nõustute minuga, et ükski nendest tegevustest ei ole väga väikese vastutusega tegevus. Olla lapsevanem on

Juba 1990. aastal Eesti Kongressi valimistel said vähemalt 16-aastased kodanikud valimisõiguse. Tookord oli noorte entusiasm suur ning valimiste korraldajad ei söandanud noortelt ülitähtsate otsuste tegemise võimalust ära võtta. Noored osalesid Eesti Kongressi valimistel aktiivselt. Hanah juba mainis, et nii [mujal] Euroopas kui ka Eestis on valimisaktiivsusega probleeme. Seda on muidugi igas vanuses, aga eriti on seda noorte hulgas. Noored toovad välja, et neil ei ole aega. See tundub mulle natuke omapärase põhjendusena, aga nad viitavad ka huvipuudusele. Kas huvipuudus pole mitte tingitud sellest, et noor inimene tunnetab, et temast ei sõltu mitte midagi?

Ma käin rääkimas koolides. Mina küll ei saa öelda, et noored inimesed ei saa poliitikast aru, ei saa Eesti elust aru. Need küsimused, mida noored inimesed küsivad, on tegelikult väga arukad ja targad küsimused. Ma mõnikord kohe imestan, et kuidas nad nii häid küsimusi esitada oskavad. Noored on tegelikult väga huvitatud ühiskonnaelust. Samuti ei saa väita, et et noored valiksid ühte, teist või kolmandat erakonda. Tegelikult, nii nagu täiskasvanute hulgas, nii ka noorte hulgas on kõigi erakondade toetajaid.

Siin mainiti ka mõningaid negatiivseid külgi. Aga mina ei ole nagu tähele pannud, olles noorte inimestega kokku puutunud, ka väga lähedalt, et siin eelnevalt toodud argumendid väga usutavad oleks. Jah, noortel inimestel võib olla suurem kambavaim kui kogenud inimestel, nad on kergemini mõjutatavad, et kui üks teeb niimoodi, siis võib-olla teevad teised ka. Noortel inimestel on paratamatult vähem elukogemust ja võimalik, et nad hääletavad mitte tingimata lähtudes kandidaadi kogemusest ja võimetest, vaid ka muude tunnuste alusel, aga minu arust teevad seda ka täiskasvanud.

Mina isiklikult usaldan Eesti noori ja kutsun teid ka üles Eesti noori usaldama. Aitäh! Suur tänu ka teile! Teie sõnavõtt oli sisukas nagu alati. Kuivõrd Raimond Kaljulaid lausa kutsus Urmas

muud pakkuda ei ole. Tegelikkuses, kui me kõneleme praegu, mis noori huvitab – niipalju, kui me oleme rääkinud –, siis neid huvitab see, miks poliitikud valetavad ja oma sõna ei pea, miks jaanuarikuus ei suudetud streiki ära hoida, miks nad koolis ei saanud käia.

Professor Lutsari viide sellele, et usaldage noori. Aga ma küsin tagurpidi: miks me jääme pidama ainult nii-öelda eraldi aktiivse ja passiivse valimisõiguse alandamise vahele?

Ma soovitan sellele mõelda, korrigeerida seda selles dünaamikas. See muudab selle eriti silmakirjalikuks. Sellisel juhul muutub silmakirjalikuks ka teie nii-öelda aktiivse ja passiivse valimisõiguse eristamine. Sellel puudub igasugune argument.Ma kutsun üles tegelema noorte jaoks sisuliste küsimustega, tegelema riigiõiguse jaoks sisuliste küsimustega ja mitte tegelema asendustegevusega, hernekommidega. Need on paukpadrunid, nagu oleks öelnud kogenud sotsioloog Ülo Vooglaid. Aitäh!

Ja kui ma andsin hinnangu – ma erandlikult tegin seda täna, ma ei kavatse seda tulevikus teha. Aga veel kord, see puudutas ettekannete sisukust, argumenteeritust, põhjendatust. See ei tähenda seda, et me nõustume. Keegi ei tulnud nagu tühjast rääkima. Meil ongi erinevad seisukohad, erinevad arvamused, aga kõik ettekanded olid argumenteeritud ja sisulised. Sellest lähtus minu hinnang. Selles mõttes ma tõepoolest ei taha [midagi] ette heita kellelegi – ei sõnavõtjatele ega ka vasturepliigi tegijatele. Meil on erinevad seisukohad, erinevad arvamused, aga see debatt on olnud argumenteeritud ja sisukas. Irja Lutsar, teie nime mainiti, teil on tõepoolest õigus vastusõnavõtuks. Palun!

"Irja Lutsar, teie nime mainiti, palun, vastusõnavõtt." Samas lugupeetud Irja Lutsar ütleb, et tema nime küll ei mainitud. Kuidas te niimoodi panete asju paika? saalist.) Irja ütles, et ta näitas näpuga tema poole. Las Kalle Grünthal eksitab ennast. Laseme Kalle Grünthalil eksitada ennast praegu. Tõepoolest, väga selgelt mainiti professor Irja Lutsari nime. nime. Hea Kalle Grünthal, teie kahjuks ei suutnud istungit jälgida tähelepanelikult, palun rohkem tähelepanu sellele, mis toimub.Head kolleegid, juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 414 esimene lugemine lõpetada, aga meile on laekunud ettepanek Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonilt eelnõu 414 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde.Head

kolleegid, panen hääletusele EKRE fraktsiooni ettepaneku eelnõu 414 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt oli 4 Riigikogu liiget, vastu 48, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu 414 esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 12. juuni kell 17.15. Oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud.

Teil on lausa 20 minutit. Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud hea Eestimaa rahvas, kes veel ei ole oma pead patja vajutanud ja viitsib meid jälgida! Kehtib selline kõnekäänd, et ajalehega võib tappa kärbse ja ka inimese. Tegelikult on sellel kõnekäänul väga sügav põhi all.Me kõik mäletame, kui mingi aeg tagasi tuli Eesti Ekspress välja lausungiga, kuskilt saadud infoga, et EKRE liige Marti Kuusik

Kui Marti Kuusik läks kõnepulti vannet andma, lahkus [president] demonstratiivselt siit saalist. Aeg tegi oma töö, kohtuveskid jahvatasid aeglaselt. Ühel hetkel oli Marti Kuusik õigeks mõistetud, sellepärast et tema süüd ei tuvastatud. Aga mis sai selle inimese saatusest? Rikuti ära tema karjäär ministrina, Riigikogu Riigikogu liikmena. See oli tema jaoks katastroof. Ma ei räägi ainult materiaalsest kahjust. Ma räägin moraalsest, mida pidi tundma tema perekond. Kersti Kaljulaid, kes ütles, et tema on esimene, kes tuleb vabandama, oma vabandusega sellisele tasemele nagu etteheitega teise juhtumi: Kajar Lember. Minu meelest ikooniline näide, mida on võimalik teha. Ligi kümme aastat kriminaalmenetlust ja siis peab riiklik süüdistus ehk prokuratuur tunnistama kaotust. See on kohtumenetlus. Aga mida kirjutasid ajalehed nende aastate jooksul? Sugugi mitte head. See kurnav sõjakäik oma õiguste eest kahtlemata avaldas ka tema tervisele mõju.Ja kui ma juba tervisest hakkasin rääkima, siis kindlasti meenub siin headele kolleegidele ka üks Peipsi ranna äärne juhtum, kus

nimetades teda korruptandiks. Kui mees lõpuks õigeks mõisteti, siis see õnn ei kestnud kaua, sest pinge, mida see inimene pidi taluma, sai tema jaoks fataalseks mõne aja pärast ta lihtsalt suri.Aga ka koalitsiooni liikmete hulgas on neid inimesi, kes on talunud meedia süüdistusi. Võtame kas või meie hea kolleegi Siim Kallase. Kümne miljoni dollari varguses jäädakse teda süüdistama, vaatamata sellele, et ta kohtus õigeks mõisteti. Ka praegu lendavad ajakirjanikud talle peale: "Kuidas selle 10 miljoni vargusega siis oli? Rääkige. Rääkige!" ma arvan. Ma arvan, et ka teie arvate siin saalis, et see ei ole õige.

Ma võiksin koalitsioonisaadikute kohta tuua veel näiteid, kuid ma arvan, et ma olen seda juba piisavalt teinud. Tagasihoidlikult nimetan ma ka ennast, keda möödunud aasta oktoobrikuus nimetati vargaks ja korruptandiks ja igasuguste muude sõnadega. Seetõttu ma esitasingi karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu. Minu hinnangul ei kaitse põhiseaduse paragrahvis sisalduv süütuse presumptsiooni mõiste või ei taga süütuse presumptsiooni mõiste inimese põhiõigust. põhiõigust. Kes ei tea võib-olla, ma loodan, et enamus teist teab, siis süütuse presumptsioon on kriminaalmenetluse põhimõte, mille järgi kedagi ei tohi käsitleda kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Seesama mõiste, see süütuse presumptsioon, sisaldub tegelikult ka Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 6 lõikes 2. lõikes 2. Süütuse presumptsioon on piiratud kriminaalmenetlusega, sest üksnes, ainult kriminaalmenetlus võib viia sellise avaliku hukkamõistuni,

Selle presumptsiooni üks alustaladest on asjaolu, et kriminaalmenetluses on süüdistatav süütu kuni süüdimõistva kohtuotsuse jõustumiseni. Mitte lihtsalt kohtuotsuse tegemiseni mingis madalamas astmes, vaid kuni jõustumiseni. See tähendab, et enne kohtuniku süüdimõistvat otsust ei tohi mitte kedagi pidada süüdi olevaks. Tuues siin Siim Kallase näite, ütlen, et kohtus õigeks mõistetud isikut ei tohi pärast kohtuotsust

mis enneaegu vihjavad inimese süüle, tegelikult ei tohi teha. Ja kuigi, ütleme, süütuse presumptsioon on piiritletud, ütleme, kriminaalmenetlusega,

Seda see eelnõu praegu ei puuduta. See eelnõu puudutab faktiväidet. Riigikohus on oma otsustes palju kordi toonitanud, et faktiväide on kontrollitav. Ehk rikutud rikutud on seda süütuse presumptsiooni siis, kui meedia või mõni isik esitab faktiväite: isik on varas, isik on korruptant. See võib tegelikult seda info

kohtumenetlusele eelnev vaenulik kampaania isiku vastu või ka lihtsalt avaliku teravdatud tähelepanu juhtimine isikule võib põhimõtteliselt viia süütuse presumptsiooni rikkumisele. Seda asja ma käisin komisjonis kaitsmas. Rääkisin natukene keerulisemalt, rõhudes juriidilisele tekstile. Praegu ma püüdsin seda avada selliselt, et

Nende hinnangul, Justiitsministeeriumi hinnangul on süütuse presumptsioon kaitstud tsiviilõiguslike kaitsemeetmetega. Ehk kui isik leiab, et tema suhtes on midagi rikutud, tema head nime ja au määritud ebakohase faktiväitega, siis ta võib minna tsiviilkohtumenetlusse oma õigusi kaitsma. Paberi peal on see tegelikult väga hea mõte, aga reaalses elus on see äärmiselt keeruline. Minna sõtta, ütleme, mõne meediaväljaandega, kus on olemas palgalised juristid, kes on keskendunud just, ütleme, nii faktiväite kui ka väärtushinnangu etteheidete vastu võitlemisele – inimene, kes pole kohtumenetluses osalenud, ei saa sellega lihtsalt hakkama. Lihtsalt ei saa hakkama. Äärmiselt keeruka protsessi tõttu peab ta palkama endale advokaadi, kes suudab sellest paragrahvide merest läbi purjetada. Ja mida see tähendab sellele isikule, keda on ebaõigete faktiväidetega õnnistatud? See tähendab seda, et ta peab maksma veel raha peale. Kui on kehv advokaat, siis saab inimene sisuliselt ka veel rahalise karistuse takkaotsa. Ma arvan, et see eelnõu võib puudutada ükskõik mis ajahetkel ükskõik millist siin saalis viibivat isikut.

mis tugineb tegelikult ühele põhiõigusele, süütuse presumptsioonile. Tegevuse eest, millega teadvalt ja ilma seadusliku aluseta käsitletakse isikut kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus, karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Ma arvan, et see sanktsioon ei ole ei ole väga koormav ka sellele isikule, kellele see mõistetakse. Üldjuhul kohus ei [määra] sellist vangistuse karistust.

on veel. Meil komisjonis tekkis arutelu selle üle, et ei saa ju kõiki väljaütlemisi kriminaliseerida. Ma siis püüdsin selgitada, et see eelnõu ei hõlma mitte väärtushinnanguid, vaid konkreetset faktiväidet: see isik on varas, see isik on lapsepilastaja, see isik on mõrvar, tapja. Need on need faktiväited, mida on võimalik kontrollida. alati! – on võimalik sedasama sõnumit, mida ma praegu kirjeldasin – isik on lapsepilastaja –, anda teistsuguses kontekstis edasi

riivata inimese, isiku au ega head nime. Võib öelda, et talle on esitatud kahtlustus, mis viitab mõnele asjaolule, ja nii edasi. Ma palun, head kolleegid, toetada seda eelnõu. Kui te leiate, et siin on olulisi puudusi, siis võiks saata selle vähemalt teisele lugemisele, et seda paremaks lihvida. Ma olen nüüd lõpetanud oma ettekande. Juhul kui on küsimusi, ma olen valmis vastama. Suur tänu teile! Teile küsimusi ei ole.

Seekord Kalle ei aja mingeid triipe taga ega räägi, et viirus sünnib mustast pesust. Seekord on tegelikult teema, mis väärib debatti.Seda eelnõu iseenesest minu arvates ja ka komisjon otsustas nii – me ei kavatse kuidagi ellu viia, isegi mitte esimest lugemist lõpetada. Aga sellegipoolest see teema ja probleem on ühiskonnas täiesti olemas, sellega ma olen nõus. Ma olen ise sama teemat tõstatanud ka ERR-i nõukogu liikmena mõned aastad tagasi, püüdes jõuda seal kokkuleppele, et ERR võiks näidata eeskuju ja olla see meediamaja, kes ei tembelda inimesi süüdiolevaks enne, kui nende kohta on jõustunud kohtuotsus.Selle, mille Kalle jättis ütlemata siin, ma loen teile ette, põhiseaduse § 22, et te saaksite täpselt aru, millest me räägime. Paragrahv 22 Eesti Vabariigi põhiseaduses ütleb: "Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Keegi ei ole kriminaalmenetluses kohustatud oma süütust tõendama. Kedagi ei tohi sundida tunnistama iseenda või oma lähedaste vastu."Paraku, nagu ka minu kogemus ütleb sellest ajast, kui ma elasin kunagi Rootsis,

nüüd saime päti kätte, enne kui isegi menetlus pole veel alanud. Mind omal ajal täitsa erutas või mulle tegi nalja see, et kui Rootsi kui Rootsi televisioon näitas mingit kahtlustatavate kinnipidamist, siis nende näod olid hägustatud, aga kui Eesti televisioon näitas kahtlustatavate kinnipidamist, siis olid politseinike näod hägustatud. Nüüd, ma pean ütlema, on selle koha pealt progress toimunud. Mõni päev tagasi näidati mingeid noori poisse, kes olid kusagilt auto ärandanud, ja politsei oli tulistanud ja teinud asju, aga nende poiste näod olid hägustatud. Ma leian, et see on kiiduväärt ja näitab, et ka meie ühiskond on mingi küpsuse poole liikunud.Komisjonis tekitas see eelnõu elavat arutelu – ma pean ju tegelikult rääkima rohkem sellest, mis komisjonis toimus, mitte sellest, mis minu peas sünnib. Samas, muidugi mõned nendest mõtetest või pea kõik nendest ma ütlesin ka komisjonis välja. Aga komisjonis tekitas see elavat arutelu ja tekitas ka paar sellist väga huvitavat kõrvalnähet või kõrvaltoimet, kõrvaltoimet, millest võib midagi kunagi juhtuda, või ka mitte.Kõigepealt muidugi Kalle tutvustas oma eelnõu. Ja siis hakkas küsimuste voor. Ma ütlesin kohe sissejuhatuseks ka, et mulle see eelnõu nagu selles mõttes meeldib, et seal on iva. Kuigi ma leian, et Kalle läheb liiga kaugele, kui nõuab tohutuid karistusi selle eest, kui keegi midagi ütleb.

kõlab natukene nagu see vaenukõne eelnõu, mille vastu sa tohutult oled koos oma endiste EKRE kamraadidega, et äkki teeme nüüd nii, et sa toetad seda vaenukõne eelnõu

Aga iseenesest paralleel selles oli olemas ja huvitaval kombel avastas selle paralleeli peale mõningaid küsimusi ja vastuseid ka Varro Vooglaid. Ja Varro Vooglaid, kellelt me kõik eeldasime, et ta viskub selle eelnõu kaitsele või toetusele, noh, nagu vanad sõbrad vastupidi, Varro nägi asja läbi ja ütles: "Ei, ei, ei. Kui see eelnõu saaks seaduseks, siis peaks tegelikult toetama ka vaenukõne eelnõu," ja leidis, et iseenesest iga sõnavõtu eest inimesi trellide taha pista, lihtsalt sõnade eest karistada ja sõnavabadust niivõrd piirata ei tohiks. Nii et selles suhtes Kalle jäi suht üksinda, Varro ei toetanud. Küll aga jõudsime me pärast

juba aastakümneid juba või kui kaua see ongi kestnud.Aga kui nüüd keegi juhtuks ütlema ühe kohtualuse kohta seal, et ta on üks pätt või korruptant,

teine selline kõrvalnähe, mida me lubasime õiguskomisjonis edaspidi arutada, on see, et kui inimene läheb ja kaitseb oma head nime tsiviilmenetluse käigus, siis praegu on nii, et tegelikult võib vabalt juhtuda, et ta küll võidab selle protsessi, aga õigusabikulud jäävad ikka tema enda kanda. Sellele küll valitsuse esindaja vaidles vastu, ütles, et ei, tegelikult peaks ikka nii olema, et õigusabikulud kannab see, kes kaotab protsessi.

Ja ärge nüüd tehke nii kannatamatuid nägusid seal tagaridades. Pole see noortele hääle andmine sugugi põnevam kui Kalle Grünthali esimesed triibulised, või tähendab, esimene tõsiselt võetav eelnõu minu arvates. Aga sellega olen mina oma komisjonipoolse tutvustuse peaaegu lõpetanud, välja arvatud see, et ma nüüd jõuan nende menetluslike otsuste juurde, mis tehti. Otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 29. mail 2024. aastal, see oli konsensuslik otsus, teha ettepanek eelnõu tagasi lükata, ka see oli konsensuslik – pange tähele, Varro oli ka selle poolt –, ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks Valdo Randpere, see olen mina, kes ise seda väga tahtis ja sai ka, mis tahtis. Aitäh!

Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 411 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde.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

Poolt 38, vastu 1, erapooletuid 0, ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu 411 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Järgmine päevakorrapunkt ja ühtlasi viimane tänasel päeval peaks olema eelnõu 404 esimene lugemine, aga kuna kumbagi ettekandjat ei ole saalis,